Poštovane kolegice i kolege kao što su najavili moji prethodnici sada je na redu - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Podnositelji su 25 zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju Članka 86. Ustava i Članka 145. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o interpelaciji primjenjuju se odredbe 145. do 151. točke Poslovnika. Vlada je dostavila izvješće. Molio bih prvo predstavnika podnositelja da dodatno obrazloži prijedlog. Govorit će u ime predlagatelja poštovani kolega Grbin. tko, a kolega Sačić izvolite, ne a kolega Katičić, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre graditeljstva sa suradnicima, pa evo u ime Kluba HDZ-a zatražili bi stanku u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom u klubu raspravili sve detalje iz ove interpelacije koja je danas na dnevnom redu sabora. Kao što je poznato predmetna interpelacija je vezana za potrebe obnove zgrada koje su se dogodile od potresnih dijelova na području Grada Zagreba pa se tome pridružio područje Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke i djelomično Karlovačke županije u kojem su se dogodile, su oštećeni brojni objekti. I činjenica je kako se to već više puta kroz javnost govorilo da se brojni poslovi već obavljeno. Kao što je komunicirano, obnovljeno je preko 7 tisuća objekata kojima je data mogućnost, a svi drugi ljudi su smješteni u odgovarajući smještaj posebno na području Grada Zagreba čemu sam između ostalog i osobno svjedočio tako da mislim da su svi građani Grada Zagreba kojima su nastupili štete kroz programe Vlade osigurana sredstva i mogućnost da žive normalnim životom. Što se tiče područja Sisačko-moslavačke županije i tamo veliki progres napravljen, a uvjeren sam da će i sadašnjim novim zaključcima koje je predložio ministar, novi ministar će se unaprijediti, ubrzati obnova do onog nivoa kako bi i na tom dijelu Hrvatske Hrvatske nastavio se život. Činjenica je isto tako da je u dosadašnjem trenutku puno infrastrukturnih stvari i na tom području obnovljeno kako bi se revitaliziralo cjelokupni život na tom području. Hvala vam. Hvala vam. Javlja li se još tko za stanku? Ako ne onda ćemo napraviti stanku do 14, kolega Sačić. **Sačić, Željko (Hrvatski izjavljujem stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju također najmanje od 10 minuta kako bi još jednom obavijestio hrvatsku javnost i sve vas kolegice i kolege u saboru, osobito vas gospodine predsjedniče sabora i gospodina Bačića našeg novopečenog ministra da mi koji živimo u epicentru potresa Markuševec, Zagreb, osobito ljudi u Banovini koji su još više nastradali sa velikim očajem i frustracijama pratimo ovu dramu 2,5-godišnju nesposobnosti hrvatske vlasti da unatoč ogromnoj želji hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu, unatoč ogromnim novcima koje smo sami prikupili, koje smo dobili dotacija od EU, naša Vlada, naša vlast, naši kvazi ministri i kvazi koordinatori nisu bili u stanju ni početni korak napravit da to potroše. I sada smo mi prisiljeni solidarno kao u Markuševcu više od 800 kuća smo si sami, susjed susjedu obnovio, a tako naša gradonačelnica u Petrinji kaže pa najbolje nakon svega svega obnovite si sami šta od nas čekate pomoć. Sramotno, nedostojno. Hrvatski ljudi okrenite leđa takvoj politici. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, ali imamo povredu Poslovnika. Kolegica Komes, izvolite. Malo sam vas zeznula jel što sam tu. Zahvaljujem, povreda Poslovnika Članak 238., vrijeđanje zdravog razuma, iznošenje laži. Dakle, kao što i danas ministar poziva i bivši ministar je pozivao na samoobnovu. Tu se ne radi o samoobnovi da ljudi sami ulože svoja sredstva već o samoobnovi s predujmom. Dakle, da biste pokrenuli samoobnovu

Hvala. Ova rasprava ovdje neće puno donijeti ljudima na Banovini koji su još uvijek u kontejnerima treću zimu osim ako ako vladajući, evo može to napraviti i novi ministar Bačić iako on nije bio na toj poziciji, ali bio je ovdje predsjednik kluba pa snosi sigurno veliku odgovornost za to što nije došlo do obnove, kad bi se ispričali. Ja mislim da ljudi na Banovini, ljudi u Gradu Zagrebu zaslužuju ispriku. Ispriku jer treću zimu dočekuju u kontejnerima. Ova priča o samoobnovi o kojima vi govorite, pa to smo mi 20 dana nakon potresa kad smo predstavili strategiju i smjernice obnove Banovine, dakle to smo predlagali. Kada smo vam govorili da se mora obnovom upravljati iz jednog centra što je napravio Andrej Plenković, raspodijelio odgovornosti, razbacao odgovornosti između fonda, stožera dakle na terenu samog ministarstva. I sada vi to idete mijenjati. Postavlja se pitanje zašto ste tako bili postavili stvar iako vas je upozoravala struka, upozoravala vas je oporba. Mi nismo glasali za Zakon o obnovi jer smo shvatili o čemu se radi. Koji je razlog zašto ste dvije godine održavali ovakvo stanje? Mogu biti dva razloga ili primjer nije znao, čovjek ne zna, znači ne zna ili je namjerno razbacao odgovornosti kako ne bi se dogodio možda neki heroj obnove, pa će se sad pokušati sa Brankom Bačićem koji je ionako pred političkom mirovinom ne može ugroziti premijera čak i da nešto napravi na Banovini, ja bih volio da napravi. ja bih volio da napravi. Ima tu podršku i nas u oporbi ne može ugroziti premijera. Dakle, jasno je da ste namjerno ili iz neznanja, možda bi bilo bolje da ste iz, ne znam zapravo što je gore za građane Hrvatske ali barem da se danas ispričate. To bi bio **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, hvala vam. Stanka je odobrena. Javila se sada i kolegica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Tražim stanku u trajanju najmanje 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, jer smatram da je jako važno reći da bismo uopće uspjeli shvatiti količinu tragedije koju proživljavaju ljudi na području Banovine nužno je kratko vratiti se u vrijeme poslijeratne obnove obiteljskih a obnavljalo se na način da se kralo sve što se ukrasti moglo. Nitko 20 godine nije niti pomislio da će elementarna nepogoda, dakle potres razotkriti krađu desetljeća koja nikada nije niti u jednoj demokratskoj zemlji zabilježena posebno u uvjetima nakon oslobodilačkog Domovinskog rata za neovisnost naše države. Zarađivati novac na ljudskim sudbinama nakon rata na način da se krade čelik, da se krade cement, da se krade armatura, građevinski materijal pa ravno je ne samo krađi nego ja bih rekla i veleizdaji. A jesu li isti ti ljudi koji su prošli tu agoniju tih godina zaslužili ovakav odnos i danas? Pa zapitajmo se malo?

Od početka upozoravamo cijelo vrijeme zapravo da koncept obnove je disfunkcionalan. Zakon je predviđao tri javne ustanove koje se bave ovom problematikom. Mi smo govorili da zapravo javna uprava u stanju kakva jest nije u stanju brzo odgovoriti na molbe molbe ljudi od Zagreba do Banovine. To se pokazalo točnim. Dakle, ljudi mi prilaze i govore da zapravo ono što država zahtijeva u smislu dokumentacije i slično je za njih nemoguće u nekom razumnom roku isporučiti. Zato smo imali mnoge nepotrebne prepreke, nismo učili od dobrih praksa drugih zemalja. Navest ću primjer Japan koji na žalost isto ima iskustvo sa prirodnim katastrofama, gdje samo jedna ustanova se bavi postupkom postupkom obnove. Dakle, primaju zahtjeve, dijele novac, izdaju rješenja na jedno mjesto i zna se tko je na kraju odgovoran i neodgovoran za stanje. Kod nas se to još dan danas ne zna. Mijenjaju se ljudi, vi ste već treći ministar. Kolega Bačić, imamo i dalje sumnju da će se to na vrijeme pokrenuti, jer ove prepreke i dalje postoje. i dalje postoje. Dakle, mislim da politički gledano je sasvim neprihvatljivo da ljudi i dalje provode treću zimu u ovim uvjetima, tako da mi ćemo i dalje sa pravom biti kritični. Mislim da javna uprava je zakazala, da je zakazala. Premijer Plenković je rekao ovo će biti dokaz da je jaka država sa polugama potrebna, a vidimo u kakvom smo stanju nakon tri godine. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I ova stanka je odobrena. Javlja li se još tko? Ako ne, nastavit ćemo u 14 sati i 30 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, pa bih pozvao da u ime predlagatelja govori prvi poštovani kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Počet ću s nečime što smo napisali prije godinu i 6. mjeseci. Vrijedi još jednom spomenuti da je obnova od potresa proglašena interesom RH i javnim interesom. Ta činjenica ostala je nažalost mrtvo slovo na papiru. Tisuće građana još uvijek godinu i 3. mjeseca od prvog potresa i skoro godinu dana od donošenja Zakona o obnovi nemaju siguran i stalan krov nad glavom, ne mogu koristiti svoje stanove i kuće nego su smješteni u podstanarstvu, u privremenom smještaju ili u kontejnerima koji nisu primjereni za duži boravak čitavih obitelji. Poštovane kolegice i kolege, ovo nije izrečeno jučer, ovo se nalazi u dokumentu već godinu i 6. mjeseci i što pokazuje? Pokazuje nažalost da se pitanje obnove u ovih godinu i 6. mjeseci nije pomaklo s mrtve točke i mislim da ćemo se svi složiti da je to tragično, neki će upotrijebiti i riječ „sramotno“. Činjenica je, a oni koji su imali hrabrosti otići u Petrinju na obljetnicu, drugu obljetnicu potresa, da brojni ljudi i dan danas žive u kontejnerima. Činjenica je da dio njih nema osigurane ni sanitarne čvorove unutar kontejnera u kojima žive i onda u zimi, trećoj koju provode u kontejnerima, moraju nuždu obavljati u nekim poljskim wc-ima do kojih je potrebno doći po kiši ili po snijegu i sreća je da je ova zima koliko toliko blaga jer ne želim niti zamisliti što bi se dogodilo da ove godine imamo neku od onakvih zima kakvih se danas i zbog klimatskih promjena samo sjećamo. I pitam vas, pogotovo kolegice i kolege iz vladajuće većine, dal je to ljudsko dostojanstvo, dal je to način na koji bi trebali tretirati naše sugrađanke i sugrađane koji su puno, puno prepatili? Vjerujem, možda ne na obljetnicu, ali vjerujem u ovom razdoblju da ste i brojni vi posjetili to područje i vidjeli u kakvim uvjetima ljudi žive i da vam je potpuno jasno da se situacija u kojoj se sada nalazimo naprosto mora pomaknuti. Od trenutka kada je prvi potres udario u Zagrebu do danas promijenio se niz ministara od kojih su neki obnašali i dužnost potpredsjednika Vlade, Štromar, Horvat, Paladina i sada kolega Bačić, ali ono što se nije promijenilo, to je činjenica da Vladi RH to dosada nažalost nije bio fokus, nije bio glavni cilj. Ja se nadam kolega Bačiću i izreći ću nešto što obično iz oporbe ne čujete kada govorimo o vladajućima, da ćete vi to promijeniti, da ćete vi to promijeniti i znam da ste se prihvatili izuzetno teškog zadatka i znam da je bilo drugih i ne samo sada nego i prije 10. mjeseci kojima je to nuđeno i koji se toga nisu htjeli prihvatiti i to vam neću zamjeriti što ste napravili, neću. Ali kao što će vaše kolegice i kolege od vas tražiti tako ću i ja, da taj posao napokon odgovorno shvatite jer situacija u koju su dovedeni ljudi je ispod razine ljudskog dostojanstva, a to u Hrvatskoj ne može, naprosto ne može biti prihvatljivo i to pazite, u zemlji koja ima ogromno iskustvo sa katastrofama. Imali smo poplavu u Zagrebu prije 60.g., Dubrovačko primorje i Boku kotarsku '79. je pogodio potres, reagirali smo, imali smo potres i u Stonu, imali smo uz sve nedostatke koji su se u njoj dogodili, ali imali smo i obnovu poslije rata, poslije Domovinskog rata gdje su se obnovili deseci, pa preko 100 tisuća objekata, imali smo obnovu od poplava u Gunji gdje su se stotine objekata obnovile i uselile u daleko kraćem roku nego što je prošao u ovom trenutku od potresa koji je pogodio Petrinju, Glinu i Sisak. Hrvatska ima iskustvo nositi se sa katastrofama i zato mi je potpuno nejasno kako to da svo to silo iskustvo koje imamo, koje kao nacija nosimo sa sobom, koje imaju naši inženjeri i naši arhitekti i naši stručnjaci, ovdje nije iskorišteno i tu se odgovor nameće. Oni koji su to trebali povesti, oni koji su to trebali organizirati nisu htjeli ili nisu znali kako. Mi smo prije godinu i 6. mjeseci podnijeli ovu interpelaciju, godinu i 6. mjeseci, rijetko se za dokument koji je toliko dugo u dnevnom redu potpisima traži da se o njemu raspravi, u pravilu zato što on nakon godinu i 6. mjeseci izgubi na svojoj aktualnosti, ali ovaj nije. U tom dokumentu tražili smo 6 stvari, konkretno, pobrojali ih. Pojednostavljenje administracije, u izmjenama i dopunama zakona koje su bile u listopadu 2021. u HS to se nije dogodilo. Tražili smo transparentno informiranje javnosti o postupcima obnove, o troškovima itd., nažalost ni to se ne događa. Postavio sam zastupničko pitanje prije dva mjeseca, postavio sam ga prije obljetnice potresa na Baniji i na njega mi nije transparentno i jasno odgovoreno koliko je i čega obnovljeno. Zašto? Pa zato što se bojite reći ono što se događa jer vas je toga sram i to opravdano. Tražili smo jačanje ljudskih potencijala, gospodin Bačić i danas govori da je to potrebno pojačati ljudski potencijal onih tijela koja će se baviti obnovom, prije godinu i po i danas je to tema. Tražili smo analizu provedbe zakona i problema u njegovoj primjeni, evo to se u zadnjih tjedan dana napokon napravilo. Vi ćete reći da to nije razlog, ali ja ipak mislim da je upravo to što smo skupili potpise i ovo stavili na dnevni red doprinijelo tome da se napokon barem u jednom dijelu prihvatite posla. Jedna stvar koju smo tražili ipak se napravila. Da ne griješim dušu treba to pošteno reći. Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama ovo ste u zakonu iz 2021. korigirali. I za kraj, a to predstavlja poseban problem i o tome treba posebno govoriti, pitanje revitalizacije odnosno predstavljanja programa za revitalizaciju. Svi smo se složili kada je potres udario da na području Banije povrat na ono što je bilo prije potresa naprosto nije dovoljan jer je taj kraj bio u teškom stanju i prije toga gospodarski, u svakom drugom pogledu. Ljudi su od tamo iseljavali i za jedno područje koje je 50-ak kilometara od Zagreba standard, životni standard nije bio na razini onoga što dostojanstvo ljudi zahtjeva. Međutim, ta priča oko revitalizacije za zamrla, ali o tome ću na kraju ove rasprave. Međutim, tu nismo stali i ne samo mi iz SDP-a i drugi iz oporbe davali su čitav niz konkretnih, vrlo konkretnih prijedloga. Tražili smo da se svi procesi, svi postupci u obnovi stave pod jedan krov. Sjećate se u ljeto 2021. svađe na relaciji fonda i ministarstva, javna prepucavanja, tiskovnom na tiskovnu, tko je kriv, tko nije, tko radi, tko ne radi. Kako ste na to odgovorili? Uvođenjem još jednog tijela Središnjeg državnog ureda koji je dodatno zakomplicirao procese. I tek sad se ne zna tko pije, tko plaća, tko je za što odgovoran i tko bi trebao raditi koji posao. Rezultat toga i ružno je to reći da je Republika Srpska obnovila više kuća, izgradila više kuća na području Banije od Republike Hrvatske. Sramota za sve nas, ali je tako. Na području čitave Banije 6 kuća državnom intervencijom, državnim novcem, a na području samo Gline, jedne jedinice lokalne samouprave sredstvima donatora, institucionalnih ili neinstitucionalnih nije bitno, preko 40. Zar je moguće, zar je moguće da država koja bi trebala stati iza svojih građana ih na ovaj način iznevjeri? U listopadu 2021. tijekom rasprave, a za to između ostalog gospodine Bačiću i vas držim osobno odgovornim mi iz SDP-a predlagali smo amandman da se novac za samoobnovu kuća isplaćuje unaprijed. Taj ste amandman odbili. Bili ste protiv njega. Niste to prihvatili. Zbog toga samoobnova kaska jer ona baka koja živi navrh brda naprosto nema sama sredstava da svoju srušenu kuću i započne obnavljati, ne može doći do tog novca čak i znajući da će joj on nakon što obnova završi biti vraćen, ona si to ne može priuštiti, a i bez državne pomoći svu onu silu papira koju je potrebno prikupiti ona ne može prikupiti sama. I tu je država zakazala. I tu je država zakazala. da je ono prihvaćeno danas ne bi govorili o 6 kuća, danas bi govorili u najmanju ruku o stotinama obnovljenih kuća, ali nije. Glasali ste protiv. Bili ste protiv toga. Osvrnut ću se na trenutak na prijedlog zakona koji je jučer upućen u e-savjetovanje jer naravno ne možemo govoriti samo o onome što se događalo u trenutku kad je interpelacija napisana, moramo govoriti i ovome što se događa sada. I neću bježati od ovoga što ću sada reći. On predstavlja napredak u odnosu na rješenja koja smo imali dosada. Predstavlja napredak. U njemu ste prihvatili niz prijedloga, jedan od njih je upravo ovaj koji se odnosi na samoobnovu i na to da će se ljudima sredstva za samoobnovu kuća isplaćivati unaprijed. I to podržavamo. Prihvatili ste i naše prijedloge da se smanji administracija i birokracija kod, kod izgradnje objekata primjerice ukidanje potrebe ishodovanja elaborata o rušenju itd. i to podržavamo. Smanjili ste i tijela koja se uključuju u postupak obnove. Ministarstvo ste gurnuli u prvi plan, međutim tu ima jedna mana i molit ću vas da to pogledate. U dosadašnjem zakonu je stajalo da je ministarstvo to koje u ime RH stječe nekretnine u postupku obnove, sada to prebacujete na Agenciju za pravni promet. Znači uključujete ipak još jedno dodatno tijelo i molim vas da to preispitate i da vidimo je li nužno da se uključuje još jedno tijelo ili je to stvar koju može napraviti ministarstvo. Činjenica je da zakon predstavlja iskorak. Nadamo se da ćete ispoštovati rok koji ste rekli i da ćemo o njemu razgovarati u saboru kroz 2 najviše 3 tjedna i da ćemo ga usvojiti i da ćemo time pomoći pokretanju obnove sa mrtve točke, ali složite ćete se ovo dolazi prekasno. U interpelaciji tražili smo da nas se informira, danas od vas g. Bačiću tražim jednu informaciju koja je izuzetno važna. U svim onim postupcima koji su se događali nakon poplave u Zagrebu, potresa Dubrovnik, nakon ratnih razaranja, ratne obnove, Gunje Hrvatska je sama morala osiguravati sredstva za obnovu. Ovaj put Hrvatska ima pomoć, pomoć koja dolazi iz sredstava EU iz Fonda za solidarnost, preko milijardu eura nam je na raspolaganju, međutim za korištenje tih sredstava postoji rok, taj rok je lipanj 2023.g. za pet mjeseci. Prošle godine u ovo vrijeme to je bila velika tema, manje od 5% tih sredstava je bilo iskorišteno i zbog toga smo iznimno dobili od Europske komisije produljenje tog roka. Moje pitanje vama na koje želim da odgovorite jasno i glasno, koliko je sredstava iz tog fonda do sada iskorišteno, koliko će biti iskorišteno do lipnja 2023. i ako sva neće bit iskorištena što vi, što Vlada, što Plenković planirate poduzeti kako bi se ta sredstva iskoristila? Ta sredstva su nam stavljena na raspolaganje ako ih za ovo ne iskoristimo vratit će se u Fond solidarnosti i dobit će ih neko drugi. To je novac koji je namijenjen za obnovu javnih zgrada ako ne bude financiran iz tih izvora to su zgrade koje se i ovako i onako moraju obnoviti, morat ćemo u državnom proračunu od sredstava hrvatskih građana osigurati zamjenska sredstva. Želim od vas jasan odgovor, to je vaša obveza. Naše društvo, građani pogotovo sa potresom pogođenih područja očekuju odgovor na to pitanje. Očekujem odgovor i na pitanje što radi Tomo Medved, dvije godine je na čelu koordinacije Kriznog stožera za obnovu Banije, a čuo sam da se prije dva tjedna, pardon prije dva dana morao s vama ići upoznati sa situacijom. Pa ako se sada išao upoznati sa situacijom što je radio u međuvremenu? Zanima me što radi ministrica Obuljen Koržinek i ne bez razloga i na području grada Zagreba, ali i drugih gradova koji su pogođeni potresom upravo pitanje obnove onih objekata koji su sami kulturno dobro ili se nalaze u zaštićenim kulturno-povijesnim sredinama koči obnovu i to na izuzetan način? Samo jedan primjer jedne zgrade u Petrinji procijenjeni trošak obnove bio je sedam milijuna kuna, otvaranje ponuda taman na obljetnicu na dvije godine, pristigle su ponude od 14 milijuna ili više jer se radi o zgradi koju je potrebno obnoviti pod posebnim uvjetima. I što se dogodilo? Postupak je obustavljen i mora početi iz početka, a oni kojima je život vezan uz te zgrade pitaj Boga kada će ući u svoje domove. Hoćemo čuti što ona radi kako bi ubrzala procedure jer kada smo donosili zakon 2021. uvjeravalo nas se da upravo na tom području radimo iskorak kako bi se ubrzala obnova zaštićenih objekata. No to se dogodilo nije. U zakonu iz 2021. izbacili ste jednu važnu stvar, a to je kontrola tehnička i financijska prije svega javnih zgrada. Zašto se to ovim prijedlogom ne vraća? Mi znamo da smo u Hrvatskoj suočeni sa brojnim muljanjima i izvlačenju sredstava iz europskih fondova, znamo da je već i na obnovi prije godinu i po bilo problema jer su neki lovili u mutnom na grbači stradalih u potresu i vi onda izbacite tehničku i financijsku kontrolu. Vratite ju, ona ne usporava obnovu, ona se radi paralelno i neovisno od nje. I prije nego što završim, prije nego što završim dotaknut ću se i revitalizacije. Prije dvije godine svima iz Vlade, svima vladajućima bila su puna usta programa revitalizacije. On je navodno i napravljen, neki su ga vidjeli, većina ne, međutim kao i ona famozna reforma zdravstva i taj program je završio u ladici. Ne mogu dovoljno koliko su uvjeti života ljudi na potresom pogođenim područjima teški i sada, ali i prije potresa. Ako jedan Novi Zeland koji je daleko razvijenija zemlja od Hrvatske nakon teških potresa koji su pogodili Cristchurch može izraditi i provoditi program revitalizacije tog grada koji je razvijeniji i od Zagreba onda je posebno bitno da mi to napravimo na Baniji, to je naš dug prema ljudima i onima koji su direktno stradali i onima koji nisu. Jer ako se tamo zadovoljimo isključivo povratom na ono što je bilo prije potresa onda smo kao društvo omanuli. Mi i to je naša zadaća kao ljudi koji smo dobili povjerenje građana da sjedimo u HS-u i nešto kažemo i nešto radimo imamo golemu odgovornost prema njima. Hoću od vas jasan odgovor što je sa revitalizacijom. I završit ću ovime, mi danas ovdje ne raspravljamo zato da bi se politički prepucavali u mojem govoru toga nije bilo. Ova rasprava je ponukana jedino i isključivo željom da se postupak obnove ubrza, u Zagrebu, na području Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i dijelu …/Upadica predsjednik: lijepa. Idemo sa replikama, imamo 23 replike, prvi na redu poštovani kolega Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Ova Vlada Andreja Plenkovića u tri godine nije bila u stanju obnoviti tri kuće, kako vi uopće mislite da bi oni mogli gledat nešto izvan tog okvira i razgovarati zapravo o nečemu što je bitnije od fizičke obnove, a to je potpuna potpuna društvena, ekonomska i socijalna obnova prostora jer bez jače, ne sramim se reć, državne intervencije, al ne samo u puku fizičku infrastrukturu, ne samo u autoceste, ceste, kanalizaciju, vodovod nego zapravo organizaciji proizvodnje i poslovnih aktivnosti, što se mnogi boje javno reć, ali bez toga vam nema istinske obnove, nema povratka ljudi i nema zadovoljstva i sreće u tom nažalost ekonomski rečeno pasivnom području. Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Nisam bez razloga spomenuo Novi Zeland, oni su poslu revitalizacije obnove prionuli odgovorno i nisu se bavili samo infrastrukturom, bavili su se društvenim životom, bavili su se ekonomskim životom, pokrenuli su niz projekata koji su kraj koji je pogođen serijom potresa trebali dignuti. Mi u Hrvatskoj imamo iskustva sa katastrofama više nego većina zemalja EU ovako velikih i onih izazvanih djelovanjem ljudi kao što je rat i onih izazvanih djelovanjem prirode kao što su potres ili poplava. I mi bi trebali bolje od bilo koga znati koliko je važno da taj proces iskoristimo da svakom kraju koji se obnavlja udahnemo novi život jer kad se dogodi ovakva katastrofa ljudi odu i ako ne reagiramo dovoljno brzo oni koji su otišli iz Petrinje…/Upadica predsjednik: mislim da se svi slažemo i da je to cilj naše interpelacije da sve ove zakonodavne izmjene konačno uspiju i da u konačnici i dosadašnji kolega Bačić u svom poslu uspije jer će to značiti da smo zaštitili i pomogli naše građane koji su već 2,5-3.g. sami ostavljeni na milost i nemilost prirodi. moje pitanje za vas je, zašto smo izgubili skoro 3.g., zašto smo toliko čekali sa promjenama, zašto su se odbijali svi oporbeni prijedlozi i u konačnici što je sa tom famoznom revitalizacijom? Znamo da su prijedlozi profesora odbijeni, znamo da je usvojen plan revitalizacije koji ispada mrtvo slovo na papiru. U konačnici volio bi da čujem vaše mišljenje što se događa i s Rafinerijom u Sisku koja bi mogla biti važna za revitalizaciju gospodarsku tih prostora na Baniji, hvala lijepo. **Jandroković, Sa Rafinerijom u Sisku nažalost ne događa se ništa dobro, međutim vratit ću se na ovo vaše prvo pitanje. Apsolutno, apsolutno bi cilj svih nas trebao biti da zakonodavne izmjene napokon uspiju, da one ne budu samo mrtvo slovo na papiru. Mi smo imali konkretne prijedloge, imali su ih i drugi iz oporbe. Mi iz oporbe smo uglavnom te prijedloge međusobno jedni drugima podržali. Većina nas je glasala i za zakon ne vodeći se time tko ga predlaže nego vodeći se isključivo i jedino mišlju kako pomoći ljudima koji su već dovoljno pretrpjeli, da im država uz to još ne stvara dodatne probleme. Sve amandmane koje smo predlagali predlagali smo u dobroj vjeri želeći da se njima nešto poboljša. I zato i sada odgovorno tvrdim ovaj zakon je iskorak

Sada je kolegica Radolović na redu, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Grbin, premijer Andrej Plenković u rujnu 2021.g. kaže u svojoj službenoj izjavi da nigdje na svijetu, pazite ne u Hrvatskoj, nigdje na svijetu nije bilo ovakve katastrofe, nije razrušeno toliko kuća i ostalih objekata i da naravno obnova ne može ići preko noći. Ja ću vas samo podsjetiti na službene podatke zagrebačkog potresa iz 1880.g.. U tom potresu je nastradalo 1758 objekata, manje-više svi, posebice stambeni objekti su obnovljeni u roku nekoliko mjeseci, jedino je nekoliko godina trajala obnova komplicirana zaštićene kulturne baštine. s druge strane kako zapravo komentirate ovaj epohalni uspjeh HDZ-ove Vlade u toj obnovi gdje zapravo imaju 2 ministra puta 3 kuća jednako 6 obnovljenih kuća na Banovini. I da se ispravim da ne bi bilo da lažem i jednu srušenu kuću u Gradu Zagrebu. **Jandroković, Gordan Ima jedna slična situacija, a to je uvođenje PDV-a 1998.g., dakle prije 25.g. prilikom uvođenja PDV-a gotovo godinu dana prije toga počele su se pratiti i kontrolirati cijene. Tada je to bilo moguće, danas nije. U 19. stoljeću je bilo moguće brzo obnoviti objekte na području Grada Zagreba, u 21. nije. Zašto? Odgovor na to pitanje prepuštam kolegi Bačiću. Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, u tijeku je e-savjetovanje o novom prijedlogu zakona u kojem su redom prihvaćeni amandmani odnosno prijedlozi zastupnika SDP-a na te izmjene i evo ja koristim priliku zahvaliti g. Bačiću što je pročitao moj mail u kojem sam mu poslala amandmane SDP-a jer ih, kad ih je odbijao nije niti pročitao, budući da ih sada prihvaća. Ono što ste i sami spomenuli u raspravi, nadam se da g. Bačić neće morati snositi odgovornost za svoju nesposobnost, kao što su to njegovi prethodnici snosili, međutim ostaje pitanje zbog čega odgovornost ne snosi čovjek koji je ispred Vlade 4.1.'21. imenovan šefom Stožera za obnovu potresom pogođenih područja, predstavljao je plan obnove, izvještavao o tijeku obnove, obrazlagao koordiniranje obnove, jasno do danas nakon dva ministra, dva ravnatelja fonda za obnovu, jednog ravnatelja i dvije, dva v.d. ravnatelja SAFU-a nije napravio ništa, mislite li da je za to odgovoran g. Tomo Medved…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…ili Ako je on doista imao nekakvu zadaću, a po funkciji koju je obnašao tu zadaću je trebao imati onda ju on evidentno nije ispunio. I kao što je postojala odgovornost drugih u lancu koje ste nabrojali tako postoji i njegova odgovornost, al u on u zadnje vrijeme kao da je u zemlju propao, nema ga, ne daje izjave i mislim da bi bilo korektno da se ili pojasni što taj čovjek radi, a govorimo o Tomi Medvedu da bude potpuno jasno ili da se kaže da je ta funkcija potpuno bespredmetna i da se ukine. Jer ako želimo smanjiti administraciju i birokraciju evo jednog koraka u doprinosu tome. Idemo dalje, kolegica Marić. Izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega Grbin. Dakle, u ovom dokumentu koji smo predali u 7 mjesecu 2021. odgovor je bio u rujnu 2021. gdje naravno odbijaju interpelaciju i kažu, citiram da Vlada RH čini velike napore kako bi se sanirale posljedice navedenih događaja, odgovorno upravlja procesima i aktivnostima u cilju saniranja posljedica razornih potresa i obnove pogođenih područja. Sad odgovor naravno nemamo friški, jer ovo je stari dokument. Međutim, već je ministar Paladina u 11. mjesecu na vrlo kratkom razgovoru kod premijera Plenkovića sažeo ključne probleme u procesu obnove i naveo rješenja, a sad zapravo vidimo i da novi ministar Bačić priznaje da zapravo kompletnu obnovu je teško planirati jer još nije poznat ukupan broj zahtjeva za obnovu, ne zna se još kakve su brojke. Mislim hoćemo li mi uopće moći potrošiti onih 770 milijuna eura? Koje su vaše nade? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Kaže prije godinu i pol: Uočeno je da postoje određeni problemi i nedostaci u postojećem zakonskom okviru koji usporavaju procese donošenja odluka, odnosno procese obnova. Pa što ih niste riješili? Što ste čekali? Što ste čekali? Što se trebalo dogoditi da se to napokon počne rješavati? Da li su barem jedan okidač bile one grude snijega koje su poletjele u pravcu Andreja Plenkovića ili nešto drugo. Ali činjenica je da prije godinu i pol Vlada govori da je uočeno da postoje problemi i nedostatci u postojećem okviru i da se onda to ne riješi. Meni je to naprosto nejasno, nerazumljivo. Jer ovdje se govori o ljudima, o ljudima koji žive u kontejnerima, o ljudima koji žive u nemogućim uvjetima, o ljudima koji imaju pravo da im se pomogne, a mi imamo obvezu da to učinimo. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Kolega Grbin, dakle mi danas imamo priliku evo na plenarnoj sjednici govori o obnovi ili bez obzira kako je nazvali godine, otprilike će tri godine biti od potresa u gradu Zagrebu, a dvije godine je prošlo od potresa koji je zadesio Baniju odnosno Banovinu. Iako postoji obveza da izvješće Vlada dostavi, izvješće se nalazi na dnevnom redu Sabora ali sa željom da se to sve zajedno nekako prikrije i sakrije. I sada je u rukama gospodina Bačića ili na leđima gospodina Bačića strašno veliki posao. Između ostalog je i rekao u kojem smjeru će ići izmjene novog zakona i vi ste se referirali na izmjene novog zakona i rekao je da će imovinsko-pravne odnose se brže rješavati. U prijedlogu zakona koji imamo prilike vidjeti u javnoj raspravi je da će se iznimno moći rješavati problem imovinsko-pravnih odnosa i sa 2 svjedoka, dakle 2 svjedoka koji će svjedočiti o nekim stvarima, pa me zanima vas kao pravnika, ne kao saborskog zastupnika što o tome mislite? **Grbin, Peđa Pa nikad nisam bio oduševljen previše sa metodom dva svjedoka, jer sam i u praksi vidio kako to prečesto funkcionira. Ali jednu drugu stvar bih želio reći, a to je oko izvještavanja. Mi smo stavili na dnevni red ovu interpelaciju podnijetu prije godinu i pol. Ali podnijeta je još jedna, vi ste njen autor. Prikupili smo potpise, ona je upućena Vladi. Očekujem svježiji odgovor Vlade i nadam se, siguran sam da nećemo morati čekati godinu i pol da ovu raspravu opet otvorimo. I to je jedna poruka prije svega gospodinu Bačiću da ćemo biti tu i puhati vam za vrat. To je naš posao, a ja vjerujem da nam vi to neće zamjeriti, nego da ćete doći ovdje i odgovarati na sva pitanja koja vam se postave. Jer ovo ponovit ću još jednom nije stvar političkog prepucavanja,

rekao sam da se po Horvatu i Vanđeliću ništa neće zvati. Ovog prošlog neću ni spominjati. Kolega Bačić ima priliku jednom, bog ga poživio, dobit ulicu u Petrinji ili Glini i Glini ako uspije. Ako uspije riješit će onu dilemu je li Banija ili Banovina nek se slobodno zove brankovina, ali ako ne uspije i ako uspije nek se Petrova Gora umjesto po Petru Svačiću zove po Branku Bačiću. Ali ako ne Ali ako ne uspije neće biti više Banovina nego i dalje ruševina. Kolega Bačić će onda otići u malo Blato sa velikim B, na Baniji će ostati veliko blato sa malim b, a oni za koje ste pitali medvedi i dalje će spavati zimski san. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Dakle, moje pitanje vama je kako zemlja sa ni manje ni više nego 26 godina iskustva u obnovi, sa Zakonom o obnovi, sa infrastrukturom, organizacijom, ljudima i novcima može ovako promašiti u ovom velikom projektu? Ono što posebno u cijeloj toj priči iritira sad je kolegica Anka mi je uzela temu, dakle papirologija. Ovo na Ovo na Banovini ili Baniji i ovdje u Zagrebu nije proces legalizacije nekretnina, nekretnina u kojima ljudi već desetljećima žive i to moraju svi shvatiti. To nije proces legalizacije, to je proces obnove. Izvolite odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Pa to je pitanje na koje ni sam nemam odgovor. Pobrojali smo iskustva. Jedno od najrecentnijih kolegica Mrak-Taritaš može jako puno o tome govoriti je upravo Gunja, gdje je daleko veći broj objekata obnovljen u daleko kraćem roku, a potrošeno je manje novca, a potrošeno je utrošeno je manje novca. Dakle, meni je ta činjenica uz svo iskustvo koje mi u Hrvatskoj imamo sa razno raznim obnovama, ratna obnova, Gunja, Ston, dubrovačko primorje, Zagreb poplava, Zagreb potres prije 120 godina, pa i odjeci drugih potresa koji su se događali i do drugih razaranja da ne idemo do Drugog svjetskog rata, dakle Hrvatska nažalost ima ogromno iskustvo iz, praktički kao da idemo iz obnove u obnovu. I onda sada kada napokon imamo takvu pomoć iz inozemstva onda sve ovako zašteka. Meni je to potpuno nerazumljivo, potpuno nejasno. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Pa kolega Grbin puno puta smo razgovarali ovdje u ovoj sabornici o prijedlozima, o vrlo konkretnim prijedlozima koje smo davali Vladi i većini ovdje u parlamentu kako da se unaprijedi obnova, nažalost niti jedan od tih prijedloga nije tada uvažen, međutim sada vidimo da sve ono o čemu smo govorili je novi ministar zapravo uzeo i u nekim dijelovima i integrirano u novi, novi prijedlog odnosno izmjene i dopune Zakona o obnovi, pa mi se čini da je zaista činjenica da su ljudi na Baniji i u Zagrebu žrtve nečinjenja vlasti potaknuto zapravo bilo čistom bahatošću premijera da ne može prihvatiti niti jedan opozicijski prijedlog kad niti, niti onda kada on dolazi zaista sa najboljom namjerom da riješimo neki društveni problem. Pitanje je … Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Premijer često voli reći da oporba nema konkretne prijedloge. To je notorna laž. Notorna laž. A ovaj prijedlog zakona kojeg je ministar uputio u savjetovanje jučer je krunski dokaz tome jer sve ono što smo govorili, ono što smo tražili i vi ste nedavno izašli sa 10 vrlo konkretnih prijedloga, našlo je svoje mjesto u tom zakonu. Mi kao opozicija ne možemo izglasati zakon, mi možemo predložiti i to činimo i činit ćemo, ali na vladajućima je da razmisle što je u prvom planu. Da li vlastiti ego čega u Plenkovića ima i previše ili interes ljudi. Interes ljudi mora biti na prvom mjestu pogotovo kada raspravljamo o ovako važnim stvarima kao što je obnova.

Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine Grbin, prije tri dana evo ponedjeljak sam bio u Gunji, nažalost tamo se još uvijek vuku repovi obnove Gunje. Nažalost tamo još dan danas ima 50 ljudi kojima nije riješen status obnove. Vi ste obnavljali Gunju, utrošili ste 650 milijuna kuna tamo na način da ste plaćali 60 tisuća kuna za kopanje jedne septičke rupe. Nažalost, Gunja je danas ostala bez trećine svoga stanovništva, ekonomski je totalno slomljena i jednostavno ljudi su razočarani u sve. Vi ste posljednji koji uopće možete, odakle vam moralno pravo da uopće govorite o obnovi. Vi ste posljednji ne u Hrvatskoj nego na svijetu koji možete to govoriti. Kad bi vašom dinamikom obnavljali Banovinu ne bi obnovili narednih 20 godina. Peđa (SDP)** SDP-ova vlada je započela obnovu Gunje praktički odmah nakon što se voda povukla. Godinu i po smo radili i onda je sve stalo, a tko je na vlasti zadnjih 7 godina. Jesam li ja? Ne, vi i vaši. Vi i vaši. Rekli smo bez politiziranja. Ušli ste u njega. I kad budete politizirali dobit ćete ovakav odgovor. Vi 7 godina, 7 godina niste napravili ništa. Šta je napravljeno 2014. i '15. to je to, nakon toga nula. I nemojte molim vas potezati takve stvari jer istina je nešto drugo. Nemojte kolegice i kolege iz HDZ-a molim vas, postavljajte pitanja kao kolege iz SDP-a, pristojno, fino, ne onako kako na aktualnom prijepodnevu kad vi napadate našeg premijera, nego sad morate isto tu, kao SDP slijedite taj primjer. Ajde smirimo se malo, bilo je, sve je bilo po pravilima, kolega Šašlin je pitao, kolega Grbin je odgovorio, malo strasti jer su bila pitanja dosada iz iste političke opcije, a evo sad imamo povredu Poslovnika kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. apsolutno potrebe za bilo kakvom strašću pozivam se na Članak 238., bilo bi dobro da poštovani saborski zastupnik govori točne podatke. 15 mjeseci 288 kuća na području Cvelferije je napravljeno. O kućama o kojima vi govorite su kuće koje nisu ni mogle biti obnovljene i ljudi nisu imali pravo na obnovu. A koliko kuća na području Banije odnosno Banovine treba obnoviti, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolegice Mrak Taritaš, dobivate opomenu, naravno svjesni ste da je ovo bila povreda Poslovnika, ali i kolegica Komes isto sada povreda Poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem. Povreda Članka 238., evo kolegice Mrak Taritaš ovi ljudi koji nisu dobili obnovu nisu ju dobili iz ne znamo kojeg razloga, prvo što ste vi suspendirali određene zakone, Zakon o javnoj nabavi. Da smo mi HDZ-ovci napravili tako nešto u današnje doba vi ste prvi koji bi zapalili nas tu u saboru, a ovi ljudi šta nisu dobili obnovu nisu ju dobili iz ne znamo kojeg razloga iako su imali prebivalište ili boravište na području Gunje. Kolegice Komes ovo je bila isto tako replika, dobivate opomenu. Javila se sada ponovo kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Povreda Članka 238., e ja više na posao na Cvelferiji koji smo tamo napravili ne dam. Ne dam pogotovo od vas koji niste bili sposobni to odraditi. Zakon smo donijeli u roku od mjesec dana, pa pitajte svoje kolege iz HDZ-a koji su glasali za to. A zašto ovih 50 kuća ne mogu biti obnovljene? Zato što ljudi tamo nisu živjeli. Pa ajdemo govoriti o stvarnim stvarima, a ne o insinuacijama.

i uvrijedila nas zaista kad ste rekli da bi mi iz ovog tu dijela opozicije najrađe vas zapalili. Vidite gospođo … mi dakle ne palimo, mi ne mrzimo i nismo oni koji postavljaju plinske boce kao znak prijetnje da bi nekoga zapaliti, to radi ova ekipa iz vašeg dijela sabornice. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Benčić ja sam doživio to kao neku

vi ste sada napali i rekli da nije završen za one koji nemaju pravo. Kada kolegica gradonačelnica Petrinje kaže da mi danas kao Vlada donosimo proširenje da svi mogu ostvariti obnovu i korisnici koji tamo žive ne valja, isto kao što ste rekli da obnova poslije Domovinskog rata nije valjala i da idu crne liste, a kasnije se ustanovilo da je …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… 0,00 bilo što nije **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. kolegica Benčić evo ja mislim da ona ide tražit agencijske radnike da se očisti grad, isto tako ili ide pomoć gradonačelniku da malo sigurno je odijelo tamo, ali vrijeđanje našeg kluba neće vam proći. ministar Bačić govori je upravo da će svaki građanin Banovine znat gdje, kad i što će moć useliti i ja mislim da će biti itekako korak naprijed. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Marko Pavić isto dobivate opomenu, vaš prezimenjak već jednu ima pa da ne bi bilo zabune. Možemo mi sada dalje, kolega Karlić nemojte nikog zapaliti nego lijepo govorite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala. Ja neću … ja bi nešto drugo kolegu Grbina pitao. Obzirom da je ovdje u interpelaciji napisano ili je napisao on il neko, „potrebno je posebno naglasiti da je značajan broj naselja pogođenih ovim potresom nalaze i bez potresa i onako teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji često i bez osnovne infrastrukture u ruralnim dijelovima, bez vodovodne mreže, plinoopskrbe, bez opskrbe strujom te je obnova i sanacija štete posebno težak problem kako za stanovništvo tako i za jedinice lokalne samouprave“, znači to već samo govori, a da se tu još naglasilo da ti objekti najčešće nemaju ni građevinsku dozvolu, no projekt dokumentaciju da je to … znači ljudi samoinicijativno su radili i da će sada obnovom dobiti samo bolje kuće nego što su imali, ali naravno malo se to mora pričekati. Niko nije rekao da je preko 6.300 objekata znači ovih manje zahtjevnih ne konstrukcijskih već obnovljeno, da je 1.200 osoba samo u prošloj godini vraćeno iz kontejnera u svoje domove, da je Vlada pomogla evo samo krajem prošle godine 700 milijuna kuna …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Nemojte se ljutiti, ali obnova dimnjaka ili manjeg oštećenja na krovu, manjeg oštećenja na fasadi ne može ići u istu rečenicu sa obnovom kuće koje nema. Vidjeli smo doista kuće kojih nema, one su se srušile ruševine su morale biti uklonjene. U centru Petrinje imate od nekih kuća ostale su samo jer je zaštićeno kulturno dobro, dijelovi fasade i uz njih stoje skele koje ih drže da ne padnu na prolaznike. Je li tako u centru grada? Naravno da je tako. To je To je istina i nemojte uspoređivati dimnjake sa time. A ovo što ste rekli, drago mi je da ste spomenuli jer upravo taj dio, upravo taj dio o kojem ste govorili naglašava potrebu za revitalizacijom koje više nema,

pa se kralo na materijalu, pa se pak odrađivalo kuće bez ikakve protupotresne sigurnosne komponente, pa smo imali tako kuća koje nemaju vertikalne sarklaže, koje nemaju armaturu u temeljima i sl. u razgovoru sa mještanima Banovine na terenu sam saznala da je bilo onih koji su se ohrabrili pa su radili radili prijave prema DORH-u, međutim DORH izgleda uopće nije reagirao odnosno oni čak nisu niti dobili odgovore na te svoje prijave. Što mislite zašto je tome tako? Peđa (SDP)** Podsjetit ću vas da smo u ovom domu raspravljali o interpelaciji koja se ticala upravo poslijeratne obnove i upravo problema gdje smo tražili da se provede ispitivanje jer je dobar dio tih objekta na područjima koja su izložena riziku od potresa. I da su izložena riziku od potresa vidjeli smo kada je prije godinu dana udarilo u Hercegovini, kada je udarilo u okolici Šibenika, srećom ne ovoliko jako, ali velik dio Hrvatske nalazi se na potresno rizičnom području. I upravo zato nakon što ste i vi sudjelovali i pokazali na onoj snimci kako se na dodir ruke taj cement osipa, tražili smo da se o tome raspravi i da vidimo ako doista je to sustavno, a ne individualno da se onda krene i u sanaciju tih objekata kako bi ljudi koji u njima žive bili sigurni, Samo to i ništa više. A državno odvjetništvo ono nek odgovara zašto nije poduzimalo radnje. na bilo koji način ikad i u bilo kakvoj situaciji osporavao domoljublje, hrabrost i privrženost borbi za samostalnost RH našeg dragog prijatelja, ratnog suborca generala Medveda, ali vidim da ste ga nekoliko puta apostrofirali u svom govoru i da, doista svima nama je čudno da, meni prije svega kao njegovom kolegi, ja sam očekivao kad ga je premijer Plenković imenovao za glavnog koordinatora da će on bit ledolomac, razarač, objedinitelj i zapravo jedno vezivno tkivo i otklanjatelj svake prepreke za, za ovaj postpotresnu obnovu, međutim vidjeli smo da su ispod njega formalno i Vanđelić i ministar Horvat ostali, a da nisu napravili svoju zadaću, pa mi nije jasno kako to, čemu možemo to objasnit i sad smo izgubili jednog…

Kolega Sačić, vrlo nekorektno s vaše strane, izišli ste 15 sekundi iz vremena, opće ne reagirate na upozorenje tako da dobivate opomenu. …/Upadica Evo pokušat ću biti kratak u odgovoru da kompenziram vrijeme koje je kolega Sačić malo rastegnuo. Ni meni nije jasno s time da jedno je bila dužnost u ratu, a drugo je sada dužnost u miru kojoj očito nije dorastao.

jedini klub koji je glasao protiv toga zakona jer smo već tada vidjeli da je jednostavno neprovediv i zapravo mi nije drago reći da smo danas u situaciji kad možemo kazati „jesmo li vam rekli“. Ali evo to su i vladajući priznali je li da zakon ne valja, pa je sada u javnom savjetovanju novi zakon, pa vas evo pitam ne znam jeste li uspjeli pogledati, dakle što očekujete od tog novog zakona i vjerujete li vi

jer da zakon nije donijet pitaj Boga što bi se dosada napravilo i zato mi nije žao što smo tada za njega glasali. Međutim ono što je činjenica je da brojne primjedbe koje ste vi tada izrekli kao i one koje smo mi, stoje i… Molim vas kolegice i kolege, ne znam ko je to napravio, ali nemojte to raditi/…. Al ono što je, ono što je sada bitno ajmo to popraviti. Da je ovdje bilo malo manje ega, a malo više pameti i vaše i naše i od drugih klubova kritike bi se prihvatile na vrijeme. E sada pitanje, da li imam povjerenje? Ma naravno da nemam, naravno da nemam, al neću dopustiti da moje nepovjerenje stoji na putu bilo kome ko treba pomoć, dapače mislim da svi zajedno … …/Upadica predsjednik: Hvala vam/… …moramo pomoći onima koji sami to dosada nisu bili u stanju. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani kolega Grbin, evo neću licitirati brojkama poput vas koliko tisuća je vraćeno, koliko tisuća se obnavlja, da danas je 105 kuća zamjenskih u obnovi, da ih je 578 ugovoreno jer i sam sam sa svojim roditeljima živio u montažnoj kućici u prognaničkom naselju u Maloj Gorici u Sisačko-moslavačkoj županiji i znam šta znači čekati povratak u svoj dom, znam bol i tih baka i djedova i male djece i zato bih vas samo molio ajmo pričat što je ljudima bitno konkretno kada, kojem vremenu će se vratiti u svoje domove i što se može u tome smjeru napraviti. Novi ministar Branko Bačić je u nepunih 9 dana vrlo jasno rekao i za kontejnerska naselja i za povlačenje sredstava i za zamjensko stambeno zbrinjavanje i za novi zakonodavni okvir, nemojmo još jednu u nizu propalih interpelacija i pucanj u prazno koristiti i pokrivat se žitom. Izvolite odgovor. onda vas sve pitam, a zašto on nije preuzeo ministarsku palicu odmah nakon što je potres udario? Ako je Branku Bačiću dovoljno 9 dana da magičnim štapićem ovako riješi sve probleme onda je vaša sramota još veća, a Andreja Plenkovića pogotovo što mu prije 2.g. nije dao da radi svoj posao, ali vi i ja znamo da to nije tako i upravo od vas koji ste prošli kroz tu tragediju, golgotu, muku, ne daj Bože nikada nikome, osjećao bih više sućuti tim više što ste i vi imali ulogu u središnjem uredu i znate šta tamo funkcionira i što ne funkcionira i onda znate da na kraju smo se sveli na to da raspravljamo o Audiju, a ne o tome kako ured radi svoj posao i kolko je kuća sagradio, 6. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, evo da izbjegnemo bilo kakvu nepotrebnu politizaciju jel kada govorimo o ljudskim životima, o osnovnim uvjetima za ljudski život, a to je stambeni objekt, jedan od osnovnih uvjeta, da ipak pogledamo malo u budućnost mimo politike. Sama obnova Banovine neće biti dovoljna, što ćemo i kako revitalizirati? Znamo da je taj dio Hrvatske bio gotovo, pa najsiromašniji u cijeloj našoj zemlji, znamo da ga je potres dodatno vratio još desetke, desetke godina unazad, čak i ako uspije ova obnova.

Ono što je potrebno je sustavna državna politika, po Duhu Svetome samo od sebe se to vratiti neće ili doći jer dio tek treba doći. Ono što država tu mora napraviti je ići sa planom i onda ga revno primjenjivati, ulaganje u infrastrukturu javnu ali i društvenu, škole, stanovi, obrazovanje. Nakon toga ulaganje u gospodarstvo, učiniti to da potencijalnim investitorima, poduzetnicima, poslodavcima taj kraj bude prihvatljiv, učinit ga zanimljivim. Sa njima dolazi posao, a sa poslom dolazi život. Idemo dalje, kolega Raspudić izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Kolega ja vas moram ispraviti jer govorite stalno godinu i pol, godina i 7 mjeseci je prošlo. Kažem to ne samo zato da bih cjepidlačio nego da bih naglasio kolika je bezobzirnost u odnosu prema vremenu koje je proteklo i naglasio izostanak bilo kakve isprike zašto je bez veze izgubljeno u slučaju Zagreba skoro 3 godine, a u slučaju Banovine sad više od 2 godine. Taj mjesec dana razlike nije malo, da imaju odgovornosti oni bi nakon mjesec dana odgovorili na ovu interpelaciju, a ne puštali je sada nakon ponovit ću još jednom godinu i 7 mjeseci. prije godinu i 7 mjeseci u lipnju 2021. Gvardiol je bio igrač Dinama i tramvajem se vraćao doma, a sad je među najskupljim igračima na svijetu. Dijete koje nije začeto tada još sad već skoro hoda. Ja sam se iznenadio kad sam vidio da je ovo ona stara vaša interpelacija i da je tek sada puštaju. Ono što je tragično je da sve i dalje stoji, sva pitanja i dalje traže odgovore. Oni se ponašaju kao da su čisti matematičari koji pod vidom vječnosti dostavljaju …/Upadica: Hvala vam./… neke Peđa (SDP)** Krajem godine napravimo analizu naših akata koje smo uputili, a koji iz ovog ili onog razloga nisu bili raspravljeni tijekom protekle godine. I onda provjerimo da li su još aktualni. I uzeli smo ovu interpelaciju i naprosto nismo mogli vjerovati u ovo što ste rekli. Stvari koje smo govorili u srpnju 2021., u prosincu odnosno '22., odnosno siječnju '23. još uvijek nisu bile adresirane. Kada smo ovaj dokument podnosili htjeli smo ih potaknuti da na jesen jer podnijet je u ljetu, da već na jesen krenu sa poslom. Nismo uspjeli, ali to ne znači da ćemo odustati. Naša je obveza puhati za vrat jer to je posao oporbe. Naša je obveza predlagati, a vaša je dok god obnašate vlast raditi i nemojte se zavaravati ovo je vaša odgovornost i greška što niste napravili i danas jednu stvar definitivno očekujem, a to je isprika ljudima koji …/Upadica: Hvala vam lijepa./… već predugo čekaju. Hvala. Dakle, upravo na to sam želio u stanici upozoriti ovo o čemu ste i vi govorili. Dakle, da ne možemo sad doći u nekakvo stanje svijesti kao promijenio se ministar, imamo sada Branka Bačića riješit će se stvari. Šteta je učinjena. Ljudima je šteta učinjena. Vrijeme je nepovratno izgubljeno. Sramota na vama ostaje. I imate sada samo ovo još vrijeme do vašeg poraza na parlamentarnim izborima da pokušate tu sramotu ako je moguće barem malo umanjiti, ali ona ostaje i zaslužuje ispriku vladajućih. Ja mislim da bismo mi danas svi ovdje iz oporbe trebali inzistirati na toj isprici, da je to minimum što ljudi na Banovini očekuju, minimum. Dakle, isprika što niste obavili posao i obećanje da ćete u ovom vremenu koje je pred vama dati sve što možete da se posao odradi. …/Upadica: hvala vam./… Evo pa u tom Isprika je nužna. To je minimum minimuma, ali u ovom trenutku nakon 2 godine od Banije i gotovo 3 godine od Zagreba obećanje nije dovoljno. Obećanje više nije dovoljno. Potrebna su djela. Potrebno je da se nešto počne događati. I to ne očekujem ja. Ja ovdje nisam bitan. To očekuju ljudi kojima su njihovi domovi uništeni, razoreni koji ih ne mogu koristiti. Oni očekuju, oni traže, oni vape i na to imaju puno pravo da im se vrati njihov dom i dostojanstvo koje kao ljudi zaslužuju. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grbin, pa evo ne znam kako da krenem, najprije, najprije je dobro da nema politizacije. Ovo se u nogometu inače zove tika taka tako da i to možemo danas tokom cijelog popodnevna odraditi. Drugo želim vas pohvaliti za ovo što radite u Zagrebu, što ste gradonačelnika poslali da pokupi smeće po svom modelu, a što je vaš direktor sjedio u uredu i koordinirao očiti i govori mu na koje lokacije treba ići s obzirom da je taj direktor ja mislim iz SDP-a. Treće želim reći nešto o onom dijelu gdje ste govorili da muljamo, da nemamo papirologiju i onda ste naveli primjer Gunje kao nešto što je najbolje. Znate li kolike se cijene postižu danas na javnim natječajima u odnosu na 2015., nekoliko stotina manje nego 2015. uz svo poskupljenje građevinskog materijala. I zadnje pitanje možete li mi reći što ste obećali gospodinu Sačiću i Raspudići da će biti u vašoj vladi u sjeni s obzirom da vas toliko podržavaju u zadnjih mjesec dana i više, što će oni biti u vašoj vladi? Poštovani kolega Boriću niste mi nešto danas inspirirani, očekivao sam više. Umorni ste, može to bolje, to odmah, odmah da raščistimo, može to bolje ovo nije bilo na nivou. A što se tiče cijena, dao sam vam primjer. Objekt u Petrinji, zgrada, planirana vrijednost nabave nije ju neko izvukao iz pete, ministarstvo odnosno fond je tu radilo poziv 7 milijuna kuna. I onda dođu ponude duplo veće i onda se objekt ne gradi 2 godine nakon potres. Šta mislite kako se osjećao taj čovjek, ti ljudi kad su saznali da od toga ništa? Nota bene ruševina do dan danas nije propisno raščišćena ni počišćena, e to je realnost. I nemojte mi govoriti o kojim se cijenama, koje se cijene postižu jer vas stvarnost demantira. Idemo dalje, kolegice Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovani kolega Grbin rekli ste da na ovoj temi ne treba biti politizacije i oporba stvarno ovdje nije politizirala ni kada je prije godinu i nešto više predlagala amandmane kako ubrzati obnovu, kako ukloniti administrativne barijere, ako sve staviti pod jednu kapu u jedan centar odlučivanja, kako potaknuti samoobnavljanje kuća, međutim, HDZ je tad iz političkih razloga jer je to predlagala opozicija doveo u situaciju da danas s odmakom od godinu i pol to predstavlja kao svoje. Međutim, vidimo da s tim se to ne prestaje, neki dan je novoizabrani ministar otišao na potresom pogođena područja. Ali je zaobišao, gledajte Sisak, gdje nije na vlasti HDZ, zaobišao je Glinu gdje nije na vlasti HDZ, ali je otišao u Petrinju kod gradonačelnice koja je tvrdila da se ne treba obnova .../nerazumljivo/... uspjesi obnove računati s brojem obnovljenih kuća.

jer bi se onda barem nekome nešto obnavljalo, a sada su svi ravnopravni jer se ne obnavlja nikome ništa. Ovo je samo jedan primjer amandmana koji su vladajući prije godinu i po', protiv ovog ste glasali. Jedan da se iza kuće isplaćuje prije početka obnove, Borić, Reiner, Bačić, protiv, protiv. Drugi, da ostane tehničko-financijska kontrola kako bi se provodio nadzor i nad obnovom javnih zgrada koji ne usporava obnovu, Borić, Reiner, Bačić, protiv. To je realnost. Ali neka se to barem danas, barem danas usvoji. Barem danas, nisam ga se sjetio, iza mene je, barem danas, pa nek ovo krene naprijed. Ako me se sete, sete, kako ide ono? .../Upadica: Ako ne, nikom ništa, to je bila tvoja dužnost, morao si to da radiš. Idemo dalje./... Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani g. Grbin. Vi ste u svojem uvodnom govoru rekli kako nema programa revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, međutim, vi očito ili ne znate ili ne želite znati da je upravo taj program donijet 31.12.2021. g. i to u vrijednosti od 15 milijardi kuna. U samoj radnoj skupini koja je djelovala prije donošenja programa, bili su zastupljeni, između ostaloga i svi saborski zastupnici iz 6. izborne jedinice, međutim, vama valjda vaši to nisu prijavili pa možda zbog toga to ne znate. Ono što mi je drago jest da prema mojem dojmu, kako sam ja doživjela vaš uvodni govor, čini mi se da ste iskazali svojevrsne političke simpatije prema trenutačnom ministru Bačiću i drago mi je što ste kazali da vjerujete da će napraviti velike iskorake. To mi je jako drago, ali nažalost te iskorake vi niste napravili .../Upadica: Hvala

kako se tijekom 2021. loptalo sa tim programom revitalizacije, ali vi ne znate kako se po njemu ne radi. Kako se po njemu ne radi i pokažite mi jedan rezultat te revitalizacije koji se dogodio .../Upadica se ne čuje./... gdje je? Pokažite mi jedan rezultat te revitalizacije pa ćemo onda moći razgovarati. Hvala. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani kolega. Da, obnova ide sporo i treba je ubrzati, zbog toga i kadrovske promjene, zbog toga organizacijske promjene. Svi se ovdje slažemo, kako ste naveli da se oko ovih tema ne bi trebali politički prepucavati. U tom duhu, nije korektno i je političko prepucavanje navodi stalno podatak od 6 obnovljenih kuća kad svi imamo podatke, što se sve Vlada RH uložila, koliko je uložila, od infrastrukture do različitih nekonstrukcijske obnove, izgradnje zgrada i svega onog ostalog što se radi. Evo u konačnici, stalno se, dobivamo informaciju, uvjeravamo se da će se potrošiti i dobivena milijarda eura plus ono što se osigurava iz proračuna RH. Sama obnova prati i cijeli niz nedostataka i ne može se uporediti sa Gunjom ni po strukturi ni po broju oštećenih objekata, ne može se upoređivati niti sa nekom drugom obnovom … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem što ste ustvari prvi od vaših kolega koji je otvoreno rekao da neke stvari ne funkcioniraju i to je iskorak, ali ako govorimo o ovih 6 kuća, samo mi recite, je li taj podatak točan ili netočan? Točan je. Točan je. Poslovnika, kolega Barbarić, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Vi, poštovani kolega i dio kolega iz oporbe uporno manipulirate s javnosti. .../Upadica: Što je povrijeđeno, kolega Barbarić?/... Čl. 238, manipuliranje javnosti i vrijeđanje zdrave pameti. lijepo ste dobili u informacijama o uloženom od strane Vlade prema lokalnim zajednicama, o pomoći lokalnom stanovništvu na potresom pogođenim područjima, o zgradama koje se dovršavaju, koje su ugovorene, o broju objekata kod ugovoren i obnovljen u samoobnovi i sve ostalo. Dakle uporno manipulirate s podacima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Barbarić, ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Javila se i kolegica Perić, isto tako. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega Grbin ne zna da je za revitalizaciju uloženo i da je otvoreno 76 gradilišta javne, prometne i komunalne infrastrukture u vrijednosti 229 milijuna eura uz 152 gradilišta zgrada javne namjene ukupne vrijednosti preko 519 milijuna eura, evo, to je značajna revitalizacija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolegice Perić, ali to je bilo za repliciranje, a ne za povredu Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolega Bajs, izvolite. G. Grbin, Vlada RH je rekla da je apsolutni prioritet obnova Hrvatske i moramo reći da se mi svi slažemo, pa makar i nakon 3 godine. Ukupan trošak koji ćemo imati ove godine je 1,3 milijarde eura. Ukupno je od, ukupna šteta je 17 milijardi eura i ovo je tek prvi korak u obnovi Hrvatske. Očito je da ćemo iduće godine morati dat znatna sredstva, ne više europska nego i iz proračuna RH. Da li smo mi svi za i oporba i vlast da kada govorimo o sredstvima koje treba osigurati u 2024. pa na dalje jer ovim tempom će trajati još 10 godina da se to obnovi, to čista matematika i da tu ne politiziramo nego da kad govorimo o sredstvima uzimajući u obzir da nadam se da će se ovo i riješiti i ubrzati da ćemo to podržati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega, podsjetit ću vas kako smo zadnjih godina dva puta na rebalansu smanjivali sredstva za obnovu jer ono što bi osigurali u prosincu prethodne godine do kraja slijedeće ne bi bilo potrošeno. I onda sad slušamo priče o otvaranju gradilišta. Vi dolazite iz županije kojom prolazi podravski ipsilon jel tako, pa tamo smo imali slučaj otvaranja jednog gradilišta prije nekoliko mjeseci gdje dan danas ni mikroskopom ne možeš pronaći bagere, radnike niti bilo kakve druge strojeve. Ja se toplo nadam da sa ovim gradilištima o kojima je kolegica prije govorila neće biti isti takav slučaj. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grbin uvrijedili ste zastupnika Bajsa, on je u onom djelu gdje je bilogorski dio ipsilona, a podravski je na drugoj strani kod kolege Jakšića. Jel tako? Ovo je naravno bila šala, a sada ćemo pozvati našeg dojučerašnjeg dragog kolegu potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branka Bačića, da se očituje u ime Vlade. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, s obzirom da je, o interpelaciji napravljen i napisan prije 16 mjeseci teško je uopće u ovom odgovoru se odgovarati na pitanja koja su bila prije 16 mjeseci jer se na Banovini doista sve promijenilo i podaci koji se odnose na donošenje odluka, evidenciju itd., da ne govorim na provedbu. Zato ću vam reći kakvo je stanje danas sa obnovom i što ćemo napraviti u idućem vremenu. Najprije moram reći da se ne slažem sa stavom je, kako je obnova Banovina u cijelosti zakazala ili spora. Ja moram reći da imam podatke o potresu u Italiji 2009. godine koji je bio otprilike iste razorne snage kao što petrinjski potres, a da jedna država koja ima 20 puta gotovo veći BDP od Hrvatske još dan danas nije riješila pitanje tog potresa. I da će još puno vremena trebati jednoj jačoj državi koja, čiji je, čiji je više od dva puta veći BDP i per capita nego što je to hrvatski. Kad to govorim govorim iz razloga što je jako puno napravljano na polju javne infrastrukture i na polju izgradnje i obnove zgrada javne namjene, jako puno. Ako govorimo o dovršetku ceste, autoceste prema Sisku, obnovi 213 trafostanica, obnavljanju i izgradnji 700 projekata javne namjene koji se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti, ako bi nabrojili sve uloženo od strane Hrvatskih voda u nasipe i uređenje vodovodne mreže koja je bila strašno oštećena, a vidite i u Zagrebu kako je, i u Zagrebu koje probleme ima Grad Zagreb sa vodovodnom mrežom, ako se zna da je oko 50, 50 sustava niskonaponske mreže obnovljeno onda se ne može govoriti da je na Banovini malo napravljeno u dijelu revitalizacije Banovine. Kad je u pitanju život na Banovini i mogućnost što može država napraviti se ne razumije./… i moglo se bolje, međutim tu se radi danas iznimno puno jer nam je do kraja lipnja za potrošiti oko 319 milijuna eura što je gotovo 2,5 milijarde kuna i to je veliki posao i velika odgovornost da se to potroši. Što se tiče biznis gradnje i obnove privatnih kuća tu je situacija, situacija nije dobra i ja bih onda rekao da suosjećam sa svima onima koji još uvijek ne mogu ući u svoje kuće, žive u kontejnerskim naseljima i nije im tamo jednostavno živjeti. A prema našoj procjeni na temelju podataka kojima sada raspolažem mi mislimo da će biti oko 8 tisuća objekata koji će, koje će trebati ili konstrukciji obnoviti ili nagraditi nove. Kad govorimo o Gunji onda vam mogu reći da je u Gunji ukupni trošak bio oko 600 milijuna kuna, izgrađeno je 200, gospođa će Taritaš znati bolje od mene, 220 kuća, obnovljeno je i u tom dijelu značajan broj objekata koji su bili niže razine obnove, ali kada to usporedite sa 8 objekata, zgrada koje će ili konstrukcijsko ili biti zamijenjene prema sadašnjim podacima onda je to ogroman, ogroman posao koji zahtjeva uz obnovu infrastrukture i obnovu tih kuća. Nadam se da će ih biti nešto manje, kad govorim da se nadam da će ih biti manje to je iz razloga što je prvi preliminarni očevidi koji su rađeni od strane arhitekata i građevinara obišlo je 76 tisuća objekata ne kuća nego zgrada, objekata i kada danas radimo trijažu kroz nalaze koje, koji se na terenu rade onda dio objekata koji su bili u crvenom oznakom i žutom polako u određenom postotku 15 do 20% idu u kategoriju ispod. Tako da možda i volio bih da sam u pravu, bude, bude što je veći broj takvih objekata. Točno je, dakle niti zagrebački potres niti petrinjski potres u tom dijelu, kad govorimo o privatnim objektima, nismo zadovoljni, ne možemo biti zadovoljni činjenicom da je do prije par dana bilo 6 kuća zamjenski .../nerazumljivo/... novih kuća sagrađenih, sad smo 3 u međuvremenu i tako, sad ubrzavamo taj dio realizacije izgradnje zamjenskih kuća i to nije dobro, ali ne treba zanemariti ni činjenicu da je 7,5 objekata bilo u nekonstrukcijskoj obnovi i nisu to samo dimnjaci, kao što se nekad želi reći i nije to samo nešto malo, neki sitni popravak fasade, tu je bilo i ozbiljnijih aktivnosti i to ne treba baš tako minorizirati i tu je posao napravljen, ali ponavljam, nismo nikako zadovoljni sa konstrukcijskom obnovom i izgradnjom zamjenskih kuća. Ono što sam rekao da je naš plan i ja ovu raspravu doživljavam i meni je doista drago da je do nje došlo zbog toga što ću nju doživit kao nultu ili raspravu u prvom čitanju zakona koji je pred nama pa će me ta rasprava i od vas puno pomoći, ali ono što je važno, to je da je naš prvi prioritet dovršiti u potpunosti utrošak i potrošiti sredstva fonda solidarnosti. Mislim da je prije i kolega Grbin rekao, za zagrebački potres, 683 milijuna eura i za petrinjskih 319, znači milijardu i 3 milijuna kad se sve to skupa zbroji i zaokruži. U ovom trenutku, zaključno s 31. prosincem utrošeno je 370 milijuna eura, od toga 267 za zagrebački, 103 za petrinjski odnosno 37%. Preostali nama u ovih 25 tjedana potrošiti 630 milijuna eura, što su dva Pelješka mosta i to treba realizirati sa sve u javnim objektima u ovom trenutku najveći dio na javne zgrade, a treba značajan dio i na javnu infrastrukturu, bilo prometnu, bilo komunalnu i to nije jednostavno, to je ogroman novac, znate kakva je hrvatska građevinska operativa, znate kako se radi, svatko tko je jednom gradio kuću u životu zna koji su problemi kad se mala obiteljska kuća gradi, ali kad se gradi, imam tu popis objekata, tu su najveći i najvažniji zagrebački objekti, svi su uglavnom pod zaštitom konzervatora, kulturna su baština i to usporava strašno realizaciju tih sredstava, mi smo ta sredstva dobili i nastojat ćemo napraviti sve da ih što manje vratimo. Kad mi gđa. Sabina govori da sam bio u .../nerazumljivo/..., gđa. Sabina Glasovac, kolegica, potpredsjednica Doma, kaže da sam bio u Petrinji, a nisam bio na drugim mjestima, nisam bio jer nisam stignuo, ali sam u međuvremenu bio i sa zagrebačkim gradonačelnikom, to biste trebali znati, u ponedjeljak sam u Gunji, utorak kod župana Kolara u Krapinsko-zagorskoj županiji, tako da ćemo svih jer je njihova potreba, njihova je pomoć tu neizostavna, zato mislim da danas trebamo malo ozbiljnije govoriti o ovom projektu jer je zahtjevan i ozbiljan. Dakle prvi korak i prvi prioritet je potrošiti te novce. Drugi je, rekao sam, do 1. studenog sve naše sugrađane koji su u kontejnerima smjestiti u prikladan smještaj, da nisu u kontejnerima, sve. Prvi prioritet su kontejnerska naselja, zato sam i bio tamo, a onda jasno i 1900 kontejnera koji su diljem Banovine razasuti po parcelama, OPG-ovima, imanjima naših sugrađana na Banovini, koji žive pored svojih kuća i da bi to mogli napravit i ovaj prvi prioritet i ovaj drugi, ovih smo 6 dana napisali zakon, već danas znam da bi još mog'o bit bolji i zato smo, ali smo ga uputili u proceduru kako ne bismo čekali jer uz najbolju moguću volju nama i želju, nama treba prije 15. veljače ne može biti u Saboru raspravljen niti izglasovan … .../Upadica: Hvala vam./... Zahvaljujem g. predsjedniče, onda ću kasnije nastavit. 40-ak replika, tako da će biti dovoljno vremena da pojasnite sve ono što eventualno niste uspjeli u ovom uvodnom govoru, pa krećemo. Prvi na kolegu, kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvaženi potpredsjedniče hrvatske Vlade. I ja ću na tragu ovoga što je uvaženi zastupnik Peđa Grbin rekao i pozvati vas peace brothers und sisters, tako da stvarno to bude na jednoj visokoj razini. Jedna od stvari koje je kolega Grbin posebno apostrofirao, a mislim da je promašio je revitalizacija Banovine. Imao sam prilike godinu dana provesti u tom kraju kasnih 80-ih godina i dobro znam kako je taj kraj izgledao onda, poslije rata je to bilo još puno, puno gore i ja bih rekao da se često ta teza mijenja. Okej, ovaj dio oko kuća stoji, moglo se napraviti možda više uz sve one probleme koje se imalo, no na revitalizaciji, na komunalnoj infrastrukturi, na javnim zgradama se učinilo ono što daje snažnu poruku upravo građanima i građankama Banovine da hrvatska Vlada želi upravo revitalizirati taj kraj i dati mu onu .../Upadica: Hvala vam./... onaj potencijal koji je imao možda u onim godinama prije. **Jandroković, Zahvaljujem kolega Ivanoviću. Ma činjenica da 319 milijuna eura su isključivo namijenjena za za osiguravanje preduvjeta za život na Banovini, da su to sredstva isključivo za komunalnu infrastrukturu, prometnu infrastrukturu, javne zgrade, javne škole, vrtiće, domovine umirovljenika, itd., itd., infrastrukturu komunalnu, vodovode, itd., to su novci koji ulaze u Banovinu i koji će doprinijeti, doprinijeti poboljšanju uvjeta za život na i taj će dio u velikom doista, ja sam siguran da ćemo na Banovini taj dio sredstava utrošiti, a sada je da rješavamo onaj dio koji je, koji se plaća uglavnom iz državnog proračuna, a to su sredstva za obnovu kuća na Banovini. Idemo dalje. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani potpredsjedniče Vlade. Neće vam bit lako. Bit će vam teško, ali tog ste i sami svjesni. Ali ono što mene zanima je sljedeće, dakle od prvog trenutka od kad smo imali priliku vidjeti kako izgleda Zakon o obnovi, govorili smo o tome da taj zakon neće biti provediv. S ove govornice, ako nisam 10 puta govorila, onda nisam nijedanput, dajte napravite izmjenu zakona, napravite da bude provediv, dajte napravite da možete raditi naj .../nerazumljivo/... u graditeljstvu, najjednostavnija kuća je obiteljska kuća. Najbrža, najjednostavnija i sve ostalo. Niste htjeli slušati. Je li vam malo neugodno sad zbog toga? Je li vam malo, je li uopće premijeru malo neugodno što nije htio slušati i ostalo? Jednako tako, na vrijeme sam upozoravala još prije potresa na Baniji odnosno Banovini da smo dobili sredstva za obnovu javne infrastrukture, milijardu i 3 milijuna eura

Sad ja, možemo se vraćati natrag koliko god hoćemo, promijenit tu povijest ne mogu, ali ušli smo, .../nerazumljivo/... bar se, moj je dojam, ušli smo u obnovu Banovine opterećeni svime onime što u ovom trenutku živimo u Hrvatskoj i onda smo se htjeli preosigurati, htjeli smo imati projekt rušenja jedne jednostavne obiteljske kuće, kako bismo znali troškovnik, kako nam ne bi netko zamjerio kako smo taj, to rušenje ugovorili pa smo htjeli imati elaborat ocjene postojećeg stanja, pa smo htjeli imati tehničko-financijsku kontrolu, pa smo se naložili na vrata na leđa enorman broj kontrola koja je polako postojala jedna drugoj svrha, sve iz razloga da nam ne bi netko rekao da smo tamo nešto zamračili, zamaglili

Poštovani g. predsjedniče, poštovani g. potpredsjedniče Vlade, mogli smo čuti od oporbe da se ne želi ovo politizirati, međutim, jedini smisao koji ja vidim je upravo politiziranje jer sada raspravljamo o nečemu što je podneseno 2021. g. na što je Vlada 30 dana kasnije, 2021. dala odgovor, dakle podaci iz ovih dokumenata su, nemaju veze sa sadašnjim stanjem. Ja bih shvatio da je oporba prije mjesec dana ili 2 mjeseca podnijela interpelaciju i tražila da se vidi šta je napravljeno i šta se planira napraviti. Ovako će se sad vjerojatno satima raspravljati o eventualnim propustima, kašnjenju, itd., a zapravo tog punog smisla ljudi koji tamo žive neće imati. Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Reiner, zakonska je obveza da dva puta godišnje hrvatska Vlada izvijesti Sabor o učincima provedbe obnove na na potresima i da nije bilo danas ove rasprave, ja bih vrlo brzo došao u Sabor sa izvješćem o prije, o prošloj godini, prema tome, umjesto što bi to bilo danas, možda bi bilo za koji mjesec dana, ali sam rekao da neovisno o tome što je ova interpelacija vezana na podatke od prije godinu i po' dana, da ćemo danas ovu raspravu pokušati iskoristiti da pomognemo u još kvalitetnijem zakonu. Kad sam odgovarao gđi. Mrak-Taritaš, onda želim reći da još kao dodatak, da ćemo učinit sve da se procedure koji su

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Moram samo reći da otkad je podnesena ova Interpelacija, da, promijenilo se nešto toga. To da jedan ministar resorni je završio u zatvoru, drugi nesposobni je smijenjen i danas imamo trećeg ministra. Nažalost odmaku od ove podnesene Interpelacije do danas i sami ste svjesni vašeg rezultata, to je 6 obnovljenih kuća na Banovini. Ono što se pomaklo jest svakako to da su obični ljudi, poduzetnici, građani, svojim donacijama obnovili na Banovini 40-ak objekata, dakle više nego sama državna vlast. Moje pitanje vama, imate iskustva, već ste bili ministar ovog resora, potpredsjednik Odbora za prostorno planiranje u samom Saboru, 3 godine promatrate ovo. Sada predlažete sve ono što smo mi kao oporba amandmanima predlagali na zakone, što smo i na sam zakonski prijedlog i na same zakonske izmjene, pojednostavljenje procedura, isplata predujma korisnicima, zašto ste šutili? Da li ste se bojali Plenkovićeve odmazde kao što .../Upadica: Hvala vam./... Kolegice Radolović, doći će sada vrlo brzo zakon po hitnom postupku ovdje u Sabor pa ćemo pojedinačno o svemu što je predlagano i što je odbačeno i onome što nije predloženo, a govori se da je predloženo, ali to nas neće nigdje, pogotovo ne sada kad ljudi na Banovini očekuju da im se ubrza obnova, da im se rješavaju predmeti, da ne čekaju. Iz tog razloga smo i krenuli sa prijedlogom samoobnove za koji mislim da bi mogao itekako ubrzati sam proces obnove na način da će se svim građanima koji se odluče na samoobnovu odmah u startu uplatiti ukupan iznos koliko je prema projektu njegova obnova vrijedna

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče g. Bačić. Slika današnje percepcije obnove na Banovini je, 6 kuća smo napravili, mi imamo podatke koji kaže da se potrošilo negdje preko gotovo 400 milijuna eura, znači nekih 3 milijarde kuna do sada kad govorimo o obnovi i Zagreba i Banovine pa je pitanje možemo li potrošiti tolike milijarde kuna da ništa ne radimo i da se ništa ne događa? Što to krivo radimo da nas Gunja na neki način čini najboljim načinom realizacije neke obnove? Tamo se za 4 godine potrošilo 650 ili 700 milijuna kuna. Čujemo da su kvadrati tada koštali više 2015. nego danas 2022., da je to primjer kako je trebalo, da ovo što mi želimo transparentno, po pravilima, po zakonu, ne valja i da jednostavno imamo sliku koja jednostavno ne odgovara onome što stvarno tamo jest. Što učiniti da se to promijeni po vama? **Jandroković, Pa prije svega, da bimo ubrzali obnovu na Banovini potrebna je suradnja svih i tu nema, sam to rekao čarobnog štapića za ubrzanje obnove nema, učinit ćemo sve predradnje kao zakon i program program mjera i pravila da se još dodatno ubrza, ali sam rekao bez sudjelovanja župana, zagrebačkog gradonačelnika, gradonačelnice Petrinje i drugih gradonačelnika i načelnika na tom području nećemo do kraja ubrzati. Nužno je i da građevinska operativa u Hrvatskoj odgovori na ovaj veliki izazov. Ovo su ogromni novci, naša je građevinska operativa jedno vrijeme bila na koljenima, bili smo u jednom trenutku na 80-ak tisuća zaposlenih u graditeljstvu, ovo je ogroman projekt koji zahtjeva angažman cjelokupni hrvatske građevinske operative, ne znam hoće li bit dovoljno i ne znam hoće bit dovoljno ako ćemo je brzo obnovit. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre Bačić, mislim da je sad svima jasno da sustav obnove ne valja, da ga treba izrazito ubrzati i da tako više ne može. To smo se složili i premijer Plenković i ministar Paladina je u 11. mj. dao dokument gdje je naveo ključne probleme, a i ponudio rješenja. Zanima me da li ste vi vidjeli taj dokument, jeste li vi razgovarali s njim i u konačnici, imate li vi sada plan obnove? Citirat ću vas što ste nedavno u medijima izrekli, plan obnove ne postoji jer trenutno imamo 20 tisuća zahtjeva od kojih je oko 7 tisuća obrađeno, 5 je pozitivno riješeno, a ostali, oko 2 tisuće su odbijeni. Postoji brojka od 66 tisuća objekata oštećenim u potresu, a mi zapravo ne znamo ključnu brojku i nemamo plan obnove. Imate li ga sad konačno? Hvala. Zahvaljujem kolegice Marić. Kad dođe zakon u Sabor imat ću plan obnove za 2209 obitelji koji su u kontejnerima i kontejnerskim naseljima. To mogu napravit iz onoga što, čime u Ministarstvu raspolaže. Sve izvan toga dok ne budemo imali sve zahtjeve građana, dok ne budemo imali ni rješenja o njihovom statusu, a to radimo ubrzanim tempom, neozbiljno je reći da se može napraviti pravi plan obnove, program obnove kad su pitanju kad su u pitanju privatne kuće, jer to je onda jedno predviđeno koje nije do kraja utemeljeno u podacima kojima ćemo raspolagati, ali u svakom slučaju, ali u svakom slučaju, ono što nam je prioritet, to je da ću kad zakon stupi na snagu, da ćemo prihvatiti i program obnove gdje ćemo znati budući status svakog .../Upadica: Hvala./... korisnika kontejnera odnosno stambeno-mobilne jedinice. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre i potpredsjedniče hrvatske Vlade, na samom vašem predstavljanju na zajedničkoj sjednici Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbora za gospodarstvo svidio mi se odmah vaš inženjerski pristup gdje ste najavili da ćete uvesti promjene, a to je pojednostavljenje administrativnih postupaka, objedinjavanje odgovornih tijela, javnu nabavu da ćete učiniti učinkovitijom i prikladnijom, uvest će se novi pristup samoobnovi i stambenom zbrinjavanju te da će se ubrzati obnova komunalne infrastrukture. Evo nakon vaših sada više dana koliko ste na toj bitnoj i prevažnoj poziciji, zanima me koliko ste se uvjerili u kvalitetu i adekvatan broj kvalitetnih ljudskih resursa u vašem ministarstvu za obavljanje tih iznimno važnih i složenih procesa koji su pred vama. **Jandroković, Zahvaljujem, kolega Okroša. Kaže se, dobrih ljudi nikad dosta i međutim, tu smo gdje jesmo, teško je bitno nešto promijeniti kad je u pitanju sastav Ministarstva, ali su u fondu i u Ministarstvu i u Središnjem državnom uredu ima dovoljno ljudi da mogu, da mogu na to odgovoriti. Ono što će nam pomoći i vama i građanima na Banovini i cijeloj Hrvatskoj, to je mrežna aplikacija koju radimo u ovom trenutku i ona će pomoći jako puno na način da će svatko, svaki korisnik obnove koji je u sustavu da, obnove, imat će sam informaciju o stanju svog predmeta na način da ćemo pokriti cijelo područje sa, i geolocirati svaki objekt, utvrditi koji je njegov status i jasno znati koje je rješenje za svakog od njih. Na taj način ovo što me maloprije pitala kolegica Marić, moći ćemo napraviti onda vrlo, vrlo detaljan .../Upadica: Hvala vam. /... Kolega Bačić, čestitam još jednom i zbog svih tih ljudi želim vam puno uspjeha. Danas si dajete, a i ovih dana, jako puno truda da relaksirate tu situaciju i da na određeni način budete politički gromobran 3 godina nečinjenja Vlade Andreja Plenkovića, no ono što me danas zanima je, kad se dogodio taj klik s obzirom da je i sam premijer do uhićenja Darka Horvata branio Horvata i potvrđivao njegove riječi da ima plan i da samo što nije krenulo. Isto tako je radio i s Paladinom, kad se dogodio taj klik kad se shvatilo da od te obnove nema ništa i da sve apsolutno stoji? Zašto i zbog čega smo izgubili 3 godine i da li postoji i koliki rizik da ostanemo bez europskih sredstava koja su nam odobrena za obnovu? Rokovi su tu, što po tom pitanju radite i što mislite da je potrebno da ne ostanemo bez tih sredstava. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Ma opet ću vam reći. Nisam zadovoljan, nije nitko zadovoljan, najmanje su zadovoljni dinamikom obnove stanovnici Banovine kad su u pitanju njihove obiteljske kuće ili višestambene kuće, ali moramo imati tu distinkciju između obnove obiteljskih kuća, privatnih kuća i javne infrastrukture. Ja vas molim, bio sam 3 puta na Banovini od kada je bio potres, 2 puta prije, sada sam bio prvi put ovih dana kao ministar. Ima se tamo što vidjeti kad je u pitanju revitalizacija Banovine, jako puno. Pogledajte, prođite, jako puno toga je. I u Petrinji i u, oko Siska i svugdje gdje se rade veliki infrastrukturni projekti, a što se tiče Fonda solidarnosti,

Hvala predsjedavajući, poštovani g. potpredsjedniče. Pa mislim da napraviti bilo što u životu brzo i kvalitetno, da je to izuzetno teško i da će se s time složiti i gotovo svi. Međutim, ono osnovno što, čini mi se, oporba ne razumije, a to je cilj odnosno namjera Vlade na koji način želi revitalizirati ovo područje Banovine, na način da nakon završetka obnove to, taj prostor bude kvalitetniji, bolji, ugodniji za život i da se na neki način sveobuhvatno revitalizira. E tu je osnovna razlika jer oni su obnovu Gunje i Posavine napravili na način da nakon završetka obnove, ono je područje devastirano u svakom pogledu i demografski i ekonomski i u svakom pogledu. To je osnovna razlika i mislim da

Malo sam pogledao iskustvo koje na drugačiji način rješavao Izrael kada je iz Rusije otišao ogroman broj ruskih Židova u Izrael. To je jedan model u kojemu su oni jedan veliki prostor okupirali, napravili 5, 6 tisuća objekata. Ja vam govorim da bi Hrvatska mogla, hrvatska država bi mogla napraviti 6 tisuća kuća vrlo brzo kada bi ih grupirala sve na jednom mjestu, ali smo se mi odlučili za obnovu Banovine na način da obnovimo kuću tamo gdje je ona. Jučer smo bili na otvaranju i obilježavanju završetka dvaju .../nerazumljivo/... dviju kuća na Banovini. Vozio sam se od Petrinje do te tamo, do zadnje kuće gotovo sat vremena.

Hvala. Dakle čudio sam se ovdje kada sam predlagao 2 puta amandmanima na rebalans proračuna i na proračun naknadu za ljude koji su 3. su 3. zimu u kontejnerima i tada smo bili napadani od strane vas vladajućih, evo i od gradonačelnice Petrinje, da smo populisti. Isto tako, čudim se danas kolegi Reineru koji kaže, zašto mi danas o ovom raspravljamo. Pa ja mislim da je u interesu, ako vam je stalo do tih ljudi, ja vjerujem da je gradonačelnici Petrinje i vama osobno i predsjedniku Sabora, da je stalo da se dogodi ta obnova, valjda bi nam svima bilo, trebalo biti u interesu da svi iz opozicije i svi akteri na političkoj sceni govore što više o Banovini i onom što se tamo nije odradilo pa će onda i cjelokupan kapacitet države, to se vidi sad po vašem imenovanju, ipak ste vi 3. najmoćniji čovjek HDZ-a, da je Vlada pokazala dakle da sada je to prioritet. Prekasno, ali da je prioritet i ne znam zašto se ljutite na to što mi iz oporbe upozoravamo .../Upadica: Hvala

nulto čitanje Zakona o obnovi jer i ovo što ću danas čuti će svakako pripomoći da se zakon još dodatno popravi i meni je ta rasprava apsolutno prihvatljiva i rekao sam da nije bilo danas interpelacije, da bi po Saboru bio po obvezi koja proizlazi iz Zakona o obnovi gdje Vlada mora svaka 2 puta godišnje izvijestiti Sabor o stanju u obnovu. Ono što vam mogu reći, to je da se slažem sa svima koji govore da o tome ne treba politizirati jer sad tamo jako puno ljudskih sudbina, tamo je jako puno problema, tamo je puno i ljudi i ljudi koji nemaju pravo na obnovu, a očekuju da im država tu obnovu osigura i mi smo s našim zakonom, koliko god je bio određen u dijelu

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, uvjeren sam, a vidim da i veliki dio oporbe i hrvatske javnosti, da ste vi upravo svojim političkim, stručnim i organizacionim autoritetom i sposobnostima pravi odabir za voditi ovo Ministarstvo koje će sada sa novom da kažem snagom i jačinom upravljati obnovom i ovaj, evo, predložili ste u kratkom vremenu i zakon koji u biti onakav kakav bi se trebao donositi otprilike u ovakvih izmijenjenim situacijama, katastrofalnim situacijama, da se mogu određene zakoni i derogirati, ali sve su te situacije, ovdje su s nama zajedno kako smo donosili onaj prvi zakon nakon zagrebačke obnove gdje smo unutar, on je prihvaćen sa velikom većinom, 124, mislim, zastupnika, gdje smo unutar dosta ubacili imovinskopravnih odnosa, vezano to uz socijalni status, je li ima jedan stan, ne li nema stan, gdi je živio kad je bio potres,

baš najbolji pristup u dokazivanju prava vlasništva i na mogućnost obnove. Ja sam rekao da je na mojoj Korčuli bio potres ne bi niko imao pravo na građenje jer naša izmjera napravljena je prije dva stoljeća, niko to nije ni održavano, malo je tko uopće upisan kao vlasnik na svoju nekretninu. Vi smo naveli druge dokaze, potvrda o dugogodišnjem plaćanju računa električne struje, obveznik komunalne naknade, obveznik plaćanja vode itd.. Vodit ćemo računa da doista ljudima pomognemo, ako se budemo držali striktno zemljišnoknjižnog vlasništva teško da ćemo puno ljudi pomoći. Onda smo ušli još u jedan dodatan iskorak na način da, da ćemo omogućiti obnovu i, i pomoćnom srodniku, dakle ako u mom stanu živi moja sestra ili moj brat i taj ćemo dio obnovit. Dakle htjeli smo doista proširit krug korisnika iz iskustva…/Upadica **Raspudić, Nino (MOST)** Poštovani g. Bačić, netko neupućen potpuno da dođe i da ovo sluša pomislio bi da su bili izbori prije 20 dana i da je sada formirana neka nova vlast koja ima novog ministra za obnovu i koja će sada, kako ste i sami rekli, krenuti sa nultim čitanjem Zakona o obnovi. Da bi mi krenuli od nulte pozicije potrebna je isprika, dakle sami ste pošteno priznali, odajem vam priznanje na ovim riječima, maloprije ste rekli kako obnova privatnih kuća da tu situacija nije dobra i da time nismo zadovoljni, vaše riječi. Zašto nije dobra, je li bio loš zakonski okvir, ko ga je donio? Mi nismo glasali za Zakon o obnovi, dakle donosili ste i zakon i izmjene zakona, pa onda se ispričajte i recite pogriješili smo, nismo dovoljno slušali struku, nije bio dobar zakon, sad ćemo pokušati donijeti dobar ili kadrovi nisu bili dobri koji su ga donosili.

Neće ni veliki dio struke ni sad bit zadovoljan sa ovim zakonom kojega smo predložili i toga sam svjestan. Brojne ugovore koji su potpisani temeljem sadašnjeg zakona više neće postojati, dio struke ostaje bez posla i nemojte mislit da uvijek struka, ona je važna, bez nje se ne može napisat ni ovaj zakon, ali potrebno je u trenucima kada je, su ljudske sudbine u pitanju, kad ljudi nemaju gdje živjeti, proći malo brže kroz taj postupak, proći malo brže kroz postupak i smanjiti, da je sve u najboljem redu, da imamo svo vrijeme svijeta ispred nas onda ovaj zakon koji je bi bio, lijepo bi to rješavao, sve bi se normalno, normalno događalo, ali mi to vrijeme nemamo.

Hvala vam predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, za sve nas koji dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije pitanje obnove je bolno pitanje i sasvim sigurno unatoč naporima koji su se ulagali i rezultatima koji su napravljeni ne možemo biti zadovoljni, potreban nam je radikalan zaokret i vi ste u svom izlaganju se i dotakli nekih točaka kako mislite posebno obratit pažnju na one ljude koji još uvijek nemaju čvrsti krov nad glavom, koji su u stambenim modelima i to jest prioritet prioriteta. Prema mojim saznanjima na području Sisačko-moslavačke županije ima oko 10 tisuća praznih i napuštenih objekata. Zanima me u kojem vremenu i imamo li te kapacitete da provjerimo je li nešto od tih objekata spremno za stanovanje, možda uz neke minimalne zahvate da ih stavimo u funkciju jer oni sad ustvari su beskorisni, u nekim slučajevima i problematični i na taj dio bar dio ljudi zbrinemo. Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Petir, hvala vam na tome. Već smo održali sastanke, napravili smo jednu malu brzu anketu na Banovini, imamo 200 objekata za koje bi mo…, preko Agencije za pravni promet, vrlo brzo mogli ući u kupnju tih parcela. I tim odnosno tih zgrada, ne parcela ispričavam se, tih objekata i ti objekti nam poslužili u prvom naletu za naše sugrađane koji su u kontejneru ili u kontejnerskim naseljima, a u drugoj fazi kada oni budu u svojim domovima obnovljenima onda bismo u te prostore smjestili one naše građane koji neće moći živjeti u svojoj kući kad se bude vršila konstrukcijska obnova ili neka druga obnova. Dakle idemo sad za time da nam agencija otkupi te kuće o kojima vi govorite kako bi ih mogli onda omogućiti da u njih uđu u prvom dijelu ljudi koji su u kontejnerskim naseljima. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Bačić, poštovani ministre, vjerujem vam kada kažete da će se zakon unaprijediti s obzirom da je on u savjetovanju i ne vjerujem da ćete izbaciti sve dobre prijedloge SDP-a iz tog zakona, međutim ne vjerujem kada kažete da obnova nije u potpunosti zakazala jer vas naprosto demantiraju činjenice, dva ministra, dva ravnatelja Fonda za obnovu, dva ravnatelja SAFU-a su otišli zbog svoje nesposobnosti ili neki i kriminala. Isto tako Revizorski sud Europske komisije vam je rekao da obnova kasni i kasne povlačenje sredstava. Međutim ono što mene zanima, a ne mogu im postaviti pitanje, a to su vaši koalicijski partneri koji su dosljednji u kukavičluku kada trebaju braniti i ovakvu obnovu. Mislite li odnosno znam da znate, dal je to zbog toga što misle da obnova ne postoji, pa ih je možda sram jer ne smiju protiv vas ili mislite da je za njih obnova sjajna, ali i to je onda poruka i njihovim biračima. **Jandroković, Zahvaljujem kolegice Ahmetović. Ma opet ću vam reći, ne želim ostaviti dojam, uloženo je na Banovinu do današnjega dana 600, do današnjega, 603,5 milijuna eura. To je recimo opet neomalovaž…, ne želim omalovažiti posao koji je rađen na Gunji, 7 puta više, dakle 7 puta više to nije malo, za to je trebalo angažirat tu istu državnu nesposobnu upravu za koju se uporno želi reći. Tako su angažirali ljudi koji su u najvećem dijelu radili na infrastrukturnim radovima. to nije mali posao, to je zahtjevan posao. Kažem ne bježim i suosjećam sa svakim našim sugrađaninom koji živi na Banovini kojega nismo već ranije smjestili u prikladan smještaj. To primam evo i sam kao dio Vlade, vladajuće većine, stranke ako hoćete,

Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Bačiću, ja želim naglasiti da u stvari kad o obnovi govori oporba onda govori isključivo i jedino o jednom segmentu, a to je konstrukcijska obnova i smatram da je na taj način pristupati pitanju obnove vrlo, vrlo neozbiljno i ustvari nepravedno jer obnova je puno, puno više od toga pa vas ja molim evo poštovani ministre da i ovom prilikom ukažete na sve segmente obnove i na nekonstrukcijsku i na samooobnovu i na obnovu crkava, sakralnih objekata, javnih ustanova itd. i ono što bih vas još zamolila, drago mi je da ste kazali da je prioritet potpuna iskoristivost sredstava Fonda solidarnosti gdje imamo na raspolaganju više od milijardu eura, a prema mojim podacima i saznanjima dosad je 750 miliona eura vrijednosti …/Upadica: Hvala vam lijepa./… **Bačić, Branko (HDZ)** Poštovana kolegice Burić sve je točno što ste rekli, ali na kraju vam se uspjeh ili neuspjeh na Banovini kad je obnova u pitanju u velikom dijelu javnosti temelji na ocjeni koliko je obnovljeno privatnih kuća i koliko je kuća obnovljeno u konstrukcijskom smislu bilo da su to privatne obiteljske kuće, bilo da su to višestambene zgrade. To je tako, ja sam toga svjestan, koliko god uložili u javnu infrastrukturu u revitalizaciju Banovine, opće će temeljni argument neuspješni ste jer ste 6 ili 10 ili 50 kuća obnovili. Toga smo svjesni i od toga ne treba bježati, to je realnost, jer to su u pravilu ljudske sudbine koje u velikom dijelu ovise i onome kako je revitalizirana Banovina u infrastrukturnom smislu u mogućnosti da se tamo živi, radi i zarađuje, ali sam svjestan toga da se taj uspjeh mjeri prema broju imenom i prezimenom)** Ministre Bačiću, ajmo ispočetka. Zakon o obnovi ovakav kakav jest je HDZ-ova umotvorina i vi ste ga zdušno podržavali i branili. Fond za obnovu je ideje HDZ-a. Vi ste to također podržavali i branili, a očito je da je taj fond služio samo za promociju Damira Vanđelića u ono vrijeme kao potencijalnog zagrebačkog kandidata. Danas govorite da je zakon neprovediv i loš, mada ste ga sami kreirali, fond je nepotreban i bezvezan kao što i jest jer vam nije poslužio svrsi i sada kažete da ćete nakon 6 izgrađenih kuća napokon malo pomalo i ubrzati, a još uvijek nemate ni plan, ni program, a očito niti ideju niti viziju kako ćete to provesti. Moje pitanje vama kao snažnom stranačkom i poslušnom vojniku HDZ-a glasi,

Kolegice Orešković, dugo sam u ovom saboru pa da bi me takve stvari naljutite koje ste mi pokušali prebaciti, nosim ja to nije mi to problem. Ovaj, nema niti u jednom ozbiljnom poslu copy paste. Svaki je potres, svaka je nevolja, svaka je poplava ili već ne znam što specifična i ne može se jednostavno projicirati. Kolega Grbin je spominjao dubrovački potres kao jedan od primjera uspjeha, realiziranja postpotresne obnove iako i ta, ja sam vam rođeni Dubrovčanin, živim na Korčuli ali jako to dobro znam i to je dugo trajalo i dan danas. I mi smo tada na nivou Vlade, uz opet ogroman, ogroman, ogroman utjecaj struke odlučili da je taj model obnove koji je se odnosi na dubrovački potres najuspješniji bio i po tome se išlo, pa umjesto Zavoda za obnovu Dubrovnika, napravio se Fond za obnovu Zagreba. Mi smo vidjeli sada da to u ovom slučaju Zagreba nije isti slučaj i da treba taj model promijeniti i zbog toga smo s tim zakonom išli. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Barbarić, izvolite. Poštovani predsjedniče zahvaljujem. Poštovani ministre ovaj zakon je, izradu zakona je predvodilo resorno ministarstvo u suradnji s fakultetima, strukovnim udruženjima, a najširi mogući konsenzus i brojne primjedbe i amandmani oporbe su usvojeni tako da ne stoji teza oporbe, jesmo li vam govorili. Valjda je u raspravi cjelodnevnoj tisuću spomenuta riječ transparentnost, htjelo se samo zakomplicirati, a priča o fondu, fond ili zavod suštinski totalno isto. Dakle, podržavam pristup i put koji ste odabrali i potpuno sam uvjeren da ćete napraviti iskorak. I mene zanima jeste li i imate li informaciju je li stabiliziralo tržište građevinskog materijala? Znamo da je to radi događanja u Ukrajini i rata u Ukrajini bilo jedno vrijeme poremećaj i veliki problem za javne nabavke. Ima li problema i kako eventualni nedostatak i kvaliteta radne snage utječe na postupak javnih nabavke i ukupan proces obnove i utječe li uopće? Zahvaljujem. Kolega Barbarić kratko je vrijeme u ovih 7 dana, 6-7 dana dok sam u ministarstvu. Radili smo na tom zakonu, u velikom smo dijelu kontaktirali struku, ali pravi susret strukovni imat sutra kad ćemo imati sve komore u ministarstvu i nakon toga savjet za obnovu. Dakle, svi koji mogu moći će konkretno nešto još reći o zakonu, pa ja se nadam da ćemo do prvog čitanja još popraviti zakon da bude još brži i protočniji kad je u pitanju obnova. Što se tiče ovog drugog vašeg dijela koji se odnosi na nabavu građevinskog materijala, o tome imamo dovoljno saznanja kroz rad ministarstava, kroz rad ministarstava ne našeg nego svih ministarstava koji su kao operativna tijela u fundu solidarnosti vrlo su detaljno upoznati sa najvećim hrvatskim proizvođačima odnosno i proizvođačima, a prije svega i građevinskom operativom ja vjerujem da ćemo za projekt osigurati cjelokupan potreban materijal da ovo odradimo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Kolega Bačiću točno ste i precizno rekli, a da se zapravo uspjeh u obnovi mjeri onime koliko smo kuća ili zgrada obnovili za one ljude koji evo su već tri godine u Zagrebu, a dvije godine na Baniji bez krova nad glavom. Činjenica jest da je u Zagrebu obnovljena čini mi se jedna kuća, da je na Baniji šest odnosno das je to do jučer bilo šest pa ste koliko vidim po medijskim natpisima jučer biti u sedmoj koju ste otvorili, ali ta sedma zapravo i nije sedma jer useljenje neće bit moguće prije zime. …/Upadica se ne razumije./… DA, da, da, tako evo prije zime jer nema ni struje itd. kuća se otvorila, ali zapravo nije moguće useljenje.

Zahvaljujem kolegice Benčić. Jesam, to je dio zakona, to sam najavio, ali da vam budem iskren najvolio bih da ne bude niti jedna, a nažalost bit će ih, će ih puno. Sada pripremamo nabavu u okviru ministarstva za visokoenergetske drvene montažne kuće koje ćemo ponuditi svima kojima koji su u kontejnerima i koji ne budu mogli naći zbrinjavanje u jednoj od ovih modela koje sam već i napisao u zakonu. Tako da će te drvene kuće kojih je puna Italija Akvila je takvih kuća puna, ljudima se iz takvih kuća ne da znate jer često puta su te kuće bolje nego što su bile zgrade u kojima su oni živjeli prije potresa, pa ćemo nabaviti onoliko da ljudi …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… doista Imamo povredu poslovnika, kolegice Benčić izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Ma ispričavam se što koristim povredu, ali zbilja se nismo dobro razumjeli. Ja ne mislim na privremene kuće za privremeni smještaj nego mislim na moderne montažne kuće koje vam koštaju u kvadratu mislim ako su dobre isto kao i zidane samo su gotove za četri mjeseca, tri mjeseca ili šest mjeseci. Dakle, pa mnogi ljudi danas više ne zidaju kuće nego biraju da uzmu prefabriciranu kuću, ne govorimo drvenim privremenim

vam poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče ministre Bačiću. Evo prije svega uvjeren sam, vjerujem u sve probleme, nedaće životna kao što ste i rekli gdje ljudi žive u kontejnerima je nešto što je najbolnije, najtužnije i mislim da tu politika je van svega. To je život, to je narod i tu ne možemo na to gledati. I ja sam uvjeren da ćete i ova Vlada i vi da će to uistinu u brzom roku biti napravljeno. Mene tu ovako jedna situacija, a nisam g. Grbinu kad je rekao da se od nekih kolega više nadao, ja se nisam baš od njega puno nadao jer ono što je napravio je raskol SDP-a. Ali ono što me je zanimalo i što zanima vidim i kolege ta ljubav našega Sačića i Peđe Grbina i novog SDP-a, a general Tomo Medved pita Peđu Grbina o Tomu Medvedu to je ono što je strašno što se javnost treba pitati,

Poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. iznošenje teških neistina. Kaže premijer Plenković u rujnu 2022.g. na aktualcu „I mi smo imali i ovaj tjedan jedan sastanak. Potpredsjednik Medved to sve skupa koordinira, imati ćemo aktivnosti praktički na tjednoj bazi. Ministrima je to više nego jasno da je ovo pitanje koje se mora riješiti ne samo da bi se potrošile tih milijarde eura nego da bi se konkretno pomoglo prije svega onim ljudima **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice RAdolović dobivate opomenu ovo ste mogli koristiti u replici ili u pojedinačnoj raspravi ili kao predlagateljica, imate nekoliko mogućnosti, a izabrali ste onu koja je kršenje poslovnika pa dobivate opomenu. Branko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Kolega Deur baš vam na tom pitanju hvala zbog kolege Medveda. Jako je puno posla na Banovini u dijelu koji je u mom resoru, ali ja ću vam reć evo tu je kolegica Komes, ovdje je kolega Vidović potpredsjednik doma, nije samo problem na Banovini i obnovi kuća, pa je snijeg na Banovini uzrokovao je probleme u elektroopskrbi značajnog dijela Banovine. Trebalo je 20 sati donijeti struju u veliki dio Gline, puno je tu intervencija vatrogasaca, puno intervencija civilne zaštite, dnevno se na Banovini dijeli 1.600 obroka još uvijek ljudima koji žive u pravilu u kontejnerima i taj posao mi je drago da me potpredsjednik rasteretio i da se bavi tim poslovima revitalizacije i angažmana, pomoći kroz angažman svih hitnih službi i jako mi je jako …/Upadica izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre, kolega Bačić, ja postavljam u zadnje vrijeme jedno te isto pitanje. Koliko zahtjeva za obnovu konkretno na Baniji je odbijeno i po kojim osnovama i da li ćete te odbijene zahtjeve revidirati po ovom novom zakonu koji će imati dakle ako sam vas pravilo shvatila

iz različitih razloga, jednostavno ljudi ne ispunjavaju uvjete za, a zakon je prilično širok. Zakon je prilično širok i ovaj, a još pogotovo ovaj koga sam sad ja još predložio da može uključiti ovaj uključiti koji imaju pravo na obnovu. Napisali smo koji su to razlozi u svakom tom pojedinačnom obrazloženju i imaju ljudi pravo i na žalbu, da se žale, uvijek se ide in favorem, u prilog građaninu da mu se omogući da mu se obnova, obnova napravi, prema tome puno je zahtjeva napisano na istoj lokaciji. Na istu lokaciju je nekoliko zahtjeva napisano pa onda jasno kada se donese rješenje određeni broj zahtjeva i otpadne. Prema tome, nije se, ne ide se birokratski apsolutno ne, nego se ide uvijek u prilog građanima koji su …/Upadica: Hvala vam./… Imamo povredu Poslovnika, kolegica Raukar Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Unaprijed se ispričavam, koristim povredu Poslovnika da bi postavila ponovno vas molim, ajde recimo 238., ponovno vas molim ministre da li ćete napraviti reviziju odbijenih zahtjeva jer ste i sami sada u odgovoru rekli da će biti ti, birokratizacija da će biti smanjena i da će biti lakše zadovoljiti uvjete. Lijepo vas molim da li će biti napravljena revizija odbijenih zahtjeva? Hvala. Kolegice Raukar Gamulin znam, ali to je sad onako ja sam malo nešto zmuljao pa ispričavam se i idemo dalje. Nije fer, mislim ima 40 ljudi se javilo i svaki ima pravo pitati. Izvolite ovaj, e sad vi ste odgovorili ministre tako da ćete to što je pitala zastupnica moći ako želite odgovoriti u nekoj, nekoj drugoj replici. Kolega Mažar, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre, evo mislim da je već sada jasno da je ovo još jedan u nizu neuspjelih interpelacija, a da je to u konačnici i sama oporba priznala, ali ono što ljude zanima su konkretne stvari. I zato mi je drago da ste danas ovdje, ali i svih ovih dana da ste vrlo aktivni i na Banovini gdje treba, ali i u svim ključnim i bitnim sastancima pa i u donošenju nova zakona koji je u e-savjetovanju. S druge strane nažalost i sada kroz raspravu vidimo da jednostavno oporba u tome svome lutanju i populizmu ne zna ni osnovne stvari. Dakle, montažne kuće se već nude stradalnicima na Banovini, međutim ljudi tamo žive i navikli su živjeti u klasičnoj gradnji, dakle zidanoj sa ciglom, kao što su navikli živjeti na svome zemljištu. Prema tome, neke stvari koje oni misle da sada treba staviti itekako već postoje, ali za to treba biti s tim ljudima da bi se znalo šta se radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Samo da dovršim, maloprije nisam mogao kritiku kolegici Raukar, da ovaj zakon još ide šire jer netko nije mogao dobiti jer je podnio zahtjev, a s druge strane je pobočnik, srodnik i nije mogao dobiti pa nije ispunjavao kriterije vlasništva. Dakle, sada širenjem zakona jasno da će se obnovi, otvoriti mogućnost novih zahtjeva to uopće, to uopće nije sporno. Mažar, idemo jedan, idemo na ovog tragu što ste rekli, projekt država prijatelj donator kako bismo građanima koji imaju odluku o konstrukcijskoj obnovi, a ta je obnova preskupa i za državu, a za druge strane i za građane koji nakon konstrukcijske obnove opet još imaju određenih troškova, a s druge strane ima svog donatora sa montažnom kućom, primjerice što smo čuli od kolegice Benčić, država će …/Upadica: Hvala vam./… kuću srušiti, nagraditi temelje i onda će donator donijeti kuću i na taj način ćemo …/Upadica: Hvala./… i ovaj dio o čemu je ona govorila riješiti. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovani ministre vi ste čovjek od najužeg povjerenja premijera, bili ste i šef saborskog Kluba HDZ-a i ministar, znate procedure i nije mi jasno zašto ste kad ste vidjeli, a sigurno ste vidjeli da ta obnova ne ide u dobrom smjeru zašto niste jednostavno došli premijeru i rekli, čuj Andrej moramo nešto napraviti sramotimo se. Evo, to me jedino zanima, to mi,

Ja znam da su amblematične obiteljske kuće i toga sam svjestan, ali ne mogu pogotovo sada kada gledam sa ove pozicije koliko je truda napravljeno da se potroši, najprije ugovoreno je, pazite ugovoreno je 2 milijarde eura, je ugovoreno, 2 milijarde eura da bi se potrošilo milijarda i 3 milijuna eura za javnu infrastrukturu i zgrade javne namjene. To je ogroman posao. Sad je nama još novi izazov kad mi, ako potrošimo, ja se nadam da ćemo dosta toga potrošiti od ovih milijardu eura. Novi nam je izazov kako osigurati sredstva za onu drugu milijardu koja je ugovorena.

**Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Vlade pred vama je velik posao. Rekli ste u vašoj raspravi da treba obnoviti oko 8 tisuća objekata. Ja sam sigurna da ćete vi u tome uspjeti. Odmah u startu ste išli u skraćenje procedure, uveli ste neke novine naravno kako bi ubrzali obnovu. Danas dosta u raspravama uz obnovu spominjemo i revitalizaciju Banovine koja je nažalost i prije potresa zaostajala za drugim krajevima RH, Vlada je Vlada je i za revitalizaciju osigurala znatna sredstva jer samo paralelno uz obnovu mora se raditi naravno i na demografskoj i gospodarskoj obnovi. Puno toga da je novom regionalnom kartom potpora da su se digle potpore za velike za 50%, srednje za 60%, a za male poduzetnike 70% što je sigurno jedan od preduvjeta da se gospodarstvo u tim krajevima Banovine popravi naravno i razvije.

ogromni se infrastrukturni radovi obavljaju na Banovini, činjenica da ćemo završiti autocestu, da će Zagreb-Sisak biti na 40 min., da će se obnoviti veliki dio komunalne i prometne infrastrukture, e sad je da se rade i drugi manji projekti na Banovini koji će omogućiti zapošljavanje na Banovini i da to da tim ulaganjima Banovina ima perspektivu. I ono što se može iščitati da svim tim projektima koji se tamo događaju i kad se realiziraju ja se nadam da će se optimizam na Banovinu vratiti. Evo kolegica Komes će vjerojatno kasnije ako bude se javila pokazati koliko samo radi u centru Petrinje što je preuzeo grad Petrinja …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… zajedno sa Ministarstvom kulture koji su to objekti koji se tamo

nakon potresa na upit novinara rekao je o sumnjivoj poslijeratnoj obnovi, rekao je da je „ponosan na svoje sudjelovanje u obnovi i da su te kuće jednostavno odradile svoje“, znači nisu srušene u potresu nego su one odradile svoje, citiram zapravo što je on rekao. ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, istu funkciju ste već obnašali. Ono što mene zanima, jeste li preuzeli ovu važnu funkciju u uvjerenju da kuće nakon desetak ili dvadeset godina od izgradnje mogu odraditi svoje? Jer ako jeste onda ste u ozbiljnom problemu.

jako malo, ja ne znam koji je to postotak da je tih kuća, a mislim da ih je obnovljeno nakon rata u jednom ili drugom vrstu obnove 2.600 nakon poslijeratne obnove i te se kuće Bogu hvala dobro drže i izdržale su veliki, veliki, veliki potres. Možda je bilo uvijek prođe nešto ispod radara pa je loše, ali u najvećem dijelu je to dobro napravljeno i uloženo je 2,6 milijarde kuna za to sve zajedno na Banovini prije … kasnije ću dovršit Hvala vam lijepa. Poštovani g. ministre. Pa evo sudeći i prema ponašanju i prema raspravama oporbe i prema koliko vidimo sve manjem broju nazočnih oporbenih zastupnika danas evo na dijelu imamo još jedan neuspješan pokušaj interpelacije o radu Vlade Andreja Plenkovića. ja bih voljela da nekoliko riječi ponovno se vratimo i progovorimo o obnovi privatnih objekata. Dakle, prema podacima u obnovi će biti potrebno obnoviti negdje oko 8.000 privatnih objekata ili konstrukcijski obnoviti ili izgraditi ponovno. One su raštrkane diljem Banovine i drugim potresom pogođenih i tu će trebati zaista značajan napor države. Jedan od prioriteta koje ste vi istaknuli u svom programu u evo vašem mandatu ministra je novi pristup samoobnovi kroz izmjenu načina financiranja samoobnove i kroz proširenje korisnika kruga prava na obnovu, pa vas molim da koliko stignete, koliko vrijeme vam dozvoljava …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… to još malo detaljnije pojasnite. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Samo malo ministre, javila se za povredu poslovnika kolegica Orešković. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Povrijeđen je čl. 238. naime, doista predstavlja omalovažavanje zastupnika izgovarati da je ovo još jedna neuspjela interpelacija, rasprava je tek počela. Dakle, ja neću braniti zastupnike kojih ovdje nama, na kraju krajeva ova interpelacija nije niti moja, ali nije niti bitno hoće li interpelacija biti uspješna ili neće nego hoće li biti uspješna obnova. Tri godine kasnije meni ministar danas na moju repliku odgovori nije,

Znadete i sami da to radite, ali šta možemo kad je takav poslovnik. Izvolite sada ministre. **Bačić, Branko (HDZ)** Dakle, malo sam prije odgovarao kolegici Vukovac, bila je to poslijeratna obnova, isto je bio veliki broj kuća obuhvaćen, međutim ne znam kakvu stopu inflacije kada bi utvrdili tada na troškove koji su tada bili, ovo je puno, puno, puno veći zahvat prije svega na objektima javne infrastrukture i javnih zgrada, puno kompleksnija i puno veća obnova što ne znači da je ta bila iznimno uspješna. A ovo što se tiče vašeg pitanja, će negdje tamo kao što ste rekli oko 8.000 kuća, s time što se nadam govorim da ćemo kroz rješavanje svakog pojedinog slučaja imati nešto niži broj.

lijepa. Prvo o interpelaciji, ova interpelacija neće biti neuspješna nego će biti 2.g. zakašnjela, a znamo tko je stavlja na dnevni razumije/…ministre evo pitanje za vas. Kad smo govorili prvi puta o Zakonu o obnovi vi ste ga branili rukama i nogama, srcem i dušom zajedno sa svojih 75 kolega iz većine, govorili smo nije dobro, ulagali amandmane, većinu toga ste odbacili, niste prihvatili. Nakon toga ste priznali grešku i nakon godinu dana ste dali novi Zakon o obnovi, pa smo opet govorili o tome da to ne valja, davali amandmane, davali primjedbe, niste prihvatili i izglasali ste druge zakone. Sada ste priznali i da se treći puta zapravo da idete treći puta sa zakonom, priznali ste zapravo da i onaj zakon drugi nije bio dobar. U kojem ste momentu shvatili da su naši prijedlozi bili dobri i prezentirali ih nakon toga kao svoje prijedloge za budući rad? **Jandroković, Kolega Paviću, nemam namjeru sada ulazit u takvu raspravu jer ništa s time neću dobiti, ali sjest ćemo, pa ćemo vidjeti u kom ste trenutku predlagali objedinjavanje, u kom je trenutku predlagano ovakav vic sa obnove, sjest ćemo, ne želim to ovdje na javnoj sceni ovako, ovako govoriti. Bila, bila je najbolja želja i najbolja volja i namjera i predlagatelja, a mislim da je gotovo 95% zastupnika koji su se uključili su podržali zakon u prvom čitanju. Mislilo se kako će fondom, posebnim tijelom koji je osnovan isključivo stručnim tijelom, ne političkim izdvojenim iz državnog aparata obnova ići. Nažalost utvrdilo se da ako nema subordinacije, ako nema s jednog mjesta upravljanja, ako nema svih elemenata na jednom mjestu u osobi i osobama, njegovom timu kojim time vodi da se, da tri tima idu

Zagreba. Grad Zagreb nije samo Donji grad, Gornji grad, Medveščak, dakle središte Grada Zagreba, nego je to puno šire. Ja dolazim iz Gradske četvrti Podsljeme gdje je bio i epicentar zagrebačkog potresa, dakle Markuševac, Vidovec, Remete, Gračani, dakle jako jako puno razorenih osobito obiteljskih kuća. Kao što ste i spomenuli kulturne institucije, školske i zdravstvene institucije u Gradu Zagrebu se obnavljaju, ali problem je sa tim privatnim kućama u kojima žive građanke i građani Grada Zagreba. Neposredno nakon potresa predsjednik Vlade g. Andrej Plenković je obišao ta područja zagrebačkog i sesvetskog Prigorja. Evo ja vas pozivam da kad vam prilike to dopuste ponovno obiđete i vidite kakvo je trenutno stanje…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…na Ovih dana, možda već sutra ili u subotu, u ponedjeljak, imat ćemo sastanak s državnim inspektoratom, sve ćemo srušiti što je nesigurno, što je opasno, ugovoreni su već i rušenja i uvjeren sam, to sam već rekao, da bismo mogli doista ozbiljno rekonstrukciju i obnovu i Markuševca i čitavog tog prostora i Čučerja i cijelog tog dijela, ozbiljno krenuti u travnju ili svibnju. Ono što mogu reći da svima koji su u kontejnerima na zagrebačkom prostoru ćemo osigurati prikladan smještaj u stanovima u vlasništvu RH. U ovom trenutku radimo adaptaciju tih stanova kako bismo njih mogli smjestiti u te stanove. To je poruka recimo za stanovnike ovdje u Zagrebu gdje imamo dovoljan broj stanova koji su neuređeni i zapušteni

moje pitanje je što će biti kad krene recimo, a krenut će kad-tad, ozbiljnija konstrukcijska obnova, osobito na Baniji, da li, koje, koje vam, koji je, koji je vaš plan za ljude koji žive još uvijek u tim kućama, dakle nisu tražili zamjenski smještaj, koji je vaš plan gdje ćete ih smjestiti, dakle ne govorim sad ove ljude iz okolice Zagreba i Zagreba jer ovi iz moje Krapinsko-zagorske su smješteni još uvijek u …/Govornik se ne razumije/…al nebitno, to ćete s Kolarom razgovarati sutra, prekosutra kad ste se najavili…

Kako je malo vremena u ovih 6 dana za sve stignuti svejedno obavljen je razgovor sa APN-om. Idemo u ozbiljnu izgradnju višestambenih kuća u Petrinji, u Glini i u Sisku, u ozbiljnu izgradnju višestambenih kuća koje će služit kasnije. Petrinja je, 2000 vojnika je čini mi se u Petrinji, ako ne i više koji isto tako putuju i koji, koji nemaju mjesta, ne mogu ni tamo ni biti, sada je smanjen stambeni fond, te će višestambene zgrade u prvom naletu biti za osiguranje privremenog smještaja za ljude kojima ćemo obnoviti, pa i višestambene zgrade, a dio će toga ostati županiji, državi, gradu za potrebe službenika, ljudi koji, liječnika, nastavnika,

Svojim radom u HS pokazali ste radišnost, upornost, odgovornost i jednostavno uvijek ste spremni. U ovih par dana otkada ste u izvršnoj vlasti predložili ste izmjene i dopune Zakona o obnovi koje su trenutno u savjetovanju i iz kojih odredbi se može iščitati da će se pojednostaviti provedba postupka obnove od same administracije, jednostavnije dokumentacije i svih drugih pitanja a što će u konačnici svakako ubrzati obnovu prvenstveno obiteljskih kuća, i ostalih drugih objekata. Možete li to malo pojasniti i pobliže procijeniti postotak tempa u odnosu na sadašnje stanje. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ministre meni se čini da vas je zastupnica lijepo pohvalila. Lijepo je to od moje drage kolegice Zmaić, ali posla je jako puno i sam ne može nitko ništa napraviti to vam je jasno i velika osim ministarstva koje sada će imati preko tisuću i nešto zaposlenika, osim ministarstva tu su mi gradonačelnici, načelnici, župan, gradonačelnik Zagreba, gradske uprave, ministarstva druga presudna. Bez njihovog angažmana teško je, što ovaj, bilo što napraviti ali ćemo pokušati. Ovo što ste rekli vezano za skraćivanje procedura to bi moglo, mislim da ćemo tu napraviti najviše. Dakle, ono što u ovom trenutku možemo napraviti to je doista srezati svu moguću administraciju da ne kažem birokraciju, smanjiti broj koraka u izdavanju konačnog rješenja u obnovi da ljudi to doista brzo dobiju. Izvolite, sada kolegica Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre vi ste kada ste najavili što sada trebate i planirate vezano sada za vašu novu dužnost u koju su naravno sve oči uprti u vas, ali mi vjerujemo u vas, iznijeli i to da ćete radi transparentnosti i vidljivosti procesa obnove dati izraditi cjelovitu, interaktivnu web stranicu, jednu aplikaciju cijelog područja koje je obuhvaćeno potresom. Nadam se da će ona biti zaista u funkciji, da će biti i redovno nadopunjavana novim podacima, a zašto to ističem. Zato kada govorimo o potresu i oštećenjima kao i obnovljenim ne samo objektima nego infrastrukturi onda govorimo o masi brojaka koja se naravno u javnosti i izgube, ali se i interpretiraju svako sa svoj način sa

dok mi smo ovdje u raspravi radi se ta aplikacija, Geodetski fakultet i Državna geodetska uprava zajedno rade tu aplikaciju kako bi nam pomogli da možemo tim procesom upravljati, da za svaku lokaciju možemo znati status, da ona bude dostupna svakome tko je ušao u proces obnove. Moja je želja da ona bude dostupna i na mobilnim telefonima, da li će to uspjeti ne mogu, ali nam je želja da to bude apsolutno transparentno, da se u svakom trenutku može znati što se na kojoj lokaciji radi, što se tamo događa. Na tome se sada rati, to je, to je veliki, veliki posao. Dobili su kratak rok. je želja da barem za ovaj dio kojega ćemo prezentirati za 15-ak dana bude apsolutno dovršena, a da se onda ona nadograđuje, nadograđuje kroz vrijeme. S APIS-om također surađujemo, pa ćemo vidjeti kao ćemo i koliko brzo to možemo napraviti. Tu treba biti oprezan. Maloprije sam i sa predsjednikom sabora razgovarao, često puta su,

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, sigurno da kad je u pitanju obnova potresom pogođenog područja da smo svi tu osjetljivi na to pitanje i sigurno bi svi danas bili puno zadovoljniji da je i u obnovi, konstrukcijskoj obnovi kuća napravljeno više, što ste i sami naglasili, ali ne možemo zato kao što oporba kaže nije napravljeno gotovo ništa. To nije točno. I sami ste naglasili 603,5 milijuna eura nije malo, ali sigurno je da ljudima koji su u kontejnerima nije lako i da to pitanje treba što što prije rješavati. Ja sam sigurna jer vi ste u 10-ak dana evo pustili novi zakon u javnu raspravu, uočili ste odmah koje su kritične točke, rješavate probleme jedan po jedan, pojednostavit ćete postupak. Tu ste najavili učinkovitiju javnu nabavu. Ja sam sigurna da je javna nabava isto tako dijelom prouzročila gubitak određenog vremena. Međutim, treba istaknuti da mi u RH …/Upadica: Hvala vam./… imamo i problem što se tiče građevinskog sektora …/Upadica: Hvala./… pa me zanima kako ćemo to rješavati. **Jandroković, Da, nastojat ćemo napraviti protočniju javnu nabavu, ali tu se izlažemo znate čemu i koji su to izazovi. Da bude ona brza, da bude protočna, a postoji Zakon o javnoj nabavi koji je donesen kako bi suzbio svaki vid korupcije i kriminala i zbog toga jesu brojna ograničenja koja u jednom brzom postupku su uteg i koče brzinu tog postupka. ćemo, radimo taj balans da možemo naručitelju radova omogućiti brzo, učinkovito da provodi javnu nabavu jer ako svako tko se bavio javnom nabavom zna da nekad taj postupak može trajati jako, jako dugo, a vi ne možete obrazložiti nekome zašto moja kuća nije uređena zbog toga što je meni javna nabava kriva, pa onda javnu nabavu promijeni. Ako ideš u izmjenu javne nabave …/Upadica: Hvala vam./… odmah se sumnja da se nešto drugo iza toga stoji, tako da je to jedan dodatan …/Upadica: Hvala./… teret ovome Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Potpredsjedniče i ministre, pa evo više puta ste danas tijekom dana naglasili da ste prije 2 dana bili na Banovini, bili u Petrinji potom i u Dvoru. Da se tamo obavljaju određene aktivnosti kao i na zgradi tako posjetili to naselje kontejnera. I dijelim vaše to mišljenje koje mislim da je cijela ta Banovina, a porijeklom jesam iz tog kraja pa idem stvarno svaki vikend dole veliko gradilište. To znači samo pokazuje da imamo jasnu viziju i Vlada, a i vi čiji ste sad član da se na tom području daje jasna pažnja i ono što će biti vizija cijelog napretka. Međutim, isto bih htio naglasiti, a mislim da nije previše puta to naglasiti da je ono što ste rekli isto više puta, da treba svako pojedinom čovjeku koji živi u kontejneru jasno dati ideju i dati mu jasnu uputu što će biti sa njegovom

a ne bi želio biti 605 milijuna eura ne znači puno, on samo zna da njegovih njegova kuća nije obnovljena i da je svi ti onda uloženi novac, sav uloženi novac, sav trud koji je uložen ne može postignuti efekt onoga što bi na Banovini htjeli. Ne znam jesam li to ranije rekao, ogromno je to područje koje treba obnoviti i nije problem obnoviti kuću nego dovesti infrastrukturu. Jučer smo bili u Lušcima ako se ne varam,

Poštovani ministre. Hipotetski i kad donesemo novi zakon i kada donesete plan obnove i imamo novce, imamo više od milijardu eura koje moramo potrošiti rekli ste i sami do kraja i kada uklonimo ovih 40% administrativnih barijera i sudionika u procesu obnove koji znatno kompliciraju cijeli taj postupak, jedna od bitnih značajki uspješnosti obnove bit će operativa i ljudi koji će to izvesti. Ako uzmemo u obzir činjenice da su u travnju ove godine građevinari upozoravali da imamo 100.000 građevinara i da nam nedostaje 20.000 da bismo odgovorili zahtjevima obnove, a da do lipnja s obzirom da smo sad potrošili samo 37% sredstava moramo oploditi ovih 63% moje pitanje vama je, jeste li snimili sliku s građevinskom operativom i kako riješiti to usko grlo koje može zapravo onemogućiti sve dobre namjere

za taj dio manja je glavobolja kad je u pitanju građevinska operativa. Ugovoreni su ne samo da su ugovoreni iznosi od milijardu nego više gotovo dvije milijarde eura, pokriveni su s ugovorima ide se u izvođenje i to izvođenje traje, sad je samo pitanje hoće li ta dinamika biti takova da ćemo uspjeti završiti i utrošiti milijardu eura. Zbog toga, zbog toga svaki dan sa jednim koordinativnim sa jednim operativnim tijelom sastajem se. Jučer sam bio sa zagrebačkim gradonačelnikom, prošli smo kroz sve projekte i

Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Svi smo svjesni kako je situacija na Banovini vrlo zahtjevna i sami ste ranije govorili o tome, ali evo nadamo se da će ove nove izmjene zakona i prijedlog samoobnove omogućiti svakom zainteresiranom građaninu koji nakon što dobije dozvolu ima projekt istog trenutka država proslijedit cijeli iznos štete. Imate jako puno iskustva, znanja, poznajete problematiku i sigurna sam da ljude na Banovini čekaju bolji dan. Vi doslovno niste niti prespavali jedan dan nakon imenovanja, a već ste poduzeli prve korake, najavili ste plan stambenog zbrinjavanja. A evo i vaš autoritet se najbolje vidi da nakon što ste došli za govornicu oporba se doslovce umirila. **Bačić, Branko (HDZ)** Ja mislim da mogu zahvaliti, ja mislim kolegice Baradić da vama mogu zahvaliti prijateljstvo sa oporbom pa onda da nisu, svatko ima 100 dana, ja znam da ja tih 100 dana nemam niti mi u ministarstvu moji najbliži suradnici, tako da smo naslijedili jedan projekt kojega ćemo nastojati ubrzati, kojega ćemo nastojati realizirati i da nisam i da nisam mislio da ne možemo ne bi se bio ovoga prihvatio. A vidjet ćemo još je puno dana pred nama pa ćemo pokušati napraviti sve da se ta dva cilja koja su prioritetna, a to je utrošak sredstava i zbrinjavanje naših sugrađana koji su u kontejnerima i u kontejnerskim naseljima da se to riješi. Ako to napravimo to je već jako, jako, jako puno u uvjetima u kojima smo sada. izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Revitalizacija, mislim da se već puno toga napravilo po tom pitanju i kao što ste i sami naglasili od komunalne infrastrukture, cestovne, uklanjanje uništenih objekata, zaštita i sanacija kulturnih dobara ima toga još jako puno. Izgradit će se i obnovit će se i obiteljske kuće u tom sa sigurna i neki će dobiti i bolje kuće nego su i do sad imali. Ali najvažnije da se stanovništvo vrati, a vratit će se sigurno jer je svima želja da se vrati u svoje domove. Ali gledajući vaš prvi posjet Banovini di ste obišli samo Petrinju zbog naše gradonačelnice iz HDZ-a nego ste obišli i Dvor na Uni gdje nije HDZ na vlasti, poruka je bila jasna i oni ljudi tamo vidla se jedna

Zahvaljujem kolegice Dreven Budinski. Bili smo u Dvoru, otvorili smo radove na jednoj višestambenoj zgradi od 19 stanova

kad govorimo o novcima koje ćemo tamo uložiti u privatne kuće, u privatne kuće ovih milijardu eura ne znači ništa dakle sve što se ulaže na izgradnju privatnih kuća, obiteljskih kuća i njihovu konstrukcijsku obnovu trebat ćemo osigurat u državnom proračunu nadam se da ćemo i kroz drugi dio toga kad je u pitanju javna infrastruktura potrošiti znatno iz NPOO-a jer nezamislivo je da uložimo novce u konstrukcijsku obnovu,

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, evo već je nekoliko kolega reklo o vašem obilasku Banovine, ali moram reći da ste bili u Petrinji ne zato što je u Petrinji HDZ, to što govore kolege iz SDP-a zapravo govore o njihovom elementarnom nepoznavanju problematike, dakle ne samo u Petrinji nego i cijela Banovina je ostala bez ikakvih uredskih prostora i dvorana da bi se mogli održavati sastanci, pa su se oni održavali u Petrinji i dok nije bio HDZ na vlasti. Ono što bi htjela da prokomentirate izgradnje višestambenih zgrada. Dakle ne mogu reć da sam sretna, neću biti sretna dok god su naši stanovnici u kontejnerima, ali razveselila me vijest o izgradnji sada koje se grade višestambene zgrade, a još dodatno o izgradnji novih višestambenih zgrada koje će se dodatno graditi zato što je zaista velik interes za izgradnju višestambenih zgrada,

Napravit ćemo ja sam uvjeren, jako brzo ćemo uć u izgradnju višestambenih zgrada na Banovini, najviše u Petrinji, to je nama jasno. Tamo je već izgrađeno 8 višestambenih zgrada. Na vama je da zajedno s nama pripremite prostor, prema onome što smo dosada utvrdili tog prostora ima, Petrinja Bogu hvala na tom prostoru ima uređenu komunalnu infrastrukturu i mislim da ste vi kao gradonačelnica i da su stanovnici Petrinje zadovoljni sa izgledom zgrada koje smo tamo već napravili i sad idemo u proces,

Hvala predsjedniče HS. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre, puno je toga danas već rečeno, međutim treba još jednom ponovit, ogroman posao je odrađen na obnovi poslije potresa, ali to nije dovoljno jer se sve broji kroz to koliko će bit obnovljeno ili izgrađeno, obnovljeno konstrukcijski ili izgrađeno novih zamjenskih kuća. Vi ste najavili 7 modela kako pomoć ljudima kojima je potrebno da se vrate u obnovljenu kuću ili da se vrate u svoju kuću koju će konstrukcijski obnovit. Mislim da treba ovu raspravu iskoristit i da se one ljude koji se osjećaju sposobni da sami organiziraju tu obnovu, da ih se potakne da to sami i naprave kroz ona jamstva koja ste već najavili vezano uz financiranje. Na taj način još dodatno ubrzavamo i izbjegavamo onaj dio koji je vezan uz javnu nabavu, kad idu sami tog dijela onda nema. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Jedan od najvažnijih, najvažnijih, sve je važno, tamo što, na Banovini …/Govornik se ne razumije/…je najvažnije, ali jedan je od vrlo važnih prioriteta je 578 ugovora koji su ugovoreni za gradnju obiteljskih kuća po timskom projektu na terenu izgraditi. Naime, postoji izvođač, postoji tipski projekt, sada treba za njega osigurati lokaciju i ovim zakonom kojega smo sada predložili to ćemo maksimalno maksimalno ubrzati, propisali smo način i model kako ćemo to napraviti i ako to napravimo mi bi vrlo brzo mogli tih 578 odnosno sad se radi 105-106 tih objekata, preostalih 470 odmah krenuti u njihovu izgradnju,

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, danas dosta čujemo da ništa nije napravljeno. Treba reći da je bilo potrebno i da je napravljeno i 500 pregleda, da je zaprimljeno preko 20 tisuća zahtjeva za preko 18 tisuća lokacija, da je za gotovo 3,5 tisuće objekata osigurana su novčana sredstva šta za ne konstrukciju ili konstrukcijsku obnovu, da je sada u tijeku su radovi u Gradu Zagrebu na oko 53 lokacije, da imamo ugovoreno oko 1200 ugovora i tako redom, da je u prosincu prošle godine već imamo 70% više radova nego što smo imali u srpnju prošle godine. Međutim da bi sva sredstva bila povučena ili u velikom iznosu potrebna je dobra suradnja i svih ostalih tijela. S obzirom da ste sad obišli i teren da li ste naišli na ležerniji pristup ili lošiju ekipiranost možda u Gradu Zagrebu…/Upadica predsjednik: Pa ja mislim da je svima njima, svim gradonačelnicima, načelnicima i županima na jednak način stalo kako pokrenuti obnovu. Dosada sam bio kod gđe. Komes, našeg župana Celjaka, bio sam sa zagrebačkim gradonačelnikom, idućih par dana posjetit ćemo sve i mislim da nam je, da nam je isti cilj svima i u startu ne bih sada mogao gradirati gdje je to bolje, gdje je to lošije. Sada je i na nama u ministarstvima da je na nama veliki teret odgovornosti s obzirom na ogromna sredstva koja ministarstva troše da se ministri svi sudionici počev od mene angažiramo da te novce potrošimo. I ja mislim da mnogi nisu svjesni što to znači 630 milijuna eura u 23-'4 tjedna

Već do sada smo 1000 puta rekli koliko je to sredstava, da je to preko milijardu sredstava iz sredstva Fonda solidarnosti, dakle milijardu eura i to treba napomenuti da je do sada ono što ste i kazali preko 465 projekata obuhvaćeno ali to mislim i na Zagreb i Zagrebačku županiju i na Sisačko-moslavačku i ostale županije. Dakle, vaš posao nije samo Banovina, nego i Zagreb i okolica. Ono što treba još reći da je sve do onog momenta da ste i veliki posao je napravljen ali da ste imali i sve projekte u momentu kada se tako nešto dogodilo mislim da se ne bi moglo više stići a nadam se da ćete vi to ubrzati. Branko (HDZ)** Kolegice Perić, ja sam čini mi se time i počeo svoju raspravu. Država koja ima 35000 eura per capita, naš je 15 000 u dolarima govorim, država koja ima ogromna velika europska država imala je potres otprilike na istom, otprilike slične snage, potresa otprilike isto područje, 14 godina obnavlja taj prostor, 14 godina i nije ovako socijalno osjetljiva da obnavlja svaku privatnu kuću čak nekad i još nešto. Toga tamo nema. Mi smo se Mi smo se odlučili na ovakav projekt, ja ga pozdravljam. Ukazali smo na tu socijalnu osjetljivost ali zbog toga smo svjesni da ćemo trpiti, trpimo ministre./… … dijelom zakazali u dijelu obnove obiteljskih kuća. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo došli smo do kraja sa replikama. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru. Sada otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Domovinskog pokreta i poštovani kolega Dretar, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice, poštovani kolege. Prije točno 60 godina 1963. Skopje je zatresao jedan strahovit potres. Zašto sam počeo s time? Zato što je u Skopju u godinu dana nakon potresa sagrađeno 14000 stanova, 14000 za godinu dana građevinskom tehnologijom koja je prije 60 godina bila na raspolaganju. Smatram da ne treba dalje politizirati, niti filozofirati nego samo još jednom dobro probaviti ovu informaciju 14000 stanova u godinu dana prije 60 godina. Točka dramatska pauza. Što se tiče ovog našeg nesretnog zagrebačkog potresa evo još malo pa će biti 3 godine. Ogromne su prepreke. Ne možemo samo reći nerad nego i očigledna administrativna nesposobnost i neusklađenost. Primjer ovdje precizan mogu vam poštovani gospodine ministre dati ime i prezime, broj bilješke, broj uloška jedne obitelji koja živi u višestambenoj zgradi u Zagrebu. Sami su napravili projekt, statički elaborat, sve imaju u jednoj lijepoj velikoj omotnici, sami su to sve financirali. 12 mjeseci nisu mogli doći do fonda da popričaju sa bilo s kime. Nakon 12 mjeseci fizički su se probili kroz zaštitare i onda ih je netko u fondu primio. Trenutno se njihov projekt nalazi na tzv. tehničko-financijskoj kontroli. za 2 mjeseca bit će pune tri godine. Ljudi su sami napravili sve i čekaju tri godine. To dakle nema nikakve veze sa onim što se u Skopju događalo prije 60 godina. Ja ću u stvari biti kratak. Podsjetit ću vas da je potres iz ožujka 2020. godine osim grada Zagreba i Zagrebačke županije pogodio i Krapinsko-zagorsku županiju, županiju koju slabo spominjemo kada govorimo o poslije potresnoj obnovi, a stanovnici te županije to nisu apsolutno ničime zaslužili. Izuzetno jak potres iz ožujka 2020. sa epicentrom na obroncima Medvednice jednako je tako zatresao ovu našu zagrebačku kao i onu zagorsku stranu Sljemena. Mjesta, odnosno općine i grad Donja i Gornja Stubica najteže su i najjače su pogođeni tim potresom posebno naselja i sela Karivaroš, Slani Potok i Sveti Matej. I sada još malo pa tri godine nakon toga potresa u bungalovima Terme Jezerčica nalazi se 14 obitelji koje su tamo privremeno smještene. Kada govorimo o privremenom smještaju podsjetit ću na još jednu veliku opasnost privremenog smještaja koji se spominje i u ovom novom prijedlogu zakona trenutnog ministra. Privremeni smještaj vidjeli smo i svi ovdje koji ili žive u Zagrebu ili prate kako izgleda Zagreb ljude koji su nakon velike zagrebačke poplave smješteni u privremeni smještaj i još su uvijek u privremenom smještaju u istim zgradama. Zagorje je dakle stradalo jako. Rezultati su za sada sve samo ne jaki. U cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji porušena je nakon potresa tek jedna jedina kuća. Dio ostalih kažem dio nalazi se u tzv. predrekonstrukcijskoj obnovi. Tvrtka terme Jezerčica ostavila je tih 14 obitelji u svojim bungalovima premda se radi o tvrtki koja se bavi čime? Turizmom. Ljudi imaju bazene, ljudi imaju hotel, ljudi imaju i bungalove. Premda im troškove i to samo u određenom postotku snosi civilna zaštita hvala tvrtki terme Jezerčica koja je evo već 3 godinu odlučila da će 14 obitelji koje doslovno nemaju kamo zadržati u svojim bungalovima, a ne izbaciti ih van i onda naravno te bungalove iznajmiti turistima i pritom zaraditi. Hvala im lijepa na tome. Kratko i jasno osim svakog poštovanja vrijedne Banovine, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorskoj županiji žive ljude dostojni da im se pomogne jednako onako kako se treba pomoći svakome u Hrvatskoj ne od potresa nego do bilo koje prirodne ili kakve druge nepogode. Pa lijepo vas molim poštovani gospodine ministre, trenutni ministre dođite i u Zagorje i tamo vam ljudi imaju kaj za reći. Predviđam, pa bojim se da će nažalost biti isto jer nedavno nam je bio i bivši sada već ministar Paladina koji je spektakularno predstavio projekt samoobnove, bojim se, a istovremeno se i nadam da vi neće tako. Želim vam sreću na poziciji ministra neće vam biti lagano, a što se tiče našeg Zagorja dojdite nam pa kak bi se po domaći reklo valjda bute hupali ljude v oči pogledati. Sada je na redu Klub zastupnika MOST-a, izmjenjivat će se gospodin Raspudić i gospodin Grmoja. Izvolite. 1953. godine kineski premijer Ču En-laj je boravio u Ženevi na mirovnoj konferenciji o korejskom ratu i jedan francuski novinar ga je između ostalog upitao kakvo je njegovo mišljenje o Francuskoj revoluciji, što misli o Francuskoj revoluciji, a Ču je na to odgovorio još je prerano da se to kaže. 160 godina nakon Francuske revolucije, dakle iz te perspektive još je prerano reći svoje mišljenje o njoj. Pa mene malo na to podsjeća ovo HDZ-ovo stajalište o obnovi. Još je prerano, pa samo su 3 godine prošle od potresa u Zagrebu, tek 2 godine od potresa na Banovini. To je kao nekakav orkestar koji se uštimava, uštimava, uštimava nikako da prosvira. Promijenili se svi prve violine, 3 ministra se izmijenjala, zakon se mijenja, najprije se dopunjava, a sad dolazi novi zakon kao da sam ga i ja donosio i glasao za njega, a a dirigent ostaje Andrej Plenković. Da nije svega drugog bilo, svog onog kriminala koji se dogodio nakon famozne rečenice moj HDZ nije onaj HDZ. Da nije bilo one milijarde u INI, da nije bilo ove katastrofe sa fanatičnim guranjem eura u situaciji najgore inflacije, da na sve to da zaboravimo samo ovo što se događalo tj. što se nije događalo s obnovom je dovoljno za pad Vlade. Međutim, nas se danas uvjerava da trebamo evo sada zaboraviti na sve i krenuti od novog zakona kao od nulte točke. Dobili smo nakon godinu i 7 mjeseci izvješće Vlade o ovoj interpelaciji. Čuli smo od gospodina Reinera kao to su stari podaci godinu i pol, pa zašto prije godinu i pol nismo onda raspravili o toj interpelaciji nego se čekalo toliko, a bizarno je da sve stoji jer se u godinu i pol nije dogodilo ništa bitno po pitanju obnove. Karikaturalnost cijele te situacije može se vidjeti dragi građani ako odete na stranicu sabor.hr pa kliknite tjedni raspored pa kliknite na ovu točku i vidjet će te popratne dokumente uz ovu raspravu, to je izvješće Vlade i još dva dopisa Vlade. Prvi dopis Vlade od 16.3.2022. kaže kako Vlada za svog predstavnika u ovoj raspravi umjesto Darka Horvata imenuje Ivana Paladinu, Ivan Paladina rješenje koje nam se predstavljalo ovdje prije samo 10 mjeseci kao spasonosno iako znamo da se to nudilo i gospodinu Čuraju, nakon što se tu nisu složili da su vukli neke ljude okolo za rukav, nitko razuman nije želio u to ući, pa su naši Paladinu čudesnog menadžera koji će pokrenuti s mrtve točke obnovu. Upozoravali smo već tada da je čovjek u nerješivom sukobu interesa u Kuparima, da ako nije mogao na najatraktivnijoj jadranskoj lokaciji pokrenuti svoj projekt kako će pokrenuti siromašnu Banovinu, upozoravali da je cijelu poslovnu karijeru poslovao isključivo sa mutnim ruskim kapitalom. Nikom ništa, cinično je izabran rukama vladajuće većine, predsjednik kluba je bio Branko Bačić. Nakon 10 mjeseci evo ne valja ministar Paladina, kao da smo ga mi izabrali a ne vladajuća većina. Onda dolazi i drugi dopis, popratni Vlade od 21. 2023. koji kaže nije više ni Paladina nego umjesto Pladine je Branko Bačić predstavnik Vlade u ovoj raspravi. Pa čovjek ne zna bi li se smijao ili plakao. Da situacije nije tragična, da ljudi 3 zimu nisu u kontejnerima u zrakotjesnom prostoru na što smo upozoravali na vrijeme, da kontejneri ne mogu biti srednjoročna, a kamoli dugoročna rješenja ovo bi bio jedan cirkus i lakrdija da nije te svijesti o tragičnoj poziciji ljudi. Ovdje se postupa kao da je riječ o čistoj matematici, kao da smo mi tu nekakvi matematičari koji raspravljaju pod vidom vječnosti o nekim problemima gdje imamo sve vrijeme svijeta pa je potpuno nevažno hoće li teorem se iznijeti za 10 godina, za 100 godina, za 500 godina, ali odgovor na njega ili priznati pogreške. Kao da nije riječ o živim ljudima čiji životi prolaze i o kraju koji je svaki mjesec izgubljen i priječit će revitalizaciju tog prostora jer između ostalog ljudi i odlaze. Čitam u ovom izvješću kako se ne prihvaća interpelacija da Vlada čini velike napore, da odgovorno upravlja složenim procesima itd., itd. Na kraju nakon 2 godine se dolazi na ono što smo prije 2 godine predstavili u smjernicama strategije i obnove Banovine i što nismo isisali iz prsta jer nismo sami po sebi u to ništa upućeniji od vladajuće većine, ali smo pitali struku. Dakle, ide se prema pojednostavljivanju administracije, centraliziranju odlučivanja, dosad je razbijeno bilo ministarstvo, pa fond koji se sad ukida, a 20 ljudi je radilo tamo i famozni Medvedov stožer koji nije napravio ništa. Sad je doteklo pameti da se to objedini i druga stvar ta priča o samoobnovi de facto supsidijarnost dakle, naravno to smo govorili prije dvije godine dajte ljudima novac u vidu vaučera pa će sami odabrati koga će i kako obnavljati. Ljudi znaju donositi ekonomske odluke kada je riječ o njihovim stvarima. Svaki čovjek zna kad kupuje polovni automobil primjerice procijeniti kakav mu treba, koliko taj koji gleda vrijedi, jel ga isplati kupiti ili ne. Ali ne, ovdje se radilo o tome da se željela držati kontrola nad tokovima novca, a na kraju sve stoji. Nema isprike za dvije izgubljene godine. I što se sad događa? Iskreno želimo da obnova krene. Čuli smo podatak maloprije kolega Dretar je iznio da je u Skopju prije 60 godina, godinu dana nakon potresa 14.000 stanova napravljeno, a ovdje se kaže šest kuća izgrađenih nije to malo, šeste kuća radile su se i neke druge stvari. Zašto donosite sada novi zakon? Evo volio bi čut odgovor na to pitanje, zašto novi zakon? Pa zato što stari nije dovoljno dobar. A ko je donio stari zakon? Zašto ste donijeli zakon koji nije dobar? Ima li reći ispričavamo se, nismo donijeli dobar zakonski okvir ili ako problem nije bio u zakonu nego u kadrovima koji su vodili, jesam li ih ja birao, jesmo li mi iz oporbe birali? Pa vi ste ih birali, pa recite oprostite na Horvatu, oprostite na Paladina, oprostite na prijedlogu gospođe Čagalj koja je taj dan, pretprošlu srijedu mislila da je ministrica. Evo nekim čudom rješenje je g. Branko Bačić, super, idemo, svi ćemo podržati, ali dajte ispričajte se za loš zakonski okvir i za loše kadrove koji su do sada radili na tome. Drago mi je i pošteno od g. Bačića što je danas bar eksplicitno izrazio nezadovoljstvo da je loše rađeno po pitanju obnove privatnih, Dakle, ja se iskreno nadam da će stvar krenuti s mrtve točke i ja vam želim da možete pred sljedeće izbore pohvalit se s tim uspjehom da ste obnovili evo ne 14.000 da obnovite tisuću recimo stambenih jedinica na Banovini. Ali i tad će ljudi možda misliti da ste tempirali to kao predizborni adut, a da ste ih dvije godine držali da se smrzavaju jer vam tajming nije odgovarao. Dakle, zapleli ste se u jednu situaciju iz koje ćete sada morati sami tražiti izlaza. A da bi se dobila čista nulta pozicija bilo bi dobro da se ispričate za ono što neću reći je urađeno nego za ono što nije urađeno do sada. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite g. Grmoja ipak ste podijelili vrijeme. Podjela je podjela. Izvolite. je bila nepotrebna, da se oporba kako je rečeno jučer nakon one rasprave o Zakonu o pomorskom dobru, da je oporba nakon pola sata odustala. Ja sam jučer vidio samo ministra Butkovića koji se povukao, reterirao i koji je priznao da je zakon nedovoljno razjašnjen i da će ga popraviti. Danas premijer na Vladi govori da je oporba jučer poražena i da se ispuhala ta inicijativa oporbe nakon pola sata. Tako i danas, tvrdili ste na početku da je ova rasprava nepotrebna i kad mi kažemo da se trebate ispričati, znate što ljudi kažu, pa što će nam isprika neka daju, pozovite ih da daju ostavke. A pozvali bi mi vas da imate obraza, tako i ova priča o isprikama naravno da od toga neće biti ništa, da se vi ne želite ispričat, da uopće niste svjesni kakvu ste nesreću prouzročili ljudima koji drugu odnosno treću zimu dočekuju u kontejnerima. I sva vaša bijeda se pokazala u onom prijedlogu kad smo predlagali da se ljudima koji su u kontejnerima da 200 eura mjesečno, tada ste tvrdili da je to populizam da biste uoči Božića im dali, koliko, 1.000 i 1.500 kuna ne znam sada koliko ste dali jednokratno, jednokratno da se malo operete i sad idemo ponovno sve iz početka, novi ministar, nova ista priča. Nećemo dopustit da se ovo zaboravi, pritiskat ćemo vas, a nadam se da će taj naš pritisak vas barem malo potaknuti da nešto na Banovini napravite. Hvala. Gospođa Anka Mrak Taritaš Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, državna tajnica, kolegice i kolege. Živimo na području koje je trusno, živimo na području na kojem potres nije neko iznenađenje. Postoji nešto što su naši stari govorili, a to je bilo sačuvaj nas Bože rata, kuge, gladi i velike trešnje, e ja bi sad to rekla da bi bilo dobro da ide sljedeće, kuge, gladi, velike trešnje i obnove koju vodi HDZ jer te obnove nema. Kolegice i kolege nema. Kad smo išli u opoziv ministra Horvata koji nažalost nije došao tu da nam kaže što nije napravio jer u srijedu je trebala bit rasprava, u subotu prije toga je bio uhapšen onda je Vlada obrazložila zašto je to najbolji ministar i zašto treba biti. Između ostalog je Vlada napisala i konstatirala sljedeće, da je Vlada promptno reagirala iza zagrebačkog potresa i krenula sa određenim stvarima 8. svibnja 2020. točno 47 dana nakon zagrebačkog potresa. Prema tome, ovo sve zajedno ne treba čuditi. Ali vidi čuda, recimo struka građevinska, dakle Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska komora inženjera građevine je 20. svibnja 2020.g. objavila knjigu koja se zove „Urgentni program potresne obnove“ u kojem i oni koji nisu arhitekti ili građevinari točno su navedene kako se rade one sitne nekonstruktivne obnove, ono što ste radili do sad, dakle sve ima slike, projekti i sve ostalo. Kad sam pitala premijera kad je donesen zakon, premijeru imate devet vrsta različitih projekata, zašto? On je samo klimno ramenima. Gospodin Bačić kad se je svoju inauguraciju odnosno raspravu kad je bila rasprava da će on biti ministar onda je rekao jednostavnije je dobiti dozvolu sukladno Zakonu o građenju ili sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama nego sukladno ovom zakonu i to je činjenica. Dakle, da nije donesen zakon kojim će se ići u obnovu da se koristila postojeći zakon, dakle Zakon o gradnji, da se koristio postojeći pravilnik jednostavnije je dobit dozvolu za zamjensku obiteljsku kuću nego sukladno ovom zakonu. Sad ću vam samo nabrojati vrste projekata koje su, ja neću reći izmišljanje jer ne želim uvrijediti ni na jedan način struku, ali koji su uvedeni novi, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, elaborat popravke nekonstruktivnih elemenata zgrade. Dakle ovo tu sve što je nacrtano ovdje u ovoj knjizi od 20. svibnja radimo posebni elaborat, projekt pojačanja konstrukcije, projekt cjelovite obnove konstrukcije, projekt popravka konstrukcije, projekt obnove konstrukcije zgrada, projekt obnove za cjelovitu obnovu zgrada, projekt za uklanjanje zgrada, projekt za građene zamjenske kuće. Stvar ste doveli do apsurda da postoji projekt za uklanjanje kuće koja je porušena. Ja sam pitala, ja sam rekla svojim kolegama gledajte dečki ja sam daleko već od struke kak izgleda taj projekt? Kaže on, a i sam znaš kak nemamo šta nacrtat, crtamo otprilike kako je kuća izgledala dalje. Pitala sam kako izgleda projekt obnove, projekt rušenja dimnjaka? Znate kako izgleda, piše se da se dimnjak treba rušiti s posebnom pažnjom i uklanjat opeku po opeku. Do tu ste doveli obnovu. Ja sam radila obnovu jednog prostora koji je bio iza poplave i tu se apsolutno slažem, drugačija šteta je od poplave, drugačija je šteta od potresa, broj objekata je znatno manji nego što je bilo od potresa, apsolutno se u to sve zajedno slažem, ali graditi obiteljsku kuću iza poplave, iza potresa ili ju normalno gradit dakle na prvoj godini fakulteta kojeg sam ja završila arhitektonsko drugi semestar projektirajte obiteljsku kuću, mi smo to zvali kurekologija, najjednostavniji projekt, statički najjednostavniji napraviš tipske projekte i po tipskim projektima gradiš. Što ste vi napravili? zakomplicirali na način da više nitko tko je uopće ušao na taj proces ne znaju kak izađu iz tog procesa dalje. S tim samo da vas podsjetim, fond kad je tu bio zakon i kad smo rekli nemojte osnivat fond, fond vam ne treba, fond je trebo, vrlo brzo smo shvatili zašto fond treba. Trebao je na čelo fonda stavit čovjeka koji je trebao ići u kandidaturu za gradonačelnika grada Zagreba koji je da vas podsjetim da bi neko mogao doć radit u fond morao imati psiho test, nisi mogao doći raditi u fond ako nisi prošao sve psihološke testove, pa onda si iza toga mogao radit u fond. A procedure i to ste g. Bačiću svjesni, su napravljeni tako da je zakon i obnova se pretvorila u procedure. Vi ste pretvorili sve u procedure iz kojih ljudi više nisu mogli izaći van. Pretvorili ste u ishođenje projekata koji nisu potrebni. A ono što nećete slušati, dakle Cvelferija nije samo Gunja, šest naselja, 3.000 i nešto kuća obiteljskih kuća je bilo pod poplavom, za negdje oko 1.300 smo radili ono što se zove nekonstruktivna obnova znate na koji način, da su ljudi dobili sredstva s kojim će to napravit. Dakle, model je postojao. Kako su završile izgradnje obiteljskih kuća na području Cvelferije? S upisom tih kuća u katastar i gruntovnicu. Dakle, ja se apsolutno mogu složit zaštićene kuće, javne zgrade traže drugačiji hodogram drugačije sve, ali kurek od 80 kvadrata je kurek na Baniji, u Zagrebu i na Cvelferiji i gdjegod hoćete. Tri godine od potresa u gradu Zagrebu će proći, za tri godine od potresa u gradu Zagrebu nije se napravilo što se tiče ljudi ništa, čak ni ne znaju ljudi, ljudi su već male snage ne znaju što i kako će biti i što će se dalje raditi. Ja moram reći jednu stvar, nakon što sam odradila posao u Cvelferiji nikom više ne dam da ijednu ružnu riječ na to kaže. Kad me neko pitao kad si ministrica i da ti se ponovo desi takva elementarna nepogoda što bi radila? Ja sam rekla ne bi radila ništa jel ako ne radiš ne možeš pogriješit. Ja ne bi kao da me je čuo ministar Štromar koji nije radio ništa, ministar Horvat koji nije radio ništa, ministar Paldina koji je pisao izvješća. Na zadnjem izvješću koji je bio na Odboru za prostorno uređenje sve nam piše. Znate šta piše? Piše da žive u privremenom smještaju u 2.211 kontejnera 4.454 osoba i korisnika, piše da su napravljeni šest kuća, piše da je tek ugovoreno projektiranje za kuće u Zagrebu. Tipska kuća je tipska kuća, uklanjanje kuće je uklanjanje kuće. A sad malo ako baš hoćemo i oko novaca. Uvijek možete usporedit kad neko nešto napravi s nečim. 476 obiteljskih kuća je srušeno na području Cvelferije, srušeno je putem inspekcije i to je bez PDV-a koštalo 8,9 milijuna kuna u kunama mi je jednostavnije. 462 kuće prema podacima koje sam s web stranice skinula je srušeno na području Banije odnosno Banovine i koštalo je 54,5 milijuna kuna bez PDV-a, ako baš hoćemo uspoređivati i cijene, ako baš hoćemo uspoređivati vrijednost radova. Cijela obnova Cvelferije 288 kuća, otprilike za 1300 kuća su bile, financijski su se pomogli ljudi, 802 kuće što je bila nešto što vi zovite cjelovita obnova, al je drugačije, 40 zgrada javne namjene napravljena je infrastruktura i sva ova rušenja je negdje, nešto više nego što je ministar Bačić rekao negdje oko, ispod 800 milijuna kuna bez PDV-a. Dosad je na području prema podaci koje imam na području Cvelferije odnosno na području koji je bio u poplavi je potrošeno negdje oko 2 milijarde kuna, a ono što imamo imamo 6 obiteljskih kuća i to je sramota ove Vlade i to je sramota g. Plenkovića i apsolutno je jasno zašto se nije usudio nakon 2.g. otić tamo jel ga je sramota, al u Grad Zagreb je zaboravio, pa Grad Zagreb nek se brine sam o sebi, to je tako otpočetka bilo, hvala.

ničiju istinsku zabrinutost za ljude koji žive na prostoru Banije nisam shvatio ovu raspravu, niti će ona ići u tom pravcu da se ja momački nadmećem sa ljudima iz vladajuće koalicije koji bez sumnje snose odgovornost ne samo za ovo što imamo sada kao rezultat obnove na Baniji nego i u bilo kojem drugom pitanju. Prvo je pitanje kako je moguće da se nakon 19 mjeseci u saboru mora jedna ovakva rasprava voditi na zahtjev i uz potpis 30 zastupnika. Zašto i otkuda ta nevoljkost da se o jednom od najkrupnijih problema ove zemlje i naše generacije ovog saziva sabora da se ne raspravlja o tako važnom i bitnom pitanju? Ispada da je ovaj zahtjev potpisan od strane oporbe nešto što interesira oporbu, a vladajuće kao ne bi trebalo interesirati. Ja ne vjerujem i ne želim vjerovati da je tome tako. Zašto ta tema nije podobna bila da se raspravlja u HS i nije li to znak da pustimo ozbiljne stvari nek se njima bavi Vlada i netko drugi, a ovom saboru neka se bavi tricama i kučinama il povremenim zahtjevima za smjenom ministara koji su se očigledno iz same te serije koja je prodefilirala kroz ovaj i kroz druge resore pokazala sasvim neuspješnim, zašto se svela samo na obnovu ili ne obnovu bolje rečeno kuća, zašto se ne govori o ljudima, gdje su ljudi, tko ih spominje, gdje ti ljudi žive i gdje ti ljudi rade? O tome vlada popriličan muk. Dal je vlast i politička javnost zapravo detektirala stvarne probleme, ako nije, a ja mislim da nije kako će ih rješavat. Nemamo vremena elaborirat sva ta pitanja i želim reći po prilici ono kako stvari izgledaju danas. ću nekoliko činjenica, golih fakata koji su crnji, koji su grozomorniji od bilo čega što nekakav podli i zločesti i destruktivni oporbeni um može uopće i smisliti. Dakle Sisak i Banija danas su prostori, dozvolite da govorim o Sisku i Baniji, to je 90% štete i najveća katastrofa iako ne umanjujem dakako i, i katastrofu u drugim dijelovima Hrvatske također zahvaćeni ovim katastrofalnim potresom. Sisak i Banija danas su prostor rezignacije, osjećaja napuštenosti i straha ljudi za njihovu budućnost. To je prostor sa viškom šikara kojih je svakoga dana sve više, sa viškom neobrađenih polja, sa viškom srušenih kuća i zastrašujućeg manjka ljudi. Ljudi koji su tamo ostali su ljudi na čekanju, ljude koje nitko ne želi, povremeno i prigodno žali i ta povremena ukazanja državnih činovnika i političara tu rezignaciju samo još produbljuju. To je pravo stanje duha na tom području. Svoj zavičaj ti ljudi doživljavaju kao neželjeni prostor, pa su i njihovi životi na čekanju i da parafraziram Krležu, kod nas Petrinja hrče, Glina hrče, Kostajnica hrče, Sisak hrče. Zašto? Zato što hrču Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture i svi oni koji su trebali itekako u ovih 2.g. od tog potresa pokazati barem minimalni rezultat u obnovi života u tom poharanom kraju. Ključno pitanje je zašto ovdje danas, doduše sada u zastupničkoj klupi sjedi ministar graditeljstva odnosno samo on, zašto skupa sa njim ovdje nisu oni o kojima u velikoj mjeri ovisi obnova ne samo zgrada i kuća nego i drugih objekata primarnog života. Grad Sisak, centar Siska, ministre pozivam vas o mom trošku da dođete i budete moj gost, prođimo kroz prvu, drugu, treću, četvrtu ulicu moga grada, ni u jednoj kući u centru Siska ne svijetle, ne svijetle svjetla. Bilo je groteskno gledati božićne i novogodišnje ukrase i prošle i ove i pretprošle naravno godine na tim praznim, slijepim, zatamljenim staklima i kućama u kojima nikoga nema. Slično je u centru Petrinje, slično je u centru Gline. Pitao sam Ministarstvo kulture, zašto se ništa ne događa na području onoga što se trebalo napraviti u području poljoprivrede, veliki broj ljudi živi od poljoprivrede u tom kraju. Zašto se nije u drugim važnim resorima napravilo i poduzelo ono što se moralo napraviti ne dočekamo evo i treću godinu da nam 4 tisuće ljudi to je grad veličine Novalje još uvijek živi u kontejneru. Bili ste u Glini neki dan, jeste li posjetili onaj jedan kontejner prema Majskim Poljanama tamo u onom kontejnerskom naselju gdje na 12 kvadrata živi četvero male djece i dvoje roditelja? zar nije sramotno da je to moguće 2 godine nakon što se potres dogodio. Svi mi koji se bavimo ovim poslom bi se morali pitati imamo li pravo više išta reći nakon što vidimo to što ti ljudi prolaze i kroz što i što proživljavaju. 35 tisuća ljudi je u zadnjih 10 godina napustilo područje Sisačko-moslavačke županije, svaki 5 stanovnik prije potresa. Mi raspravljamo 19 mjeseci nakon što smo podnijeli zahtjev da se o ovome razgovara. Svašta se desilo. I korone su prošle i ratovi su počeli i odrađene kvalifikacije i odrađeno svjetsko prvenstvo i tko za koliko se tisuća ljudi se iselilo, zauvijek se iselilo. Kakvu smo poruku poslali mladim ljudima? Jesmo li im poslali poruku da ovdje ćete živjeti imate državu koja brine o vama u trenucima kada vam je potrebna pomoć, da mi ćemo se pobrinuti da ostanete ovdje. Obnova kuća nema nikakvog smisla ako nema obnove života. Ja sam odgledao jednu obnovu kuća na Baniji, odgledao sam ju. Sada u ovom trenutku 9 tisuća kuća na Baniji u Sisačko-moslavačkoj županiji je prazno. Prazno. Nema ljudi, nema života. To je za mene pravi istinski problem. Ovu strahotu da mi nismo građevinsku, građevinski uspjeli uz novac, uz građevinska poduzeća, uz operativu, uz državu, uz zakone, nismo uspjeli to riješiti, to je zastrašujući poraz naše države. Zastrašujući poraz naše države. Kolegice i kolege, Vlada je donijela nekakav papir koji se zove Vladin program revitalizacije o kojemu nitko ništa ne govori i s pravom ne govori jer u tom papiru osim uvodnog dijela u kojem su jako dobro detektirane sve činjenice, svi fakti koji govore da je riječ o kraju koji se ne može ni po čemu usporediti sa bilo kojim drugim dijelom Hrvatske, daje se program, daju se mjere koje se ni po čemu ne razliku od onih za razvoj Križevaca, Varaždina, Našica ili Gorskog kotara itd. Ničega u njemu nema.

od Kutine do Novske kao da će to vratiti ljude na Baniju i tamo ih zaposliti. I druga biorafinerija o kojoj više nitko ne razgovara jer MOL to zapravo uopće ne interesira. I to je cca 3 milijarde kuna koje će se tobože uložiti u revitalizaciju toga kraja. Žao mi je što Vlada nije prepoznala ovu katastrofu kao priliku da se obnovi život, da se integrira tradicija, nasljeđe, kultura, povijest sa modernim sadržajima i da taj kraj postane jednoga dana privlačan privlačan da u njemu ljudi žive i da dođu živjeti. Zaboravite priču o obnovi Banije uz demografsku kataklizmu koja se tamo dogodila. Nema tko rađat više, sedam puta je veći prosjek starih ljudi na Baniji nego u ostatku Hrvatske. Šest puta je niži razvoj BDP na Baniji nego u drugim dijelovima Hrvatske. Divergencija je u svim mogućim parametrima. 42% je prosjek razvijenosti Banije, govorimo da je Hrvatska na 70% EU. 40 to je na razini Kosova. Kako je moguće da smo taj kraj naše zemlje, na 50 kilometara od Grada Zagreba da smo ga tako okrutno prepustili kao da ne vrijedi pišljivog boba, a kamoli života ljudi koji su stradali da se očuva taj komad hrvatske zemlje. To je ozbiljan i veliki problem. I briga nas za ministre, za vlade, za ideologije, ako nema spremnosti elementarne da se stvari doista naprave na način koje će biti u korist građana. Rekoh svi podaci ukazuju na to i demografski i ekonomski i infrastrukturni da smo morali imati program revitalizacije i bez potresa za taj kraj. Ja vas molim ministre shvatite da vaša misija ne može završiti brojem obnovljenih kuća. Ništa neće vrijediti to ne budete li uza se imali svog kolegu Erlića, ne budete li imali cijelu Vladu, premijera i na ovom pitanju se može testirati sposobnost ove zemlje da uistinu stvarno brine, države da brine o svojim građanima i da vrši primarnu funkciju zbog koje postoji. Mi smo tu da dočekujemo reprezentaciju, da se držimo rukom za srce kad svira hrvatska himna. Hrvatska država treba služiti hrvatskim građanima i to je jedino što je važno i što ima smisla. Sve drugo je puka tlapnja, sve drugo je potpuno besplodno prepucavanje koje ne daje nikome nikav rezultat. Imali smo, Vlada je imala pred sobom jedan prilično konkretan, koncizan i provediv program revitalizacije koji su napravili ljudi koji poznaju prostor, koji imaju senzibilitet za taj kraj. Odbačen je, nema kolegice Tramišak, da nikada nitko jednom riječi rekao nije zašto je odbačen. Nudio je 160 mjera, nudio je uključivanje, interakciju sa lokalnom zajednicom i bio je provediv. Ja vas molim pozovite, tražite ljude koji su voljni, željni, koji znaju kako i na koji način spašavati život građana ove zemlje. Mi život spašavamo u ovoj zemlji. Nedopustivo je da Hrvatsku svedemo na Zagreb i na dva kilometra obale. Sve ostalo je sve praznije, sve pustije, sve jadnije. To je zapravo predmet onoga čime bi se mi trebali svi zajedno baviti, a čime se na žalost Sabina (SDP)** Hvala vam. S obzirom da ste se vi nastavili nakon 10 minuta u ime kluba i javili se u ime predlagatelja na to izlaganje u ime predlagatelja imate nekoliko replika, pa idemo redom. Prva je kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega vi jako dobro poznajete situaciju u Sisačko-moslavačkoj županiji, opisali ste katastrofalnu nebrigu Vlade za građane pogotovo na ovom području osobito sada stradalih nakon potresa. Vrlo je loša konstrukcijska obnova kuća, višestambenih zgrada, gradnja zamjenskih kuća. Znači sve smo to čuli. Mi na raspolaganju imamo nekih 319 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za obnovu javnih zgrada, pa me zanima kakva je situacija sada evo friška ako znate vezano uz područje zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, prosvjete. Znači jel' se tu išta radi? Pojedine članke vidimo, jel' u medijima da se obnovila ne znam pedijatrija u bolnici Sisak, pa ne znam u Petrinji nova bolnica itd. Ali to je ono malo što vidimo. Imate li neke konkretnije podatke što je s tim javnim zgradama, jel' to samo evo uljepšavanje od strane HDZ-a? Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Pa iz onih podataka a i iz onoga što se da vidjeti jako puno novca je potrošilo Ministarstvo kulture koliko ja znam primarno na obnovu crkava. Crkve se dobro obnavljaju jer kažu da tamo ne treba javna nabava, nego se ide u neposredno te pogodbe. A što se tiče zdravstva krenulo je u Sisačkoj bolnici, krenula su četiri objekta u obnovu što je zapravo vrlo dobra i sjajna vijest i potvrda da se to možda moglo i napraviti prije i dodatno potvrda da se to moglo napraviti i za druge javne zgrade i javne ustanove. U tom programu revitalizacije o kojem govorim imate jednu smiješnu budalastu stvar. Kaže obnovit će se energetski Dom zdravlja u Sisku. Taj dom zdravlja je obnovljen prije 4 godine, a prije 2 i pol ga srušio potres, tako da imate apsurdne stvari, ali se tu neki pomaci vide i ja se nadam da to ide dobrim tokom koliko ja imam informacija. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolegica Nađ, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Vidović vi i ja ste iz Siska i znamo kako je bio industrijski jak Sisak i kako je Petrinja bila isto tako industrijski i poljoprivredno jaka. Mi smo predlagali jedan zakon o, znači iskorištavanju konoplje koji bi mogao poticati upravo tu poljoprivrednu proizvodnju na Baniji. I kad sam razgovarala sa kolegicom Holy ona je rekla, da kad je bila na Baniji da je bio veliki interes upravo poljoprivrednika sa tog područja za sadnju konoplje. Znamo kako je prošao zakon, odbijen je. Recite klub Socijaldemokrata koje su osnovne vizije revitalizacije Banije, znači Siska i Petrinje i cjelokupne Banije. Postoji čitava paleta mjera koje bi bilo nužno poduzeti u svim mogućim područjima od poticanja gospodarstva, izgradnje infrastrukture, to je slijepo područje. Izgraditi cestu koja se 17 godina radi. 40 km ceste 17 godina se radi i smatrati da je time završena priča. Nemamo više luke, nemamo plovnu Savu do Siska. Nekad je to bila veća luka iza Riječke, najveća luka u Hrvatskoj od bilo koje druge luke. Štošta se može napraviti. Najvažnija stvar koju bismo mi predložili a koje je već prepoznato dramatično zaostajanje tog kraja postoji način da se Sisačko-moslavačka županija ili barem njezin ovaj banijski dio sa Siskom proglasi carinskom, poreznom oazom

Poštovani kolega, je li zapravo vrhunac ironije koja se događa oko potresa i pomoći unesrećenima odnosno žiteljima Banovine, spoznaja da je veći dio novca kojeg su građani prikupljali temeljem poziva na broj kojeg je Vlada Republike promovirala kao takvog podijeljen zapravo najvećim dijelom samim ministarstvima koja su sudjelovala nedvojbeno u sanaciji odmah nakon potresa, a manji dio je došao direktno na račune samih žitelja Banovine odnosno stradalih. Ja bih rekla da su građani znali da će taj novac završiti na računima ministarstava Davorko (Socijaldemokrati)** Da to je nažalost, nažalost ljudi koji su iskazali, i mislim da je to svaki put u raspravi nužno na bilo koji način reći, građani Hrvatske su se u toj katastrofi ponijeli veličanstveno, veličanstveno. Ljudi koji su pohrlili da pomažu iz svih dijelova Hrvatske to je bilo neopisivo zapravo zajedništvo koje je trebalo akceptirati i znati pametno ne iskoristiti nego uzeti u razmatranje i pokazati da je ovo zemlja solidarnih ljudi. Dati birokraciji koja je preuzela nema toga ministra koji će se moći othrvat, pa ni ministar Bačić sa svojim birokratima, sa svojim procedurama i sam sam bio ministar i znam šta znači sustav koji melje. Slažem se s vama

vi ste jedan od rijetkih zastupnika koji se svakodnevno kući iz parlamenta vraća među ljude koji su stradali u područje koje očekuje puno od države, ali to područje je dalo puno za Hrvatsku u povijesti. Nisu slučajno birani prostor niti Siska, niti Karlovca, niti ostalog ovog područja kao strateška mjesta gdje treba razvijati i ulagati. Hrvatska je u zadnjih 30-ak godina možda zaboravila na to područje i sada vas ima li uopće nade da kada Hrvatska lovi kohezijske fondove da postigne ravnotežu sa zemljama EU, ima li nade da odvojimo dodatna sredstva, dodatnu energiju, dodatnu viziju i misiju da iz vlastitih sredstava upregnemo sve snage i pošaljemo jednu jasnu poruku da Banija jest i Sisačko-moslavačka županija ako je uspijemo razviti iskrena i budućnost Hrvatske, ono njeno pravo srce. **Glasovac, Sabina Kažu da je prošle godine iskeširano helikopterski 21 milijardu za pomoć gospodarstvenicima, stanovništvu itd., cijeli program revitalizacije Banije u 10 godina je bio manje od 10 milijardi. Novca ima. Ovdje je pitanje ja bih rekao elementarne političke volje i je li mi to prepoznajemo kao nešto što je vrijedno, u što je vrijedno ulagati ili je to prostor koji ćemo iz nekoga razloga prepustiti svojoj, svojoj sudbini. U povijesti tog prostora koji ga poznaju to se događalo nekoliko puta. Događalo se, ispražnjivao se taj prostor. Taj prostor ima veliku perspektivu, radi se o prelijepom kraju ove zemlje na samo 50 kilometara od Zagreba. Moguće je i ja sam siguran da će naići netko tko će to znati napraviti i osigurati da i taj i svi drugi dijelovi Hrvatske žive na jedan drugačiji način. Hvala vam lijepa zastupniče Vidović. Sada nastavljamo s izlaganjima klubova zastupnika. Slijedeći na redu je Klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Hajdaš Dončić. Izvolite. Hvala potpredsjednice sabora. Kolegice i kolege, ova Vlada Luja XIV nije sposobna obnoviti nekoliko kuća, a kamoli da razmišlja van okvira i osmišljava neke nove politike koje gledaju u budućnost. Posebno je bilo žalosno kada mi je premijer Luj XIV u studenom 2020. godine u saboru odgovorio da mi koji smo u opoziciji nismo napravili niti program, niti mjere, ali nevezano od toga, citiram, mi ćemo vam pomoći obnoviti i Zagorje i Zagreb. Dakle, od 30 kuća u Zagorju koje je trebalo srušiti i izgraditi do dana današnjeg rezultat je nula, ništica. Dakle, što imamo? Imamo po onome trla baba lan da joj prođe dan. Ništa, nula. Zato u ovoj zemlju u svakom segmentu je zapravo potrebna jedna progresivna vlada, vlada koja će nas izvući iz ove hladnoće u svakom obliku, a koju najviše nažalost osjećaju naši građani koji su pogođeni potresom. U tom smislu treba napraviti iskorak i usmjeriti obnovu ne samo na zgrade, ne samo na kuće nego ovome što je govorio i Davorko nego na obnovu života u punom smislu. A ovaj zakon koji ćemo podržati, novi zakon je zapravo opet neambiciozan i opet se fokusira na krpanje i popravke bez razvojne urbanističke vizije. Ok, dogodio se potres, nismo to planirali i sad naravno trebamo dati puno novaca jer novac EU je u konačnici naš novac, kontribuiramo. Da se vratim na prijašnju situaciju, e sad kako bi to trebalo percipirati je malo drugačije, ajmo sad malo o Zagrebu. Zašto sad ne bi sad dubinski obnovili centrali povijesni dio Zagreba? Znači da se osposobi za zahtjev 21. stoljeća jer on nažalost nije, on je projektiran u nekom drugom vremenu. malo povijesti, znači isto tako 1880. je bio potres u Zagrebu, 1880. no tada je obnova gradnje regulacije prostora formirala današnji grad kao neko srednjeeuropski mali, mali veliki grad. Tada je 1880. postojala sustavna obnova, sustavna obnova, a danas isto može biti sustavna obnova i prateća modernizacija i možete dobiti gradsko središte za 21 stoljeće kao što smo ga imali 1880. na dalje. E sad na sam taj fijasko u obnovi su upozoravali Udruga arhitekata i arhitektonski fakultet. I sam taj proces dosadašnje obnove koji je trebao biti stručan, djelotvoran Anka Mrak-Taritaš je pričala o tome. Upravo ti uvjeti neprovedivih zakonskih rješenja, kompliciranih zakonskih rješenja ali i nedostatak upravljačkog iskustva i nespremnost brzog donošenja odluka na stručnim naravno podlogama su zapravo stvorile jedan totalni deficit dosadašnje provedbe obnove uz naravno nedovoljnu transparentnost, nejasne procedure, nedostatak kvalitetne komunikacije koja je vrlo važna, nedostatak ili izostanak pravovremenih i potpunih informacija što je naravno otvorilo brojna pitanja o pojedinim aktivnostima od zakonskih rješenja, podzakonskih akata pa do aktualnog odobrenja rješenja tipskih građevina. Pazite sad ovo, još je prvi župan Krapinsko-zagorske županije da netko ne misli da mrzim HDZ koji je bio Kajfeš iz HDZ-a. Pazite on je još imao tipske građevine kako bi se trebale graditi kuće u Zagrebu. Kajfeš! I naravno svemu tome nedostaje strateško promišljanje iz područja prostornog uređenja i gradnje sa nekim temeljnim postulatom da interesi zajedničkog i javnog moraju biti iznad privatnih. Koji je onda zapravo cilj urbane obnove, govorim o gradu Zagrebu? Prije svega, da se spriječi društvena i socijalna segregacija. Zašto? Zato jer to otvara područja urbanog siromaštva što znači da postupci obnove moraju biti otvoreni prema lokalnom stanovništvu, njegovoj participaciji i suradnji u provedbi sanacije jer je to ključno za uspješnost procesa. I naravno ono što mi na žalost propuštamo bilo gdje, da li u Sisku, da li u Zagrebu, da li u Gornjoj Stubici. Znači uz taj sustav treba afirmirati lokalni sustav identiteta. To je zapravo obnova nazovimo to 21. stoljeća. Urbana regeneracija i urbana rekonstrukcija kao i sanacija prostora uvijek za cilj imaju podizanje kvalitete života, ali to se ne može provesti, znači bez gradnje novih sadržaja. Dakle, nemojte se samo skoncentrirati na obnovu postojećeg ili promjenu ostalih sadržaja u korist javne namjene, tj. prenamjene postojećih građevina. Isto tako možemo postaviti pitanje što je to izgubljeni identitet nekog grada? Znači to nije samo građevina, nazovimo je građevina. To nije samo javni prostor nego ljudi i aktivnosti koje se obavljaju u tim gradskim prostorima. Što je grad? Grad je mjesto stalne identitetske razmjene između pojedinca i zajednice ono dvosmjerne između ja i mi, odnosno između identiteta osobe i ideje o gradu. razvoj demokracije i zamisao u participaciji u razvoju grada, a posebno kroz prizmu kulturnih, kreativnih industrija danas stvaraju platforme za nove pristupe o poimanju identiteta grada. Znači kako identitet stvara se iskustvom življenja u Zajednici, što je teren, što su istraživanja. Evo i nekih prijedloga. Znači, ako želite omogućiti cjelovitu urbanu obnovu treba razmišljati i o novim ulaganjima kroz ulazak recimo zainteresiranih ulagača kao što su investicijski ili mirovinski fondovi ili neki drugi financijski ulagači. Primijetio sam a dosta onako sramežljivo ali da se spominju konačno i blokovske zajednice ili energetske zajednice. Što su energetske ili blokovske zajednice? Tako da zainteresirani ulagači ulaze u prostor blokova. Naravno da u skladu sa prostornim planom blok revitaliziraju, događaju se investicije u gospodarstvo. Da li su to uredi, start upovi, usluge turizam, ugostiteljstvo nebitno i kroz ekonomske procese se stvaraju određeni prihodi znači koji onda pro future mogu financirati dio same obnove. I naravno što se tad događa? Događa se ili poboljšanje ili čak stvaranje javnih društvenih sadržaja koji su potrebni stanovnicima kod blokovske obnove koji će dinamizirati aktivnost i dići vrijednost cijelog područja uz naravno da ne zaboravimo i zelenu tranziciju uz povećanje zelenih površina, odnosno zelene infrastrukture. Znači to je blokovska energetska zajednica. Naravno da se prostorni plan mora poštovati, znači da se moraju analizirati i stanje i mogućnosti i definirati unaprijed, dakle plan, plan, plan i unaprijed definirati kako i na koji način iskorištavati neiskorištene dijelove blokova na primjer tavanski prostori, dvorišni prostori. Kako ukloniti neadekvatne dijelove interpelacije ili novu gradnju u skladu naravno sa konzervatorskim smjernicama. Zašto je jedino logično na taj način revitalizirati blokove? Zbog njihove održivosti, zbog toga jer sama ova statična obnova o kojoj danas pričamo, tj. ne mi, kojoj pričaju vladajući vam zapravo ne stvara dodanu vrijednost. Nema nikakve dodane vrijednosti u statičnoj obnovi osim poboljšanja konstrukcije, ali prostor se zadržava u starom stanju i nisu adresirani trenutni problemi i izazovi, dakle koji se tiču i Banije ali boga mi koji se tiču i povijesne cjeline grada Zagreba. Takva obnova nije dinamična, nije u skladu sa svojim vremenom, ne anticipira i ne djeluje na trenutne i buduće izazove, energetska tranzicija, klimatske promjene, da ne pričam uopće o urbanoj mobilnosti. Ne pričam o demografskim izazovima, a u trenutku završetka obnove koja nije sveobuhvatna imat ćete kao krajnji rezultat konstruktivno otpornije blokove, ali u svemu drugome blokove koji su manje otporni na sve ostalo, koji nisu konkurentni u bilo kom smislu, koji su propustili u ovom trenutku tragedije zapravo dati jedan odgovor na buduća vremena.

osim što ona opterećuje, pa državu, EU, Zagreb, županije, građane je ta što nakon toga šta treba slijediti, o čemu svi pričamo, o energetskoj obnovi, zašto ne spojimo energetsku obnovu zajedno sa konstrukcijskom obnovom, zašto ne dosegnemo ciljeve europskog zelenog plana i dekarbonizaciju? Hoće li na taj način 25 tisuća zgrada u centru glavnog grada jedne države EU biti blokirano u financijskom smislu, prezaduženo? Zašto? Zato jer smo se samo bavili konstrukcijskom obnovom. Mislim da nije potrebno da naglašavam koje su tehničke i financijske i ekonomske prednosti cjelovite urbane obnove naspram isključivo konstrukcijske. Da, ovo je veća investicija, al gledamo za budućnost. Dobro je što ovaj zakon predviđa izradu programa cjelovite obnove povijesne i urbane cjeline Grada Zagreba, a ona bi trebala u stvarnom smislu postati cjelovita odnosno kompletna urbana obnova, te bi se takav tip obnove trebao predložiti kroz taj program, dakle nadogradnja obuhvata, energetsko klimatsko planiranje, energetska obnova zgrada uvođenjem obnovljivih izvora energije kao što rekoh to je nešto što nam je zacrtano u našoj zajedničkoj proširenoj državi EU do 2050.g. i da taj program još povežemo sa programima energetske obnove zgrada zgrada kao obnove zelene infrastrukture, kružnog gospodarenja zgrada, obnove zgrada sa kulturnim, statusom kulturnog dobra onda bi imali interdisciplinarni Koji su primjeri u Europi cjelovitog pristupa revitalizacije prostora i obnove samo ću neke nabrojiti. Beč, obnova gradskog središta mjerama subvencioniranja stanogradnje i obnova starijih zgrada užeg središta Beča, osigurana visoka kvaliteta stanovanja, očuvana vrijedna urbana slika grada, ali i socijalna održivost. Pariz, eksperiment, žarište rekonstrukcije. Berlin, obnova gradske strukture kroz socijalno stanovanje. Barcelona, obnova infrastrukture kroz javne gradske prostore. Roterdam, obnova luke i gradskog središta, socijalno stanovanje. Amsterdam, rezidencije i javni sadržaji. Hamburg, cijela transformacija obalnog prostora. Nešto nama bliže Ljubljana, obnova gradskog središta i javni prostor, mobilnost brownfield. Budimpešta, pazite čak i Mađari obnavljaju zapuštene i degradirane prostore. Madrid, obnova javnog prostora i rezidencijskih četvrti. Graz, obnova cjelovitih gradskih područja. Lisabon, obnova cjelovitih gradskih područja infrastrukture. Znači što ti gradovi rade? Znači kroz urbanu obnovu, a nisu imali potres, zaustavljaju proces urbane degradacije u svrhu ponovnog oblikovanja gradskih središta, obnove zapuštenih područja i poboljšanja uvjeta postojećeg stanovanja, znači da stanovanje bude ljudima preduvjet za dostojanstvo i dostojansveni život. Hvala. Hvala. Imate nekoliko replika, prvi na redu je uvaženi zastupnik Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovana gđo. potpredsjednice. Kolega, 2020.g., točno se sjećam kada smo u rujnu imali raspravu o prijedlogu Zakona o obnovi, kada je prvi put došao u HS, vi ste ovo pitanje upravo energetske obnove postavili Plenkoviću i tada se odmahnulo rukom. Odgovor koji ste dobili je bio da za to postoje drugi programi, ali upravo to pitanje energetske obnove je onaj dio problema revitalizacije o kojem govorimo jer nema potrebe da se vraćamo na staro, pa da onda ljudi nakon toga moraju ići u druge programe da bi išli…/Govornik se ne razumije/…, što će cijeli život provesti gradeći i obnavljajući svoje? Ovo je bila prilika, vi ste tada govorili za Zagreb, ali isto je i za Baniju da se ove dvije stvari koje su bitne naprave istovremeno.

ovaj potres iskoristili recimo za, da kao priliku, ali za recimo pokretanje možebit nekakve industrije koja se bavi izolacijskim materijalima. Vi ste bez problema mogli, kao što je projekt Apollo u Americi skupit, naravno uz određen klaster skupit privatne poduzetnike i reć ajmo vidjeti da li možemo kao država gradit izolacijske materijale tipa od konoplje uz taj, uz taj dio dakle riješiti energetsku i toplinsku obnovu, a ovako bez interdisciplinarnog pristupa vi sad nešto rješavate i vraćate na stanje koje je bilo prije 20.g., tu pomaka nema,

Poštovani kolega, vi ste se više bavili samom revitalizacijom i sad ste to potencirali, pa u tom smjeru ide i moje pitanje. Okej, svi se nadamo da će se nešto pokrenuti po pitanju obnove, da će ponešto kuća i zgrada biti obnovljeno, ali kad vidimo što nam se dogodilo na zadnjem popisu stanovništva u cijeloj Hrvatskoj nažalost, a da ne spominjemo sve ono što se događalo i prije, a potres je samo dodatno ispotencirao na Banovini, dal uopće više postoji vlak, vagon, lokomotiva koja može okrenuti taj trend bez obzira na obnovu da se išta od tih ljudi koji su otišli poslije potresa vrati i da se cijeli taj prostor vrati u određene gospodarske aktivnosti koje je imao nekada, pogotovo

(Socijaldemokrati)** Poštovan kolega. Dobro ste vi primijetili da u cijeloj ovoj priči obnove puno nedostaje urbanizma, da puno nedostaje toga slušanja struke, da u gradu Zagrebu nisu iskorištene mogućnosti onih unutarnjih dvorišta koja se mogla oplemenit koja su mogla dat novu dušu gradu itd., da je zapravo još uvijek centar Ali postavlja se pitanje kuda je iseljen taj centar, postavlja se pitanje gdje su završili ljudi oni u kontejnerima? Zar nije bila ovo prilika da se u prstenu Grada Zagreba, bilo u Zagrebačkoj županiji, bilo Krapinsko-zagorskoj koje su jednako tako stradale i Karlovačkoj stradale u potresu možda stvori neki novi satelitski grad, neki novi Zaprešić za 20, 30 godina po najvišim standardima, po najvišim tehnologijama jedan novi pametni grad koji će privuć mlade ljude, koji će privuć novu industriju koji će dati priliku za nova radna mjesta koji će osigurati pa i tu dnevnu migraciju ako je potrebno ili ćemo i dalje plaćati skupe cestarine? **Glasovac, Sabina (SDP)** Odgovor na repliku. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Da, primijetili ste dobro naravno da je to bila prilika kao što je nekad prije 30, 40 godina zapravo bilo i pametnih stvari, iako to netko želi stavit pod tepih, a to je bilo zapravo oko Zagreba … tzv. satelitskih gradova dakle ne samo Samobora. Znači tu vam je svi ovi rubni gradovi koji ono tangiraju prema Zagrebu su zapravo imali koristi od zajedničkog dijeljenja određenih aktivnosti sa gradom Zagrebom. I naravno ako vi želite imati državu u kojoj nije sve centralizirano, a sad ne govorim ja o vladinim institucijama, to je apsolutno bezveze to je nebitno, nego su centralizirani životni tokovi, a to se centralizira oko jednog velikog subregionalnog središta, a to je Zagreb. Vi dobivate što? stvarima, gužve u prometu tj. gužve u saobraćaju, prevelika koncentracija ljudi, premalo javnog sadržaja, premalo komunalija koje to mogu podnijeti. Umjesto da ste kao što ste i rekli koristili mogućnost da iz ovog zla zapravo napravite neku priliku.

bivše monarhije radili u gradu Zagrebu i grad Zagreb je doživio veliku transformaciju iz jednog onako malog mjestašca na rubu monarhije u Zagreb kakav poznamo dana. Dakle, ovaj potres koji je zadesio grad Zagreb koji je bio pred tri godine je bio nova prilika za transformaciju i razvoj grada Zagreba. Ali ništa nije novo, sve je već prepoznato. U bivšem dakle u prošlom stoljeću 9. semestar Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu je tema gdje svako bira rad. Moja najbolja prijateljica je izabrala rad koji se zvao transformacija Donjogradskog bloka i to je bio blok 19 o kojem se toliko priča, dobila je peticu jel je bila odlično jel je to gledala po nekim drugim stvarima i sa idejama i svega. Dakle, sad je ponovo pokazan …/Upadica Glasovac: Hvala./… blok 19, ali ja taj iskorak u transformaciji grada …/Upadica Glasovac: Hvala./… Zagreba ni želju za iskorakom ne vidim. Dončić, Siniša (SDP)** Znanje postoji, postoji ono što se zove neka institucionalno kognitivna baština, dakle postoje hrvatski stručnjaci eksperti u područjima samo na žalost to se ne koristi, ide se na neka lagana paušalna politička rješenja i to nastoji svi sva tragedija ovog društva, Sada će repliku dati uvažena zastupnica Ahmetović. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega. Ja moram najprije izreći jednu kritiku na vaš nastup, vi govorite o revitalizaciji koju bi trebala provesti Vlada RH na čelu sa Andrejom Plenkovićem na tom području na kojem postoji veliki dio ljudi koji nemaju osnovne egzistencijalne uvjete života, primjerice električnu energiju, a mi pričamo o robo taksijima i revitalizaciji tog područja, velikim projektima, energetskim zajednicama. Od 1453 zahtjeva za izgradnju zamjenske kuće samo šest ih je izgrađeno, 86 ih je u tijeku, dakle 6% ako uzmemo u obzir i ove koje su u tijeku izgradnje je izgrađeno u tri godine. Od 7228 zahtjeva za organiziranu konstrukcijsku obnovu dvije su izvršene, a mi o revitalizaciji područja koje nema električnu energiju. Mene je sram to izgovorit, ljudi nemaju električnu energiju, a onaj ko …/Upadica Glasovac: Hvala./… bi ih trebao zastupati između ostalih …/Upadica

Hrvatska demokratska zajednica po ovoj interpelaciji koja je pred nama i pažljivo sam slušao sve uvodne i uvodno iznošenje i naknade govore predlagatelja, ali sam dobro i detaljno slušao i predstavnika Vlade koji je dao očitovanje na predmetni prijedlog interpelacije, a pročitao sam i ono što je već ranije i kazala Vlada u obraćanju na izvornu interpelaciju. Naravno, protekom vremena mijenjaju se stvari, međutim htio bi započeti ovu stajalište iznošenjem baš točnih financijskih podataka i iznosa koje su do sada utrošena u obnovi i revitalizaciji svih potresnih područja. Već je više puta kazano radi se o području Sisačko-moslavačke županije, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Zagrebačke županije, u periodu do 13.1.2023. godine zahvaljujući aktivnosti Vlade iz raznih izvora uloženo je oko 603,5 miliona eura u ta područja. Od toga na petrinjskom području u širem području 265,5 milijardi eura, a na zagrebačkom 338 miliona eura. Stoga mislim da same ove brojke koje su impresivne jasno ukazuju da Vlada se zna boriti protiv i ovog problema i ovih strahota koje su se dogodile, stoga mislim da svi ovi zahtjevi koji odnosno i replike i prigovori koji idu u smjeru relativiziranja tih napora i aktivnosti koje su odrađene dosada su u najmanju ruku neprimjerene. Posebno kada se ovdje spominje spominje potpredsjednik Vlade koji je u datom trenutku, a reći ću i ime Tomo Medved, jasno izašao, preuzeo odgovornost, oformio stožer. se trebalo raskrčiti, dovesti uopće to područje na cijeli rad odnosno na normalno funkcioniranje. Tako da mislim da je napravio veliki posao. I dan danas čuli smo se dijele topli obroci, bila je empatija cijelog stanovništva, naravno to s vremenom prođe i sad je ostala ona država o kojoj sada olako karakteriziramo da ništa nije napravila i da ne vodi brigu o tom dijelu. Isto tako će napraviti i novo imenovani Bačić koji je jasno predočio cijeli plan i onoga jasnoga što će se napraviti u narednom periodu kako bi se obnova ubrzala i kako bi se ljudi vratili, a i revitalizirala cijela Banovina, a to ću malo kasnije moći reći. Mogu iznijeti i …/Govornik se ne razumije./… jer dio objeda ide i na u pogledu potresan i radova koji se dešavaju u Gradu Zagrebu. Isto se može zaključiti da se ništa nije dogodilo kao da se ništa nije desilo. Tada je postojalo Ministarstvo državno imovine koje je preuzelo i zbrinulo sve koji su me trebalo iz Grada Zagreba, osobno sam bio i na Markuševcu i u Čučerju i u Novom Brestju kod Sesveta koji su najviše stradali u datom trenutku. Tako da i pronašli su se modeli brojni, financijski sredstvi od financiranja manjih popravaka, od znači bila je zima, dimnjaka, zabatnih zidova, smještaja za sve one koji nisu imali gdje, bilo je djece sa četiri, četvoro djece, iznajmili su se stanovi i dan danas se podmiruju ti troškovi. Tako da mislim da je u Gradu Zagrebu napravljen isto odlučan posao. Nažalost nakon toga je uslijedilo ovo što se dogodilo u Petrinji što je dodatno zakompliciralo cijelu, cilju situaciju i tadašnjim vremenima je zahtijevalo odlučne aktivnosti, a najbrži i najbolji model je bio priključiti i to područje već postojećem zakonodavnom okviru. Naravno, sada se olako može i govoriti bila su i druga vremena, činjenica, vraćam se na Grad Zagreb. Tadašnja gradska vlast je bila puno angažiranija u tom dijelu. Desilo se što se desilo, došli su izbori, situacija se izmijenila, a kako se u pravu postoji uvijek ono da se promijene i okolnosti s vremenom mogu izmijeniti ako se promijene okolnosti pristupilo se i tome. Ima tu puno, puno problema. Od legalizacije, od zemljišnih knjiga, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koje se misli da će se sve sada riješiti. I dosada sam slušao isto pažljivo ovu tematiku uvaženog kolega Hajdaš Dončića Urban regeneration, programa Europske bane za razvoj koja ga jako gura na svim dijelovima. To je lijepo. Evo, a porijeklom sam također iz, porijeklom moja familija vuče djelomično i sa Banovine iz Donjih Kukuruzara, tako da vjerujete nije neskromno reći, prošao sam cijelu Banovinu rijetko tko od vas je prošao. Od Petrinje, Gline, Majskih Poljana pa preko Maljevca dole na Dvor na Uni, pa kroz Divušu, Selišta, Kuljane, Zrin, sve svašta nešta tamo, Svačić bi možda mogao znati o tim područjima iz '90.-ih. Lijep kraj, ali se zaboravlja jedna vrlo bitna stvar, bio je rat. Bio je devastiran tada, među prvima ne želim umanjivati ničiju žrtvu, bilo je puno žrtava, puno ljudi je otišlo. Tako da bi se sad malo bacio revitalizaciju. Činjenica je da je bila, program radilo se 5-6 sastanaka međuresorna, organ je radio i donijelo se nekakva rješenja. Bio sam i sam osobno prisutan NSK-e bile su i predstavnici oporbe. Svi su ga jednoglasno prihvatili, nitko nije imao primjedbe na prezentirani program. Tako da sada govoriti o tome što bi trebalo napraviti, a već imamo program koji zahtjeva. Tu se spominje i 3D. Ja vam jako dobro znam da interneta nema. Mogu posvjedočiti. Ne zato, a a sada se uvelo činjenica ako sam dobro to vidio kroz papire 6 novih GP-e stanica, sada više nije problem, ne prebacuje na BH mobitel mrežu kada dođete blizu Une. To su dosezi. O struji, cestama, mostovima, izgradnji ovog što se dešava sa autoputom prema Sisku, pa to će biti revolucija. Da ne duljim previše za kraj, volio sam reći, a rekao sam jednom kad sam bio tamo, žilava je Banovina, bila je žilava '95. i nakon ovih razornih potresnih događanja će se obnoviti i vrati. A znate kako se zvala postrojbe iz Hrvatske Kostajnice? Ghostbusters. Prema tome, moći će se obnoviti i bit će tu samo trebamo dati dodatno pojačanje sinergija i zajedničkim djelovanjem ćemo i to obnoviti i bit će to sve opet dobro. Za kraj. Naravno da Hrvatska demokratska zajednica kao klub ne može podržati predmetnu interpelaciju. Hvala vam lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sada će uvažena zastupnica Ružica Vukovac uzeti riječ u ime Kluba zastupnika za pravednu Hrvatsku. Izvolite kolegice. Poštovani kako sam uvodno i bila napomenula da bismo uopće uspjeli shvatiti količinu tragedije koju proživljavaju ljudi na području Banovine bitno je kratko se vratiti u vrijeme poslije ratne obnove obiteljskih kuća. Nitko 20 godina nije niti pomislio da će elementarna nepogoda, potres razotkriti krađu desetljeća koja nije nikada niti u jednoj demokratskoj zemlji zabilježena. Zarađivati novac na ljudskim sudbinama nakon rata na način da se krade čelik, cement, armatura, građevinski materijal ravno je ne samo krađi nego i veleizdaji. Mislili su da nitko neće razotkriti tu strašnu pljačku koja ide do vrha tadašnje političke vlasti i Vlade. U tom vremenu partitokratska vlast je pljačkom stvorila plutokraciju. Ta tada stvorena plutokracija i danas je na vlasti u Hrvatskoj. Još je bilo bolnije javno slušati primjerice dotičnog župana i izjave u kojima tvrdi da su kuće odradile svoje. Postavite si pitanje kako i na koji način kuće mogu odraditi svoje. Potres je odradio svoje. Pokazao je svu bijedu politike koja desetljećima manipulira i iživljava se na obespravljenim građanima. Mnogi od nas osobno su svjedočili u temeljima obnovljenih kuća kokoši su iskljuvale rupe u kojima su nosile jaja. Pijesak ugrađen u temelje bez ikakvog građevnog veziva, cementa, jer cement je skup na ljudski dodir osipao se i urušavao umjesto da temelji čvrsto drže zidove kuća, zidove bez potpornja, bez serklaža, bez ikakve protupotresne sigurnosne komponente a tamošnji župan nije se libio javno iskazivati koliko je ponosan na svoju ulogu u obnovi kuća. Ma dajte! Pitanje je li se i DORH bavio kaznenim djelima krađe građevinskog materijala potrebnog za obnavljanje tih kuća porušenih u ratu i ako nije zašto nije. I tako prolaze godine, a ni u Zagrebu, glavnom gradu nisu sanirane posljedice potresa. Potres na Banovini ovim tempom država neće sanirati puno desetljeća. Postavite si pitanje zašto u našoj državi sve ide naopako? Jedini odgovor je da su političke vlasti od oslobođenja do danas zavele jedan dio stanovnika ove zemlje pa i dio branitelja različitim privilegijama i time zapravo zarobile društvo i državu. Uspostavljena je kako sam već rekla partitokracija sa plutokracijom. Ta zarobljena Hrvatska posve je eutanazirana i na njezinim ostacima humanost i emotivnost pokazuju samo oni građani koji su posve izdvojeni od plutokracije i političke vladajuće elite. Predsjednik Vlade generalno ne razumije dubinu socijalne drame kroz koju ljudi u Hrvatskoj prolaze. Nedavno se potpuno odvojen od stvarnosti pohvalio da zahvaljujući mjerama njegove Vlade većina naših građana nije ni svjesna krize u kojoj živi. Čini se da on sam nije svjestan krize u kojoj mu narod živi. Svaki četvrti Hrvat dobio je ovog Božića sasvim korektan dar iz ruku brižnog nam premijera. Oko milijun ljudi primilo je ili će primiti pomoć države potpuno nenajavljeno premijer je uoči blagdana predstavio novi više od 700 milijuna kuna težak paket pomoći najpotrebnijim skupinama umirovljenicima, primateljima socijalne pomoći, dječjeg doplatka, a po 2000 kuna po prvi put ide i onima koji od potresa u Zagrebu i na Banovini žive po kontejnerima, kuća i dalje nema. Obnova je neshvatljivo spora pa i među socijalno osjećajne vlasti premijer pokušava pokrpati financijskim darovima. Izjave da nije zadovoljan brzinom obnove koju već neko vrijeme ponavlja više nisu dovoljne, zapravo više djeluju iritantno jer nije posao premijera da javno plaće, da priča o nezadovoljstvu a ništa ne poduzima. U njegovim su rukama sudbine ljudi na Banovini. Banovina i obnova je njegova odgovornost. Da ima barem mrvicu empatije premijer bi okrenuo nebo i zemlju da tisuće ljudi već treću zimu ne moraju provesti u ledenim kontejnerima. Da ima mrvicu odgovornosti prema vlastitoj funkciji ne bi se mirio sa kriminalnim nemarom svoje ekipe, ne bi pristajao na to da sam funkcionira na način da uporno ponavlja uvijek iste fraze o nestvarno sporoj obnovi. Ne bi dopustio da se u dvije godine na Banovini podigne samo šest zamjenskih kuća. Ne bi se valjda složio da se manjak u obnovi pokušava kompenzirati medijskom kampanjom. Umjesto da provodi obnovu kuća naša vlast proizvodi filmove o obnovi. Broj iz državne blagajne financiranih video uradaka o navodno fantastičnim postignućima u obnovi Banovine već je mnogostruko veći od broja obnovljenih kuća. Broj ministara smijenjenih u ovoj Vladi čak i onih koji su nakon smjene završili u Remetincu daleko je veći od broja obnovljenih kuća. I mogli bi tako uspoređivati u nedogled. Da je premijer zaista posvećen brizi za ljude koji su u potresu sve izgubili, onda svojim šefovima za obnovu prvenstveno bivšem ministru Paladini i bivšem državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu nikako ne bi dopuštao da svojim ispadima iritiraju i vrijeđaju stradalnike. Ne bi ministar koji ne uspijeva ubrzati obnovu šetao po nogometnim stadionima u Kataru. Ne bi se ovaj drugi besskrupulozno vozikao u dilerski bijesnom audiu, a sva novinarska propitivanja o raspolaganju državnim autom proglašavajući nedopustivim narušavanjem njegova mira. Ne bi obojica vrijeme provodila na šminkerski zagrebačkoj špici već među onima kojima su dužni pomoći jer za to su bili i plaćeni. I ne bi premijer rukom odmahivao na sva upozorenja od strane oporbe prilikom donošenja Zakona o obnovi, ali i prilikom imenovanja bivšeg ministra Paladina. Ali što očekivati od države u kojoj se kuće, stanove i zgrade javne namjene nije gradilo prema svim građevinskim propisima, uključujući i adekvatnu zaštitu od potresa koja je obavezna i zakonom propisana, od države u kojoj su potpuno zakazala nadzorna tijela koja su bila zadužena za nadgledanje procesa obnove dopuštajući bezbrojne propuste u postupku obnove i to to države u kojoj je neprihvatljivo niskom razinom kvalitete obnavljano objekte na, ali i izvan područja stradalog potresom stvarajući pri tom rizike za sigurnost života imovine i ljudi na područjima obuhvaćenim poslijeratnom obnovom? Kako sam na Banovini nakon potresa provela dosta vremena, nekoliko uzastopnih mjeseci svaki dan dijeleći tugu i jad s ljudima koji zasigurno ničim nisu zaslužili svu onu bol koju i dan danas trpe ne samo zbog potrese nego i zbog velikog broja nepravdi koje su im nanesene od ratnih stradanja do izbivanja iz vlastitih domova pa sve do manipulacija njihovim sredinama kroz obnovu njihovih domova na brutalan i kriminalan način mogu se samo nadati da će netko, daj bože da to bude i ministar Bačić, ispraviti nepošten dugogodišnji odnos naše države prema njima. Zahvaljujem. Hvala vama kolegice. Sljedeći klub zastupnika je onaj zeleno-lijevog bloka u ime tog kluba govorit će uvažena zastupnica Sandra Benčić. Izvolite.

koja provodi tzv. nestvarno sporu obnovu, a on je rekao Banija je žilava, Banija je žilava pa onda može pričekati još par desetljeća da se dogodi obnova. Banija je žilava pa valjda može izdržati još par desetljeća vladavine HDZ-a. Tako nam je i Slavonija bila žilava pa je dugo izdržala naravno u mnogim županijama vlast HDZ-a, pa evo rezultat toga je da je većina stanovništva mladog odselila, rezultat toga je da su sve županijske županije po svim indikatorima razvijenosti najniže u Hrvatskoj. Da, istina je, svi mi skupa u ovoj zemlji moramo bit vrlo žilavi da bi ovo izdržali što se radi već 30 godina, to je činjenica. Moramo biti žilavi da bi progutali to da nakon dvije godine, točno dvije godine od potresa na Baniji i gotovo tri godine od potresa u Zagrebu premijer nakon što je odradio svoje vanjskopolitičke prioritete se probudi jedan dan i kaže, ups obnova je nestvarno spora ono kao znate kak se to kaže u filmovima, ono rili scherlok ne, shvatio si sad danas. Činjenica je da obnova Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Banije se nije događala odnosno da je nestvarno spora, štogod danas ovdje govorili, mada sam čuli da vi argumentirate da nije što me čudi jer to je prvi puta da vas čujem da kontra argumentirate svom premijeru, inače kako on kaže tako je on je rekao obnova je nestvarno spora, vi danas svi govorite pa nije ipak ide to. Ne znam kakve će vam bit reakcije iz vrha stranke. Međutim, činjenica da ona je nestvarno spora isključivo i samo iz razloga što naš premijer koji nema ministre nego zapravo ima državne tajnike, dakle ovi ljudi koji tu dođu kao ministri oni su zapravo državni tajnici, ne donose oni nikakve politike provode ono što im se kaže, a premijer nije premijer nego je ministar vanjskih poslova i takve prioritete ima, tako radi, tako djeluje i tak je njemu naravno prioritet bio euro, Schengen, završetak euro integracije sve bitne stvari, nikad ne kažem nismo rekli da nisu bitne, bitne su, ali mu obnova nije bila prioritet. I govorili smo mu ovdje s ove govornice da će obnova i Zagreba i Banije bit njego politički legas i njegovo političko nasljeđe i sada nakon tri odnosno dvije godine vidimo o kakvom se nasljeđu radi. I sada kad je završio svoju vanjskopolitičku agendu sjetio se da sljedeće godine ima super izbornu godinu i da ipak se nekog vraga bi trebalo napraviti i tu dobivamo novog ministra, trećeg po redu za obnovu. Neću ulaziti u sve ono što je bilo pogrešno cijelo ovo vrijeme jer smo o tome mnogo puta govorili. Ja ću sada samo sažeti ono što smatramo da treba napraviti i što govorimo već dvije godine da treba napraviti i neke od tih stvari nadam se da će sada napokon biti usvojene i kroz izmjene zakona, ali ne samo kroz izmjene zakona nego kroz izmjenu načina na koji se vodi politika obnove Zagreba i Banovine. Znači od početka tražimo da se obnova centralizira u jednu instituciju, sada je to navodno se ide raditi, ali će se centralizirati u ministarstvu. Mi jesmo tražili da je to zavod po uzoru na Dubrovnik, ali ne samo zbog toga jer je Dubrovnik to tako imao nego zato što smo smatrali da nije dobro da je u sklopu ministarstva odnosno direktno dakle državne uprave. A zašto? Zato što ćete se kolega Bačiću susresti sa problemom kojeg je ministarstvo imalo cijelo ovo vrijeme i sa problemom koji je čak i fond imao, a koji može imati nešto veće plaće od ministarstva, a to vam je da nećete moći dobiti po plaćama i koeficijentima koje imate inženjere koje trebate i koje je i fond trebao i nije mogao popuniti ta radna mjesta, a koja trebate da bi mogli raditi efikasnije za obnovi za te plaće te ljude nećete dobiti. Znači morat ćete ići na neki drugi model da ih dobijete. Mislim da ste toga i svjesni. Osim centralizacije obnove u jednu instituciju tražili smo diverzifikaciju modela obnove s naglasnom na jačanje samoobnove. Dakle, fokus je bio na organiziranoj obnovi, a zapravo najveći broj zahtjeva je dolazio za samoobnovu. Međutim, mi za samoobnovu kao država odnosno vi kao Vlada niste osigurali efikasne mehanizme. Dakle, prvo tražili smo i prije, tražimo i sad da za samoobnovu ne trebaju rješenja, ne treba odluka, ne treba ništa, dakle ideš u samoobnovu ideš, radiš samoobnovu i onda se sredstva refundiraju po tome kako podnosiš račune o, za prihvatljive troškove za obnovu. Predlagali smo i to da bi samoobnova dobila veći zamah znajući da je problem mnogima dobiti kredite u poslovnim bankama za obnovu zato što su uvjeti, ulazni uvjeti su visoki, predlagali smo da HBOR ima kreditnu liniju za obnovu zgrada oštećenih potresom, da ima niske uvjete, niske kamatne stope, da su to krediti sa počekom i da ih onda zatvara država u cijelom onom dijelu u kojem će netko imati, dakle dat račune za prihvatljive troškove i bok i riješeno, ne. Ali zašto je to još dobro rješenje, ne samo zbog građana nego i zbog države? Zato što na taj način vam neće svi troškovi doći na naplatu odjednom nego ćete ih raspodijeliti u neki broj godina jer eto mi se još uvijek nadamo da će obnova krenuti pa da nećemo imati viškove u proračunu na kraju godine od onih novaca koje smo rezervirali u obnovu nego daj Bože manjka jel. I zato mislimo da je dobro to raspodijeliti. Što se tiče obiteljskih kuća, dakle ne zgrada, nego obiteljskih kuća, mi smo vidjeli u ove 2 ili 3 godine da je jedan od veliki problem s kojima se susrećemo jest nedovoljan kapacitet građevinskog sektora i mislim to je još uvijek tako i bit će tako, će još gore. A zašto će biti još gore? Zato što paraleli imamo NPO, imamo Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji će dodatno uzeti kapacitete građevinskog sektora, ali nemamo samo mi NPO ljudi, imaju ga i druge države EU. Tako da će Tako da će generalno građevinski sektor cijele EU kad ćemo gledati okruženje biti prenapregnut, neće biti dovoljno kapaciteta. I zato smo rekli da stimuliramo građane da uzimaju ne privremene kuće nego trajne kuće na koju imaš garanciju 100 godina jel, ali koje su prefabricirane, znači koje se ne zidaju, koje se rad, prefabricirane, dođeš, gotove su za 3 mjeseca i riješili smo problem. Mogu biti po modelu ključ u ruke, mogu biti po roh bau modelu, kako kome odgovara. Dapače te kuće imaju daleko veću energetsku učinkovitost i daleko veću postpotresnu ovu potresnu Ne znam zašto ne idemo na taj model. Čuli smo danas argument, ljudi su navikli bit u zidanim kućama, ok, ali ne možemo baš sve niti tak raditi, nemremo sad baš svakog pitat jel s ciglom ili s betonskim blokovima jel s ovim ili s onim osim ako je samoobnova, ako je samoobnova onda u redu, ako je organizirana obnova i ako država radi onda moramo isto postaviti ono neke standarde i neke uzuse kak se to radi da bi to ubrzali. Nadalje, obnova stambenih zgrada i zahtjevi za obnovu kao i sva druga dokumentacija ne smije se tražiti 51% pristanka stanara. Zašto ne? Zato što konstrukcijska obnova nije pitanje povećanja vrijednosti te zgrade, nije niti pitanje stanova koji su unutra, to je pitanje javne sigurnosti pa zato se na kraju krajeva i financira. Evo vi smatrate da to nije pitanje javne sigurnosti. Ako konstrukcija obnova zgrada nije pitanje javne sigurnosti onda ja ne znam koja je vaša argumentacija da ju financiramo, a mi smo i tražili da se baš zbog toga financira iz javnog proračuna zato jer ne želimo da kod slijedećeg potresa se sruši na cestu i ubije nekog jel tak ili da ubije ljude koji su unutra. Dakle, dodatno smo još imali određene zahtjeve …/Upadica: Vrijeme./… oko načina formiranja tržišta koje ćemo iznijeti u nastavku rasprave. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnik Željko Sačić. Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege, hrvatska javnosti, doista ovo je, vi osjećate isto koliko je ovo mučno raspravljanje. Mi 3-4 put sad raspravljamo o postpotresnoj obnovi. Raspravili smo prvo pa nije prošlo mjesec-dva od kad smo se sastali o prvom zakonu o postpotresnoj obnovi ovdje. I to je bilo ajde optimistično, državna tijela su, Vlada je predložila, ako želimo brzu obnovu u Zagrebu u Sisku i svugdje u ostalim županijama trebamo hitno promijeniti zakonodavnu legislativu i te podloge i mi smo, čast iznimkama ovaj uglavnom smo svi iz solidarnosti u jednoj vjeri digli ruke za HDZ-ovu vladajuću tada većinsku platformu obnove smatrajući ono to je to, to je suština priče koja omogućava rušenje svih pravnih prepreka i efektivno, učinkovito ulaženje građevinske operative. Bogu hvala ovdje je bilo nekoliko oporbenih prijedloga tada, ja sam osobno malo to gledao širom otvorenih očiju nisam u toj struci, ali moram reći gospođa Anka Mrak Taritaš i kolegice njene i iz SDP-a također koji su rekli ne ljudi treba to još dodatno doradit, tu smo imali na stolu i ovaj prijedlog i mišljenje naših arhitekata, zajednica arhitekata je to elaborirala na nekoliko stranica i to za laike sasvim razumljivo, čitko, što treba još Vlada napraviti na taj zakonski prijedlog koliko se sjećam, nešto je Vlada i obećala, neki taj ministar koji je to tad branio, da hoće, da će on to napraviti i krenuli s povjerenjem, okej, to je to, idemo ovaj, gledati kako se na Banovini to radi, tad su trajale još te dragovoljne akcije, volonteri su mnogi, mnogi dobrotvori na svoju ruku obnavljali baš pojedinačno najtežim slučajevima kuće, obitelji, stradanja, itd. i o tome se danas manje govori, tada kad su ljudi krenuli u samoobnovu, najviše teret toga su podnijeli naši volonteri, naši, nemojmo zaboraviti, naši predstavnici navijačkih skupina, BBB-a, Torcide, .../Govornik se ne iz Slavonije, svi su išli dolje u početku je to bio kaos, prvih 6, 7 dana, ali kasnije se ipak nekako to složilo i tu su ljudi, branitelji hrvatski, dragovoljci uz onaj manji dio, vojska koliko je mogla jer njih nije bilo puno, vatrogasci, da ne govorimo, ovaj, Crveni križ i to, i krenuli su u to i najveći dio koji se mogao osposobiti, a to je praktično taj ovaj, zahvat oko, oko, manje-više otklanjanja tih dimnjaka, šta ja znam, što ne ulazi u konstrukcijske. Međutim, država je i dalje spavala. Država, mi vidimo i dalje, spavala, dapače, nisu htjeli, tada, trebali smo velike borbe imati, sadašnji župan je čak javno, HDZ-ov župan ovaj, sin branitelja e tako je, on je javno rekao, pa dajte ljudi, pa 100% obnovu da imamo besplatno svi koji su tamo u prilici, kojima je srušeno pa smo i to prihvatili. Ali onda je došao drugi prijedlog zakona ovaj, sa dopunom ovog prethodnog gdje se već vidjelo da nešto ne funkcionira, da se normativno nešto gubi i sad da ja skratim priču, evo sad imamo opet ovaj prijedlog 17. veljača, kaže ministar Bačić da ćemo na stol dobit, ne znam, treći po redu, koji će sad sve riješiti. Pa daj Bože da konačno riješimo, ali operativno stvar je u tome, politički možemo reći, da oni koji su uzeli teret obnove, a to je Vlada republike, bez obzira na koronu, bez obzira na sve probleme, da je prethodno, da su tu dva potresa zapravo zatresla Hrvatsku i Zagreb i Baniju, zapravo ipak Vlada temeljno i Stožer koji je formirala i ministri nisu odradili svoj posao bez obzira na sve. Pa moglo se bolje. Za vrijeme rata, sjetimo se naših premijera Valentića, pa on je imao 100 briga i još smo imali rat. Ali morao je funkcionirati, i ova Vlada ima 100 briga, ali ima 2 potresa recimo, a zašto? Zato jer je u tadašnje vrijeme politika predsjednika Tuđmana bila u tom sustavu da uključuje ljude koji nisu samo stranački u to, da sluša tu opoziciju tadašnju koju je imao i da ju uključuje i rješenje problema. A vi niste. Vi, Vlada RH niste slušali pametne ljude, niste ih željeli, jednostavno ste isključili misleći valjda da ćete sami riješiti problem. Ali, vidite da se vrti u krug, ja sam imao veliko povjerenje kada je konačno nakon 6, 7 dana predsjednik Vlade imenovao generala Tomu Medveda za koordinatora Stožera. Jako sam kritizirao prvih 6, 7, 8 dana taj kaos i da je zazivao, da je nekog, dajte nekog vojnika, nekog branitelja, stavite na čelo da u tom kaosu napravi reda i onda ste ga imenovali, nakon 8 dana i čovjek je radio što je radio, ali očito on, a vi ste morali znati da ne može, da je on spriječen, vjerojatno i kadrovski i pravno ponajviše, financijski nije, novaca smo imali, novaca imamo doista napretek. Ali, ne znate ga utrošiti. To je definitivno, ljudi moji! I taj novac koji smo mi iz solidarnosti vama dali za te ljude, konkretno, da li okrenuti samoobnova, pokrenut, da li, bilo šta drugo, vi to niste bili u stanju napraviti. Vama je propao, samo zahvaljujući dobrim odnosima premijera Plenkovića i Ursule von der Leyen taj fond je još godinu dana dobio negdje do, do, do svibnja ove godine tu milijardu, ne znam koliko ovaj milijuna eura smo trebali potrošiti, vi ste 5, 10% potrošili, a sad vidim malo više.

I sada se događa stanje da vi jednostavno zbog toga što ste fokusirani sami na sebe, ministra, potpredsjednika Vlade Medveda ste toliko ponizili da ste mu sada, nakon tolikih godina neuspjeha stavili, stavili čovjeka, znači g. Bačića ovdje ga iščupali iz predsjednika, dobrog predsjednika Kluba HDZ-a da on riješi u 3, 4, 5 mjeseci sve što se nije riješilo 3 godine. Pa to je sramotno, nedostojno! Prije svega, ja vjerujem, duboko, daj Bože da to bude istina. Daj Bože, g. Bačiću, da vas zlatnim slovima upišemo da ste spasitelj postpotresne obnove, ali o tome ćemo razgovarati kad do tog dođe vrijeme. Međutim ako ste vi takvi i ako ste bili sa takvim, pa što ste čekali, šta je predsjednik Vlade čekao dosad da ga iščupa? zašto se nesretne sudbine, ljudi umiru, ljudi iseljavaju, ljudi sami sebi obnavljaju kuće i u svojoj muci na različite načine se snalaze, a vi s jedne strane sve to svodite na jednu politiku eto to je stvar HDZ-a i naše Vlade i mi se inatimo i sve je dobro što dolazi odbacit ćemo zato jer mi smatramo da smo svi pametniji, da smo sposobniji od vas, ko pati, građani, ljudi koji su imali pravo na pomoć, znači kojima je čak ta pomoć ne samo zakonski zagarantirana nego smo mi mnogi solidarno dali i to čak niste bili u stanju pravedno pravedno raspodijelit što kaže gđa. Vukovac, ono što smo svi ne znam 40-50 milijuna dali solidarnosti od tih 40-50 milijuna preko Crvenog križa koliko je to građane koštalo. Sve u svemu sramotno, razarajuće i frustrirajuće i daj Bože da uspijete jel ak ne uspijete daj Bože da se više s tim ne bavite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, državna tajnica, kolegice i kolege. Ja sam danas čestitala g. Bačiću na tome što je ministar graditeljstva zato što mislim da je to pristojno i zato što se tako radi u nekakvim normalnim demokracijama i rekla sam poštovani g. Bačiću neće vam bit lako i to mislim, neće biti lako, bit će teško i neće biti jednostavno, ali bez obzira i kad se potres u Gradu Zagrebu desio znala sam da neće biti jednostavno, al mi na kraju pameti nije bilo da ćemo 3.g. od potresa u Gradu Zagrebu ne imati obnovu. Znate postoji onaj jedan film koji se zove „Balkanski špijun“ kad on kaže Danice, Danice jesi ti naivna. E, to ja sebi kažem nekolko puta. Prvo izađe naš premijer van i kaže nakon potresa u Gradu Zagrebu obnova će bit teška, komplicirana i sve zajedno i ja stvarno mislim čovjek malo se, bit će teška, bit će komplicirana, imamo zaštićen objekt, imamo javni objekt, imamo obiteljske kuće, imamo sve, e Danice, Danice jesi ti bila naivna, pa nije se on uopće imao namjeru baviti obnovom i za Grada Zagreba, al desio se petrinjski potres. Sad dođu sredstva od EU vezane uz zgrade javne namjene, krene Danica tj. ja ajde da vidimo kolko je to novaca, kolko treba radnika, kolko treba vrijeme, uzmem podatke iz 2019. jel su oni relevantni, vidim kolko se zgradarstva moglo napraviti u toj godini, vidim da je, recimo godišnje je, govorimo o milijardama kuna jel je to jednostavnije bilo, negdje oko, u zgradarstvu oko 6,2 milijarde kuna, na tome je radilo nekakvih 20-tak tisuća radnika i zaključim, gle 5,1 milijarda kuna tu nam treba negdje oko 11 tisuća radnika, od kud ćemo, kako ćemo jer ja mislim sad će krenut, sad će se radit, otkud ćeš izmislit 11 tisuća, Danice, Danice, al si ti naivna. Ide slijedeći projekt Novi Bauhaus i sad ja s ove govornice, slobodan govor, tamo prozivam i kažem ljudi kreće projekt Zeleni Bauhaus, Ursula von der Leyen govori o tom da ide u transformaciju, ajdemo se mi ko Hrvatska na to prijavit, ajdemo sad prijavit pa područje Banije ako nećeš Grad Zagreb, to si zaboravio i nek se brine, ajdemo prijavit Sisak, Petrinju ili bilo šta, nek to bude pilot projekt, ajdemo to. Ja to govorim i Hrvatska se prijavi i možete pogađati Danica naivna samo tako, mislila bit će Sisak ili Petrinja, ali ništa i ja sad gledam koji će bit grad prijavljen, imamo 4 velika grada, od ta 4 velika grada prijavljen je jedan grad, pogađajte koji, Osijek. Nemam ja ništa protiv da bude Osijek, ja bih voljela i da bude i Osijek i, i ne znam i Vinkovci, bez obzira ko je na čelu tog grada, ali sirota Danica opet naivna. Dakle, danas sam, jučer i danas sam čitala jer je na e-portalu u savjetovanje novi zakon. Ja bih isto ko ministar da dođem i rekla ljudi moji ajdemo raditi novi zakon jer ovo, niko se više u tim zakonima neće snać. Ideja je smanjite proceduru, smanjite sve zajedno. Ministre, vi ste geodetske struke, kolegica koja sjedi uz vas je građevinske struke i dobro zna. Ja nemam ništa protiv pravnika, nek se nijedan pravnik ne uvrijedi ovdje, ali dajte malo vidite neke tehničke elemente, nemojte da se ponovo zahtjevi pretvore u procedure, zahtjevi su vam složeni, brdo procedura, brdo svega. Pogledajte šta vam je onaj nesretni bivši ravnatelj fonda napravio g. Vanđelić, pretvorio je u takve procedure da više ni on nije mogao s tim baratati. Ja sam tu upozoravala i rekla za za najnormalniju nekonstruktivnu obnovu treba vam nekoliko puta i nekoliko ljudi da izađe van. Natječaji, na natječaje neke koji su se raspisivali niko se nije javio ne zato što nema ljudi, ne zato što su nesposobni jer uopće nisu znali kako da se jave na natječaj jer je natječaj bio složen tako da nije bio za javit. Ministra Bačića čeka veliki posao,

arhitektom koji ima svoju građevinsku tvrtku i pitala sam, kažem evo u Saboru interpelacija, loše ide obnova, kako tebi, imaš li ti posla, a on kaže ovako, evo sad ću, zapisala sam pa ću pročitati. Dakle kaže on, obnova se događa, no, ugovaramo cijene 5 do 10 puta veće od realnih tržišnih koje su ionako trenutno ogromne, posla ima za 10 puta više nego što građevinske operative ima trenutno, ja sam raspisao, kaže, natječaj za građevinske radnike neto plaća u 100% prijavu, dakle nema ništa na crno, dakle neto plaća 1500 do 1800 eura, ne može nikoga naći, ne može nikoga naći na oglasu. Dakle on kao inženjer, kaže nikad u životu nisam imao te uvjete kao građevinski radnik. Dakle ono što ste vi rekli 11 tisuća ovo, gdje ćemo te ljude naći, tko raditi tu obnovu, bez obzira na sve ove probleme o zakon? Dakle, znate kako ja to uvijek znam reći? Meni moja mama je uvijek govorila, jesam ti rekla i meni to dandanas ide na živce kad ona meni kaže još uvijek jesam ti rekla, a još više mi ide na živce kad čujem njen riječi da izgovaram ja, jesam ti rekla. Dakle, kad uđeš u takav jedan posao, ti moraš napraviti nekakav plan. G. Bačić je dolje u maloj dvorani rekao nema plana obnove i nema. Dakle onaj nesretni Horvat koji je nesretno i završio, ja sam ga u nekoliko stvari rekla, vi još niste, .../nerazumljivo/... samo bavite papirologijom, vi još do stvarnih problema niste došli. Šta sa zaštićenim kućama? Tko će obnavljati zaštićene kuće? Koliko vam treba radnike i gdje vam je cijena građevinskog materijala? I s tim se susrećemo sad, neće biti radnika. Ne bi voljela da nakon nesretan, nesretniji, najnesretniji bude Branko Bačić jer naprosto neće uspjeti napraviti posao po kojeg je ovdje i došao. A zašto neće? Zato što se krenulo na krivi način. U svom uvodnom izlaganju istaknuli ste da se jedan dio ranijih obnova, pa tako i u Gunji i na drugim poplavljenim područjima obavljao tako da je država dala sredstva građanima da sami obnove svoje kuće jer na kraju krajeva, građani su sami svoje kuće i izradili, tako je trebalo postupiti i sada, a moje pitanje prema vama je zašto država, kad je već tako zakomplicirala za građane procedure, zašto nije znala obnoviti vlastite nekretnine, a ima ih i to previše? Hvala lijepo. Bilo bi dobro da vas sluša tajnik Sabora. Pred godinu dana za Božić bilo je ono šire Predsjedništvo Sabora kad je netko od kolega pitao što sa zgradom Sabora jer se naravno krenulo pričati da se seli, kud se seli, već se znalo gdje će se tko seliti, već je krenula panika kad se selimo i sve zajedno i pitali pitali su mene i ja sam rekla nemojte se bojati, ne selimo se mi nikud jer natječaj je proveden, dobila je tvrtka, cijene, tim cijenama ona ne može raditi, uopće nikad ta tvrtka nije ni radila ovakvu zgradu kakva je Sabor jer je zaštićen i sve ostalo, dakle od selidbe neće biti ništa. Nakon godinu dana je proveden natječaj i .../nerazumljivo/... i izabrana je osoba za projektiranje rekonstrukcije zgrade Sabora. Ja cijenim, a rekao je g. Jandroković da se ja u to ne razumijem, ali ajde da se ne razumijem, ali cijenim, za toj tvrtci sigurno treba jedno godinu dana za projektiranje. .../Upadica: Vrijeme./... Dakle selit će se netko drugi u nekim drugim mandatima. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Taritaš. Ja se ustvari želim vama ispričati na neki način, povreda, odnosno ispravak krivog navoda kako je to nekad bilo, je jer sam u prethodnoj svojoj diskusiji rekao da je obnova odnosno izgradnja septičkih jama u Gunji koštala 60 tisuća kuna. To zapravo nije točno, to nije bilo u Gunji, to je bilo u Račinovcima i nije koštala 60 nego 64 500 kuna, ali sve su te septičke jame bile tipske, nije bilo različitih modela, sve su bile jednobrazne i svi su bili zadovoljni s njima i ovima kojima se obnavljalo i izvođači. Izvođača, njih 21, 430 milijuna kuna, oni kojima se obnavljalo, oni nisu ni znali koliko košta obnova njihovih objekata i taj model je funkcionirao super. Vjerojatno biste vi to primijenili i sada u Banovini, možda, je li? Ali evo, mi ovaj put nećemo tako. Hvala. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolega Šašlin. Odlično da ste to pitali i odlično da ste to rekli i odlično da nećete graditi septičke jame jer vi ste napravili kuće na koje niste imali na što spojiti pa 6 kuća kad je napravljeno, niste imali na 6 spojit, ali, možda se možete i informirati i možda možete u Agenciji za promet nekretnina koja je sad uključena u to se informirati da nakon prve informacije da je netko želio tako naplatiti septičku jamu, da su sve isplate obustavljene, da je van išla revizija svega i da se u reviziji ustanovilo u kakvom je stanju i obustavljene su isplate time koji su htjeli na poplavi i na svemu i na tome nešto ovaj, ušićariti, pa onda se možete informirati, možete dobiti podatak, možete sve zajedno, nikom nije to plaćeno.

i na vlasti, u oporbi još i bolje i ja to prihvaćam, jednostavno, takav je vaš izričaj i sad baš čitam jedan zaključak Vlade 1.8.2014., imali smo poplavu, itd., i obraćate se Fondu solidarnosti EU da nam pomogne sad, vi raspravljate o fondu ovom koji je pomogao RH sa dosta velikim sredstvima, govorimo gotovo o milijardu eura za Banovinu, za Zagreb i sad ja vas pitam, koliko ste novaca dobili iz tog fonda, s obzirom na taj zaključak koji očito nikad nije ni poslan. Nije ni poslan, .../Govornik se ne razumije./... javnu infrastrukturu koja je procijenjena na gotovo na 300 milijuna eura neke štete od kojih bi mi dobili 110, ne? Međutim, ništa. Je li vam smetalo to da dobijete pa da nešto morate raditi kako treba ili vam je bilo lakše, ajmo na nacionalna sredstva, halo, .../Govornik pa nema veze koliko košta. Evo, jasno pitanje. Recite mi, jeste glasali za taj zaključak i što ste napravili s tim kad već znamo sve o ovim sredstvima koja su dobivena. užasno žao što nije bila, nije bio opoziv ministra Horvata jer bi se sigurno svi dobro pripremili s takvim pitanjima. Dakle sredstva EU se mogu koristiti za obnovu zgrada javne namjene i javne infrastrukture, što vi jako dobro znate i sredstva EU, tad je bio ona veliki mraz na području Gorskog kotara i onda su se zajedno tražili sredstva vezano uz to i sredstva vezano za infrastrukturu i sredstva su dobili, dio se je iskoristio, a ništa se nije moglo iskoristiti za zgrade obiteljskih kuća, kao što i vi ne možete iskoristiti za zgade obiteljskih kuća. Dakle ovaj trenutak podatak nemam, ali nije nekakav jer nemam tu sve podatke, računala sam s nekim drugim, ali nije problem i tog podatka i nije problem da to i vidite u ministarstvu ili u primopredaji ministarstva kad se ministarstvo predavalo ministru, tadašnjem, Kuščeviću, vašem ministru, .../Upadica: Vrijeme./... točno se vidi koliko je dobiveno. E pa baš i nije tako. Zahvaljujem se. Mislila sam vas nešto drugo pitati, ali zapravo ova izjava kolege Borića ukazuje u kom grmu leži zec. Prvo, molit ću vas da vi ponovite koliko ste vi kao ministrica u 15 mjeseci napravili novih kuća i koliko je bilo popravljeno, samo da se to još jednom ovdje čuje i usporedi sa rezultatima ove Vlade. A druga stvar, ono što je g. Borić zapravo rekao je sljedeće, HDZ kad radi obnovu da ne bi korumpirao, da ne bi krao lovu, da bi to sve skupa osigurao, mora napraviti takve zakonske procedure da se ništa ne radi jer ak se radi, rezultat znamo. To je ono što je Borić rekao. Povreda Poslovnika, poštovani Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238, gđa. Benčić je povrijedila Poslovnik i mene, ha vjerojatno i jedan veliki dio hrvatske javnosti jer je sad utvrdila da bi oni kad bi mogli, radili sve bez ikakvih pravila jer bi onda sve bilo brzo gotovo. To se radilo u Gunji, tako mi je ispalo, gospodo Benčić, možete mi reći što god hoćete. Mi po pravilima, vi bez pravila. To tako izgleda. Što se dešavalo, čitali smo mi što je pisalo nakon te Gunje i afere i stanovi i ovo, ono, ali nećemo o tome, nego jednostavno inzistirate da se radi bez pravila. Hvala g. potpredsjedniče. 238, pa sigurno da je opravdano da se gđa. Benčić bude ljuta. To je čak i dobro. Opozicija, čisto dobro je da je gđa. Benčić ljuta, ali nakon jučerašnjih događaja i ovih dana, bili ste jako odsutni i vidjeli smo stanje da ste grad pretvorili u jedno veliko smeće.

238 čl. Vrlo kratko. Zagreb se čisti na vašu veliku žalost iz najdubljeg gliba i živog pijeska neće, dragi moji, izvući ništa. Za obnovu 2 godine Banije, gotovo 3 godine Zagreba, rezultat vam je nula

Povrijeđen je čl. 238, morao sam reagirati i zamolio bih kolegu Deura da bude malo oprezniji kada kritizira svoje političke oponente. Nije Grad Zagreb i naša metropola Hrvatska pretvorena u smeće kako ste vi rekli nego eventualno zatrpan smećem, ne može biti hrvatska metropola pretvorena u smeće, tako da pripazite malo, dakle kad kritizirate, evo. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste ovo iskoristili kao repliku pa dobivate opomenu. Hvala poštovani potpredsjedniče, evo, dobro da je g. Grmoja ima svoj upitnik. Da nažalost Grad Zagreb i cijeli dio od Sesveta do Gajnica, Malešnice, centra grada, sve je jedno veliko skladište koje je pretvoreno u smeće. Nažalost ako je to vama odlika da budete dio ove ekipe, neću ulaziti, to je vaša osobna stvar, na vašem izričaju,

Hvala lijepo. Poplava je bila 17. svibnja 2014. 24. srpnja 2014. smo uopće mogli početi, stekli su se uvjeti da se može nešto raditi i do 15. kolovoza 2015. je napravljeno sljedeće: pregledano 3389 zgrada, 487 obiteljskih kuća, odnosno kuća srušeno, 288 novih kuća napravljeno, 802 kuće, nešto što bi se danas zvala konstruktivna obnova. Za 1237 kuća što bi se danas zvala nekonstruktivna obnova napravljene su isplate. Sanirano 40 zgrada javne namjene. To sve zajedno je koštalo 804 tisuće tisuće 440 kuna. Kuće koje su napravljene su upisane u katastar i gruntovnicu. U Gunji

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, dakle ova današnja rasprava i sve ono što se događa oko potresa i obnove nakon potresa u posljednje 3 godine je nešto što nažalost danas možemo reći da bi Hrvatska vrlo lako mogla patentirati. Postoji puno situacija gdje se znamo okupiti, gdje znamo pokazati crtu i zajedništva i solidarnosti, ali nažalost kad to treba realizirati u napredak, u bolji život, u realizaciju projekata tada na kraju dana priča završi tako da ili ostane blago ogorčenje ili ostane svijest o izgubljenim prilikama. Od onih sportskih primjera jer svi znamo koliko smo ponosni na svoje nogometaše, rukometaše, pa krećemo graditi rukometne domove, stadione, ulagati u škole nogometa, rukometa, razvijati sport. Obično to zapne već na 2-3 koraku i nakon toga se o tome ne priča. Slična situacija sad u relativno svježe povijesti je bila s koronom kad smo isto bili svi zajedno, kad je postojala doista dobra volja sa obje strane da se nešto zajedno napravi, završilo je u teškoj politizaciji, ali ono što je najgore u svemu da čak i ono što se pokazalo kao strukturni problem Hrvatske od zdravstvenog sektora do obrazovnog sektora, do sektora javne uprave pa do slabosti našeg gospodarstva ništa nismo izvukli van iz toga da bi nešto promijenili i rekli aha izvukli smo pouke i sad ćemo to raditi drugačije i bolje. Tu sad dolazimo do potresa. Prvo veliki šok, nakon toga velika solidarnost cijele države, čak i velika podrška oporbe za donošenje Zakona o obnovi i nakon toga jednostavno nastaje jadac i tajac. Imali smo jednog ministra koji nije pokrenuo ništa, najveća tragedija je što bi ga se branilo tako dugo da ga se nije uhapsilo, pa smo dobili drugoga koji je prošao sa svim svojim konekcijama i privatnim interesima kroz radare pa smo opet dobili ništa. I sada kao jedan od najiskusnijih političara u HDZ-u kao gromobran ide van kolega Bačić. I opet smo ovdje zajedno, imamo raspravu da svi želimo da se to pokrene, ali nažalost ne dobivamo odgovore osim toga što će se konačno akceptirati podosta toga što se predlagalo s ove strane sabornice, što je predlagala struka da imamo jamstvo da će se spasiti ta obnova i da nećemo i dalje proživljavati egzodus koji doživljavamo u Banovini, a doživljavamo ga i nakon i nakon potresa, nažalost i prije potresa jer nismo dovoljno napravili da promijenimo svoje ekonomske modele i da se na Banovini pokrene proizvodnja zbog koje će ljudi htjet ostajati tamo. Spomenuto je danas bit će problema u birokraciji, da bit će problema u birokraciji. Da li smo išta napravili na temi reforme lokalne uprave ili javne uprave da prestanemo raspravljat o toj birokraciji? Bit će problema u legalizaciji, u katastru, u gruntovnici, u zemljišnim knjigama. Da, bit će problema, ali što smo u 32 godine napravili da to promijenimo? Imali smo velike pokušaje sa digitalizacijom, da danas je puno toga izdigitalizirano, ali se dovoljno promijenilo? Nije. Danas smo opet spomenuli građevinsku operativu hoće li je biti, neće li je biti, da li imamo dovoljno, ali onda si možemo postaviti pitanje što smo napravili i to ne sad nakon potresa nego puno prije potresa da promijenimo kurikulume i obrazovne modele jer vodeći ljudi hrvatskog građevinskog sektora već više od desetljeća pričaju da jednostavno strukovno obrazovanje ne prati njihove potrebe. I tako da kad to sve zbrojimo, oduzmemo, kad podvučemo crtu ne samo da se trebaju građani Banovine osjećati jadni jer su 3 godine u kontejnerima i ne dobivaju jasne odgovore niti od nas, niti od izvršne vlasti, nego bi se na kraju dana svi skupa trebali biti jadni. I s aspekta solidarnosti zbog svih tih ljudi, ali i zbog svega onoga što su nam te krize, potres kao elementarna nepogoda pokazali kao ogroman problem u našem sustavu, kao ogromnu šansu da nešto promijenimo, a osim kozmetike i kadrologije i političkih prepucavanja nažalost promijenili i donijeli nismo apsolutno ništa. I to je ono što je najveći poraz Vlade. I to je ono gdje jednostavno uz sve promjene, uz sve pokušaje, uz svu želju da kolega Bačić uspije je nažalost danas baš ono teški, teški palac prema dolje. Hvala vam lijepa. Imate nekoliko replika, prvi je poštovani Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Poštovani kolega Mišel gdje su po vama ona uska grla koja ste detektirali u ovom cijelom projektu ili procesu obnove? Pa prije svega već smo spomenuli u prethodnoj raspravi pitanje koliko naš građevinski sektor može popratiti ono što danas treba i zbog obnove i zbog NPO-a jer znamo da postoji manjak radne snage, nismo dovoljno napravili u politici plaća, strukovno obrazovanje je ostalo u doba Jugoslavije i to ono '74. Takvi su nam vjerojatno standardi i podosta kurikulumi. Kad pričamo o katastru, tu znamo da imamo apsolutni nered, u konačnici to priznaje i sam ministar. Dolazimo do Zakona o javnoj nabavi. Dakle, godinama raspravljamo o tome da Zakon o javnoj nabavi u RH je u puno stvari apsolutna katastrofa, a pokazujemo opet da oni koji se žele izvrdavati jako uspješno to rade i na tome se bave korupcijom. Ništa nismo napravili na polju javne nabave. Birokraciju sam isto tako spomenuo, ne vidim da imamo u planu nešto promijeniti osim što ćemo sad nešto što je bilo raspršeno kao spojiti u jedno, ali ostat će isti ljudi i vjerojatno isti efekt.

od ministra puno suosjećanja za ljude koji žive već godinama u teškim uvjetima, no za empatiju je malo prekasno i da ostane samo na tome, potrebno je i krenuti, kako kažete, u operativu. Također, svaka druga riječ od ministra je bila da je sve to jako teško i zahtjevno i treba puno vremena. Što mislite o prijedlogu da ministar predloži i preseli svoj ured u Petrinju ili Sisak pa da zaista operativno podnese sav onaj teret sveg onog nerada koji su njegovi prethodnici imali posljednje 2 godine pa da na taj način bude operativniji i da bude na usluzi građanima u potrebi. (SDP)** Dakle ovo vaše pitanje se može protumačiti kao blagi populizam i to definitivno možemo svrstati u tu kategoriju, ali s druge strane, kad vidimo što su ti ljudi proživjeli, što su ljudi proživljavali i kakve poruke su dobivali, a na kraju dana su se sve svodile na to da jednostavno nisu dovoljno bitni ili su gledali nemušta objašnjavanja prethodnih ministara da samo što nije počelo i da ćemo do kraja tog i tog mjesecima imati 100, 200, 300 obnovljenih kuća, a nemamo ništa. Usudio bih se reći da bi to definitivno bio jedan pozitivan oblik populizma gdje bi i nacionalna politika i Vlada pokazala koliko joj je stalo i koliko nam je svima bitno da obnova Banovine zaživi i da zapravo cijela država tamo s njima, kao što je bila i prvih dana. Nažalost tad su se reflektori ugasili i ljudi su ostali u kontejnerima. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Poštovani kolega, sve ste izvrsno vi to obrazložili, u svom i te, detektirali svu tu problematiku. Međutim, ostaje otvoreno pitanje zašto, šta je u osnovi tog problema Vlade RH da ona 3 godine nije uspjela naći izlaz iz ovog strašnog problema u kojem smo se mi mnogi građani našli, primjerice, ja o sebi neću ni govoriti, ali i mnogi drugi, a imala je rješenje nadohvat ruke i imala je konkretne stručne prijedloge. E sad ja sam sebi postavljam pitanje zašto to nije uvaženo, zašto nije više energije uloženo nego sad g. Bačić kaže prije 4 dana, sad sam ja pohvatao sve probleme i sve ćemo riješiti. Pa zašto to nije ranije napravljeno? **Jakšić, Mišel (SDP)** Da li Andrej Plenković ima svojih i političkih i poslovnih vrlina? Definitivno ima jer ne bi ga vjerojatno ljudi birali, ne bi bio predsjednik Vlade, ne bi on vladao HDZ-om, dakle sigurno je da određena kvaliteta i u njemu samome postoji. No, ono što je zasigurno jedna od njegovih najvećih mana je to što niti on niti vlade koje je on poslagivao po sebi nikada u sebi nisu nosile reformsku energiju i reformski kapacitet i ono što ostaje sukus svega, a to smo vidli kroz koronu, to vidimo kroz obnovu, to vidimo kroz pripremu za europske projekte i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, sve to mi nekako hendlamo, pokazujemo da vlak kao ide naprijed iako ga ljuljamo, ali čim trebamo pričati o tome da treba napraviti reformu, da negdje treba povući rez, tu jednostavno dolazimo na tanak led i tu Andrej Plenković ili se povlači ili osniva povjerenstvo ili čeka protek vremena da riješi problem. Bilić. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam lijepo potpredsjedniče. Kolega Jakšić, dakle ono što je najveći problem ovako spore obnove, naravno da je niska, loša i zapravo nedostojanstvena kvaliteta života onih koji žive pod limenim krovovima gotovo već 3 godine, koji dakle žive u 10, 12 kvadrata i koji nisu u svojim toplim domovima, a ono drugo što je također, problem do kojeg je dovela zapravo dosadašnje neprovedivost obnove je vrijeme i u ovom slučaju svakako možemo reći da vrijedi ona vrijeme je novac, zato što obnova koja će krenuti sada ili evo, za nekoliko mjeseci će biti zapravo više od 50% skuplja nego da je krenula prije 2 godine. Dakle cijena građevinskih materijala više od 50%, čuli smo sad i od kolegice Puljak, dakle za jednu finu plaću od 1800 eura ne može se naći građevinski radnik, pa evo, vaš komentar, dakle koliko će nas zapravo sve to skuplje koštati i koliko zapravo gubimo samo na vremenu? Pa prva stvar oko vremena je, ako ne uspijemo namoliti opet u Bruxellesu da budu dobri prema nama jer eto zbog naših specifičnosti problema smo spori, koštat će nas puno jer ćemo ostati bez europskih sredstava. Dakle tu još nismo ni došli do ovoga što vi potencirate, a već smo u problemu i netko će to morat platiti, platit ćemo mi, građani ove zemlje. A što se tiče građevinske operative i inflacije, to je nešto što dobro detektirate jer tu bi sad mogli doći u novi problem jer projekti neki postoje, postoje neke procijenjene vrijednosti, s nečim se išlo i prema EU fondovima, ali postavlja se pitanje kad to pustimo u opticaj, kad stavimo u javnu nabavu, da li išta od tih cijela će više odgovarati onoj realnoj stvari pa čak i tamo gdje smo nešto izabrali se postavit će pitanje da li će više ti koji su se tada prije 3, 6, 9 mjeseci takmičili će htjeti sad ući na gradilište. Imamo vrlo sličnu situaciju, ne u obnovu nego na brzoj cesti prema Koprivnici i Bjelovaru. Radovi stoje jer su cijene eruptirale, a mi kasnimo.

Neke kolegice i kolege danas su spominjale jednu riječ koja se zove plan. Plan, plan, plan. Dakle što god radiš u životu, moraš imat plan. Znači što je povezano s obnovom? Sjetite se prije 2, 3 godine u isto vrijeme, primjerice, natječaj za vrtiće. Znači vi u jednom mjesecu na području Hrvatske raspišete recimo natječaj za 100 vrtića, onda se vraća neko elementarno znanje ekonomije te ponuda i potražnja. Što se događa? Jednostavno se događa rebalans na tržištu, rastu vam cijene znači isti slučaj vam se dogodio i sa obnovom uz dobronamjerno da tako kažemo, dobronamjerne komentare Udruge arhitekata, Arhitektonskog fakulteta vi krećete u jednu priču bez pripreme znajući evo, mislim da kolega Sačić to zna najbolje, ako se sjećate zadnje sjednice odbora kada je bilo postavljeno pitanje ministru unutrašnjih poslova, tj. došao je državni tajnik, koliko je u Hrvatskoj izdano, i vi se sjećate, koliko je u Hrvatskoj izdano ove godine dozvola strancima za zasnivanje radnog odnosa, znači radna dozvola. Znate koliki je podatak? 120.000 cca vam je izdano radnih dozvola. Znači samim time kad krećete u taj postupak obnove, kakogod da ju nazovemo znate da ćete imati problem sa građevinskim sektorom. Dakle, da jedna velika hrvatska građevinska tvrtka koja čak radi što je MIšel spominjao brzu cestu je imala najveći problem u obnovi zato jer nije bilo podijeljeno u sektorske blokove nego je do sad bilo razbacano, tri kućice tu, dvije kućice tamo, četri kućice tamo to je činjenica … ako laže on mene ja lažem vas kako bi se to reklo. I s druge strane koje je također povezano s tim imali ste naravno neke stvari na koje niste mogli utjecati, imali ste i zbog covida i zbog rata u Ukrajini, imali ste da tako kažem ono … onaj sky racket dakle uzlet cijene građevinskog materijala, koji se sad ajde više-manje ustabilio, ali za sve to u principu trebao si imat neki određen građevinski plan. S druge strane u onom projektu revitalizacije, mislim da je kolega Čaragaj s Ekonomskog fakulteta još iz … fakulteta ja ne znam zašto se od toga odustalo. Imali ste i ona tzv. tipska naselja ili što je banijska kuća i onda kaže zašto da trebate imati plan. Ako imate šumu, a šume imamo hvala Bogu, ako imate drva, a imate drva, a koja nažalost izvozite kao onaj primarni subjekt kao trupce, mislim zašto država u tom trenutku nije organizirala i na tom području proizvodnju nekih frabriciranih kuća. Pa onda ako se tebi srušila kuća koja je bila zidana od cigle ili kamenog materijala, pa ne možeš ti birati ako ti netko, država, ako ti država financira da ćeš sad ti živjet u nekoj kući koja je drugačije tehnološki obrađena, dakle ne vraćaš se na staro da ideš na novo. Mislim ja samo ono bacam neka razmišljanja šta se moglo napraviti. Ti si mogao i revitalizirati gospodarstvo, šta ti je … napravio uz državni patronat, naravno uz privatno poduzetništvo, al u zatvorene knjige, uz propisanu dobit da si ti napravio nekako da kažem tvornicu i gradio tamo fabricirane objekte za kuću koje su montažne, koje su brže. Zašto San Francisko pobogu, zašto San Francisko ima takvu arhitekturu kakvu ima? Zbog potresa.

Dončić, Siniša (SDP)** Ja da završim, a on da priča. A evo ako vi kažete g. Sanader onda ću vas saslušati definitivno. Kažem da to postoji, znači postoje rješenja samo jedno od tih rješenja nažalost u Hrvatskoj nije prihvaćeno. Drugo nedostajala je ona puna participacija građana. Zašto? Zato jer politički akteri mogu donositi odluke, ali bez pune participacije lokalne zajednice ono slušanje, ja slušam, dakle nema nekog neke koristi, nema benefita. To su svi problemi. Sad da li će tu g. Bačić kojeg tu nema uspjeti riješiti? Živi bili pa vidjeli. Mislim ja mu stvarno želim da riješi to. Al ponavljam, Hrvatska nije ista, vi ste mogli i jedan dio decentralizirati. Recimo Krapinsko-zagorska županija je mogla to sama odraditi jer je organizirana uprava, primjerice vam samo kažem. Vjeruj mi Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana Magdalena Komes. Zahvaljujem uvaženo potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Potresi koji su obilježili 2020.g. teško su pogodili područje praktično čitave Središnje Hrvatske, a posebno našu Banovinu. No na sreću usprkos teškom vremenu pandemije vidjeli smo puno pomoći od volontera i donatora, ali i djelovanje države i interventnih službi. Ne želim ničiju nesreću umanjivati niti uspoređivati neusporedivo, ali molim oporbu da prestane tešku nesreću i ogromnu štetu od potresa uspoređivati s poplavama s kojima se mi uzgred svake godine praktično borimo. borimo. Ono što je bitno za shvaćanje razmjera štete je prijavljenih 41.468 oštećenih objekata samo u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovo napominjem opet onima kojima su puna usta Gunje i tamošnje obnove. Trebalo je sve te objekte najprije pregledati brzim pregledima i dati im ocjenu oštećenja. Inženjeri iz potresnog inženjerstva su danonoćno radili. Nažalost, oštećene su i 33 škole od čega je 20 već obnovljeno u Petrinji smo uspjeli sve učenike vratiti u čvrste objekte u škole, grade se posve novi objekti, a u obnovu idu i stari. dvije, prije prve obljetnice preuzimanja dužnosti gradonačelnice otvorila i novi vrtićki objekt, između ostalih donacija i uz potpore Vlade. Gotovo svi zdravstveni subjekti u županiji su u čvrstim objektima, ističem to kao iznimno brzo djelovanje za vitalne sektore na području potresa. Kao grad Petrinja preuzeli smo uz financiranje od strane Ministarstva kulture i medija obnovu centra grada Petrinje, pojedinačno zaštićenih 26 zgrada, prošli onaj najteži dio s projektiranjem, a sklopljeni su i prvi ugovori za izvođenje radova te narednih dana očekujemo to dugo očekivano izvođenje radova. Ono s čime smo nezadovoljni svi je broj novoizgrađenih objekata i konstruktivna obnova obiteljskih kuća i na tom području očekujemo drastično ubrzanje. Međutim, važno je da dok doista imamo ljude u kontejnerima što je teško i zamisliti kako su brojni građani tamo ipak iz vlastite nužde što zbog svojih poljoprivrednih gospodarstava, što zbog radnih mjesta iako su postojale i postoje još uvijek mogućnosti za preseljenje u čvrste objekte. Tako je primjerice 393 osobe na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u zamjenskim stanovima za koje namjenu plaću država. No, biti u kontejneru ne znači kako ste napušteni. Pokrivaju se gotovo svi troškovi stradalnika naročito u kontejnerskim naseljima, nemaju troškove režija, veći dio stradalnika ima osiguranu i prehranu, pranje i sušenje rublja, a redovito se dijele i paketi higijenskih i drugih potrepština. Dakle, ne može se reći da su ljudi u kontejnerima zaboravljeni. Reći ću vam i iz prve ruke kako se čuvaju radna mjesta i kako se djeluje sinergijom. U pokrenutoj akciji UGP-a i financijsku potporu Vlade s 30 miliona kuna izgradili smo centra novog života i spasili brojna radna mjesta za 52 poduzetnika i 160 zaposlenih. Za očuvanje i potporu poslovanja, poslovanja poduzetnika ovih dana će se potpisati ugovor iz poziva vrijednog čak 115 milijuna kuna. To su detalji samo iz Petrinje, a Vlada je potporama za očuvanje radnih mjesta na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije obuhvatila tisuće poslodavaca i radnika za što je isplaćeno 75 milijuna kuna. Mjerom javnih radova koja ponovno ide obuhvaćeno je 468 zaposlenih, nezaposlenih, a isplaćeno je i preko 100 milijuna kuna jednokratne pomoći zbog nemogućnosti podmirenja životnih troškova. Ne zaboravite da smo nakon potresa bili i bez električne energije, bez vode, štete su bile goleme, oštećeni nasipi, a time i prijetnja od poplava. Moji sugrađani koriste besplatno pravo na prijevoz Hrvatskim željeznicama, autoceste, na dan obljetnica dobili smo i financijsku potporu Petrinja Sisačko-moslavačka Županija, a nakon toga i Glina i Sisak. Uz puno nezadovoljstva građana uglavnom opravdanog potrebno je ipak gledati s usporedivim, a to je potresom pogođeno područje s istim takvim. Stanovništvo u talijanskoj Petrinji Amatriceu nakon 6 godina i dalje živi u privremenim objektima. Završit ću jasnim stavom. Mogli smo bolje, ali zanemaruje se koliko je snažna bila potpora i podrška, koliko je objekata već obnovljeno, a da ne spominjemo infrastrukturu. Vrlo optimistično očekujem veliki zamah u ovoj godini i vjerujem kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković pronašao najbolju moguću osobu za resor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

kuće preselite lijepo 3 godine u kontejner, ako je to tako super. I moram vam čestitati, evo ne znam, ali ako ovako nastavite još malo pa ćete preuzeti lentu najveće ulizivačice od Majde Burić Andreju Plenkoviću.

Hvala lijepa. Član 238., zaista na jednoj vrlo niskoj razini ovako razgovarati sa kolegicom zastupnicom je vrlo, vrlo uvredljivo za sve nas ovdje, a pogledajte koliko ima žena i kolegica. Nazivati kolegicu da je ulizivačica zato što brine o svojim građanima i ističe i ono što nije učinjeno i što je negativno, a pogotovo ono što je pozitivno, a vi ne možete pratiti dalje od brojke 6. vi ste ovo iskoristili za repliku dobivate i vi opomenu. Replika poštovani Željko Sačić. Poštovana gradonačelnice, ja poštivam ovo što ste iznijeli u statistici dosege i boljitak koji je, iskorak koji je napravljen zadnjih dvije godine u pogledu ovih javnih objekata. Međutim, mene interesira zašto, zašto jeste vi razgovarali sa nadležnima ne znam koji su tamo bili i ministri Horvat itd., gospodin Medved, što je glavni problem zašto se tim žarom nije krenulo u obnovu ovih kuća 1400 koliko ih bilo, u Markuševcu je takvih 120. Znači neću ja sad vas o tome jer nesreća je druga, druge vrste, ali zašto što je po vama glavna prepreka ovoj, ovoj usporenoj ili nikakvoj obnovi da sad ne omalovažavam.

Ne, moram odgovorit zato što želim ostaviti nadu i optimizam kod svojih građana i moram isticati ono pozitivno, ali to je odgovor svima. Evo i gospodinu Sačiću. Evo, gospodinu Sačiću odgovaram. …/Upadica se ne razumije./… Gospodine Sačić molim vas suzdržite se od komentara iz klupe. Molim vas nastavite kolegice Komes. Zahvaljujem. Evo, htjela reći da sam svakodnevno u razgovorima sa svojim sugrađanima i prihvaćam njihove kritike i razumijem njihovo nezadovoljstvo i nestrpljenje. Nije lako i nisam nikad rekla da je savršeno i prekrasno živjet u kontejnerima, ali hoću reći da nisu ljudi u kontejnerima zaboravljeni. I ubrzat ćemo obnovu i vrati ćemo ljude u njihove domove kao što je i kolega Bačić rekao barem u adekvatan smještaj do kraja godine za sve one koji budu htjeli.

Čl. 238. Ovaj, g. predsjedavajući, a moguće i vama bi to bilo pa mi nećete dati opomenu. Ja sam dobronamjerno, konstruktivno postavio pitanje vrlo jednostavno da i sa jakom radoznalošću da saznamo di je problem gospođi jer ona zna i molim vas, neka meni odgovori, a ne da se vraća na pitanje gđe. Radolović, pa ponovite to, a meni nemojte opomenu dat, Nemojte odgovorit. Ne možete odgovorit. Vi imate, molim vas. Vi imate pravo bit nezadovoljni odgovorom, ali to je odgovor kolegice Komes. Shvaćate?

kao osobu potpredsjednika hrvatske Vlade i ministra Branka Bačića koja je vrlo stručna osoba i operativna, kreativna i u ovom kratkom vrimenu je prokazala i utvrdila krizne točke upravo u procesu obnove, dokazi tome upravo je novi zakon koji se jučer našao u rekordnom, ekspresnom roku na e-Savjetovanju od jučer, a svi vidimo da je brzo i energično počeo i da će riješiti 2 zacrtana cilja, a to je apsorpciju većine sredstava iz Fonda solidarnosti i svim građanima na Banovini koji se nalaze u kontejnerskom smještaju riješit će stan i smještaj do sljedeće godine, do zime, odnosno, u ovoj godini do 11. mjeseca. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem kolegice. Evo odgovorom na vaše pitanje dat ću djelomično odgovor i kolegi Sačiću. Da, s razlogom sam optimistična, ali nisam jedina iznimna u tome, evo i ministar Bačić kad je bio u kontejnerima, u kontejnerskom naselju, ljudi su evo, vratio im je nadu svojim konkretnim prijedlozima, svojim konkretnim prijedlozima rješenja, dakle sve ono što je navodio ministar Bačić sad nema smisla da ponavljam, dakle centralizacija upravljanja, smanjenje papirologije i još puno problema koji nisu izazvani potresom već se nižu desetljećima unazad, a koje ćemo sve s vremenom korak po korak rješavati. Nikad nitko nije rekao niti obećao da će obnova se dogoditi čarobnim štapićem i preko noći. Od početka govorimo da će trajati nekoliko godina pa možda čak i desetljeće, ali bitno je da maknemo ljude iz neadekvatnog prostora, iz kontejnerskih naselja i kontejnera i da ih smjestimo u adekvatan prostor dostojan ljudskog Sljedeća replika, poštovana Maja Grba-Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, apsolutno ste u pravu, poplava i potres nemaju veze jedna s drugim, što se tiče građevine i svega toga, ali nisam to sad htjela, nego sam vam htjela malo evo, ovo što se naše po zapravo društvenim mrežama. Ali neću o Petrinji. Tamo smo se družile odmah posle potresa kad ste vodili dok iz kojeg smo evakuirali ljude jer je bio stradao. A malo ću o Sisku i o Glini, samo da vidimo što se tamo točno radi. Veli ovako, u fazi izgradnje je zgrada gimnazije Sisak, pa onda učenički dom u Sisku, srednja škola u Sisku, ali sad sa sportskom dvoranom .../Govornik se ne regionalni centar kompetentnosti, dom za starije i nemoćne pred je završetkom, ali je proširen kapacitet za 100 ljudi. Toliko o onome, revitalizaciji i svemu tome drugome. Pokrenuti su građevinski projekti u Općoj bolnici Sisak, tome bi mogla pričati, izlazi mi vrijeme, ali o tome bi mogla pričati

to je jedan dio onoga što nažalost u puno, puno puta ne izađe kroz medije, a o čemu govorimo i što moram naglasiti. Dakle osim obnove obiteljskih kuća, dakle moramo, to zaista mora biti prioritet, ali moramo imati na umu da velik dio ljudi na području Banovine i Sisačko-moslavačke županije nije stradao odnosno nisu im oštećene kuće. Ti ljudi žele nastavak života. Nastavak odvijanja svih procesa koji su se odvijali i prije procesa. Dakle mi moramo raditi na više polja, na više borbenih polja, dakle i na obnovi i na revitalizaciji i na održavanju svega .../Govornik čini jedan grad gradom ili županiju županijom. Dakle i župan sisačko-moslavački odradio je, odrađuje velik dio posla i u Sisku kao glavnom gradu županije, ali i na ostalim područjima, evo uz pomoć Vlade i nas lokalnih čelnika .../Upadica: radimo na obnovi Prirodna nepogoda užasno, ne samo i u gospodarskom i u svim segmentima i to je sigurno treba imati hrabrosti i prolaziti jedno teško vrijeme sa ljudima koje poznate i svakodnevno živite jedna životna muka sa obiteljima živit u kontejneru i vidite i sami nažalost mnogi zastupnici koji su dolazili naši da bi trenutno uzimali trenutak onog medijskoga PR-a na jednoj muci života čovjeka jer ta prirodna nepogoda čak je i od rata strašnija. I danas tu u sabornici se vama pokušava spočitavati po nekim, da li ste vi, pa naše kolege iz SDP-a su obnašali vlast, bili su dio toga, ovi ostali, vidimo Možemo! u Zagrebu, ne može se nositi sa životnim funkcijama svakodnevnima, ne razumiju što je to, a zamislite, ne daj Bože, da uistinu bi bili u poziciji u kojoj se vi nalazite danas. Zahvaljujem kolega Deur. Da, evo, zahvaljujem još jednom svima onima, vjerujem da je tu bilo i naših sugrađana iz redova zastupnika koji su zaista pomogli u onim prvim danima nakon katastrofe koja nas je zadesila, ali nakon toga smo evo ostali u svim tim problemima u kojima jesmo. Teško je radit, teško je paralelno evo biti i u saboru i održati u životu jedan grad kao što je Petrinja koji je bio epicentar potresa, a lako je biti ovdje u saboru i kriti… i samo kritizirati i zapravo ne poznavati uopće problematiku, naročito Banovine i Sisačko-moslavačke županije. Evo molim zastupnike koji olako navode određene navode da ipak upoznaju problem naših sugrađana.

Petrinje koji je zaštićeno kulturno dobro i to zajedno u suradnji sa Ministarstvom kulture. Smatrate li da će takav način obnove imati brže i efikasnije rezultate i imate li saznanja da li još koji grad ili općina u vašoj županiji koji su pogođeni potresom, izabrali takav način obnove? Zahvaljujem kolegice Zmaić. Da, jesam spomenula sam, nisam previše stigla reći o tome. Mi smo kao grad Petrinja zapravo jedini koji smo na taj način preuzeli obnovu, dakle i projektiranje i postupak izvođenja radova koji uskoro slijedi uz potporu Ministarstva kulture i u procesu dakle projektiranja i u financiranju procesa obnove zaštićene kulturne jezgre grada Petrinje, pa evo kad se neki pitanju što to ministrica kulture radi. Samo ću podsjetiti da je šteta na kulturnoj baštini od petrinjskog potresa na području 9 županija u RH i sad zamislite kolika je to šteta i koji je to posao, a ministrica Obuljen Koržinek zapravo upravlja svim tim procesima preuzeli smo to upravo iz razloga što bolje poznamo problematiku koja je na tom dijelu grada i općenito na području grada Petrinje i brže smo proveli postupke poznavajući imovinskopravnu problematiku i svu ostalu i sve ostale probleme. gdje ste se toplo i emotivno prisjetili i odali počast stradalima i poginulima, također ste se prisjetili i pozvali građane da se zahvale svima onima koji su u prvim danima zaista nesebično izišli i pomagali svim stradalima u, na Banovini. Također ste jasno ovako kao što sada iznosite temeljito i iskreno govorili o onome što se u ovom periodu učinilo za građane ne samo u obnovi i rekonstrukciji nego i kroz one različite materijalne pomoći i davanja, ali ste isto tako ovako iskreno kao i što sada naglasili ono što se nije učinilo, a potrebito je neobično hitno. Pozvali ste tom prilikom građane da se okrenu načinu obnove kroz samoobnovu uz predujam i gle čuda jedino, to su vam zamjerili, a sada svi to prihvaćaju,

i to pozvala sam kako ste rekli na samoobnovu uz predujam, međutim nekako se, nekako su slučajno valjda mediji izrezali ovo s predujmom, pa je ispalo, pa je ispalo da sam pozvala jer ne znam da ljudi na području Banovine nemaju sredstava za samoobnovu, pozvala sam ih eto tako iz ludosti da sami obnavljaju svoje kuće. Dakle upravo ovo što ste rekli dakle pozvali smo i ministar Bačić nastavlja tim putem. O tome je govorio i prethodni ministar Paladina, međutim dovoljno, dovoljno ispromoviralo pred građanima, ali vjerujem da će ovaj način, konkretno gdje će se položiti ipak na račun građanima sredstva određena za samoobnovu, da će to uroditi plodom jer bilo je zaista dosta, zašto sam uopće išla s tom izjavom, jer je bilo dosta upita građana možemo li ić sami u samoobnovu i mi bi sami krenuli i sigurno da će biti brže jer sami biraju izvođača i lakše će ga nać nego država koja mora provesti ipak javnu nabavu. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Komes, ja mislim da vi jedini tu od svih nas živite, radite i najbolje osjećate obnovu. Mislim da bi bilo dobro da kolege i kolegice čuju što je sve trebalo napraviti i kakve pripreme učiniti, za kojim strukama posegnuti, za kojim institucijama samo za pripremiti jedan objekt za pravu konstrukcijsku obnovu, što je posebno ako se radi o nekom objektu koji je ne znam u staroj gradskoj jezgri, pa je potrebna i konzervatorska zaštita i slično. Možda će nakon toga kad to čuju što, što ste sve trebali učiniti imati malo više poštovanja prema vama i malo se bolje odnositi prema vama i vašem radu i trudu. Zahvaljujem, teško pitanje. Da, jezgra grada, zaštićeno kulturno dobro, obnova prema posebnim pravilima, nedostatak odnosno mali broj projektanata, velike potrebe za projektantima na području, na cijelom području pogođenom potresom, dakle ne samo projektiranje i projektanti nego i određeni laboratorijski, laboratorijske radnje, istražne, velik velik velik broj sudionika u obnovi, ali neću žalit što smo se odlučili za takav vid obnove centra grada jer je ona zaista identitet Petrinje, ta zaštićena kulturna jezgra i u svojim izlaganjima moram se osvrnuti na kolegu Peđu Grbina koji je spomenuo onu jednu zgradu. Zaista kolega je čuo da negdje zvoni, neko mu je iz Petrinje prenio informaciju. Mi smo išli najprije na, na ponude i vidjeli smo da su došle zaista mnogo veće ponude od onih od kojih je bila procjena, ali projektanta ne nikakvog fonda nego projektant je napravio procjenu troškova, pokazalo se zaista dvostruko, trostruko većim, pa smo otišli na otvoreni postupak…/Upadica Sanader: Vrijeme, Mirela Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Branka Juričev Martinčev povrijedili ste Članak 238., vrijeđate saborske zastupnike, mene osobno kao načelnicu općine u kojoj postoji stari grad, stara kao i kolegu Mišela Jakšića, kao i kolegu Mira Bulja kojeg ovdje nema i brojne gradonačelnike i načelnike koji itekako znaju šta je potrebno ishoditi, ali govorite da načelnica treba nama docirati i nama to objašnjavati nama koji 3 mandata obnašamo i više …/Upadica se ne razumije./… dozvolite vi trebate poštovati kao i ona građane s područja

Povreda Poslovnika, poštovana Nada Murganić. ovo što je upućeno kao replika i što je upućeno kao odgovor bilo kome od nas poslušamo i mi koji nismo načelnici ni gradonačelnici. Nisam čula da je baš prozvala gospođu Mirelu Ahmetović. Molim vas ne dovikujte iz klupa. Gospođa, molim vas, molim vas, nemojte komunicirati iz klupa. Borić.

vašoj Facebook stranici. Pa evo mogu reći da sam, ajmo biti skromni među 30 prepoznatljivih zastupnika tu u saboru i mislim da nije ništa loše za Petrinju da govorim o problemima dakle Grada Petrinje i Banovine. Dakle i pokušao sam vam cijelo vrijeme nekako dobronamjerno reći da je vaš autoritet puno veći i da puno više vrijedite nego što možda sami o sebi mislite jer cijela Hrvatska suosjeća sa Petrinjom i sa Banovinom. I nemojte se ustručavati, ja neću reći da ste vi kako vam je rekla kolegica ulizivačica, ali nemojte se ustručavat nekad malo i udarit po Vladi. Zapet će više,

Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem kolega Grmoja na ovom komentaru ili pitanju. Pa evo ne znam zašto mislite da ne raspravljam o problemima koji su na terenu? Dakle, sve ovo što će se naći u prijedlogu odnosno sada na savjetovanju novog, u novom zakonu nije proizašlo samo iz vaših prijedloga oporbe nego i iz rada na terenu. skupili, skupljeno je sve ono i što ste vi vjerojatno govorili u počecima, ali i ono, na one, i oni problemi na koje smo nailazili na terenu. Ali htjela bi samo prokomentirati kad me, kad kažete da trebam kritizirati Vladu, ne znam, ja nisam primijetila da recimo kolega Tomašević ili kolega Janković u Glini ili bilo koji drugi gradonačelnik, načelnik kritizira Vladu. Znači ne kritiziraju vam oni Vladu, ni ministre nego s njima konstruktivno rješavaju probleme. I to je način. Dakle, govorimo tamo gdje treba, na sastancima. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Ljubica Maksimčuk. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, obnova je zahtjevan naravno proces. Veliki broj objekata je obnovljen, ali još uvijek je veliki broj onih koji čekaju obnovu. Sigurno da oni ljudi koji žive u kontejnerima ne mogu biti zadovoljni i sretni obnovom. Vidimo da se krenulo s maksimalnim ubrzanjem obnove. Skraćuju se pojedine procedure i vidimo da ste počeli maksimalno poticati samu obnovu. Paralelno se radi i na revitalizaciji. Smatrate li da će se ubrzanjem obnove izgradnjom infrastrukture da je to možda prilika za gospodarski oporavak Banovine? Zahvaljujem na pitanju, pa evo ovo što sam rekla da sam optimistična. Zaista je ministar Bačić još u svojim prvim danima pokazao razlog za taj optimizam jer sam počela dobivati pozive i mailove, komunikacija ide do dugo u noć, do 10, 11 sati, neki mailovi stižu i u pola 12., dakle zaista je ministar Bačić sa cijelom svojom ekipom upregnut, evo usuđujem se reći 24 sata i vjerujem ovo što cijelo vrijeme govorimo i oporba i mi, dakle revitalizacija koja uključuje i obnovu paralelno se mora raditi i na obnovi i na revitalizaciji. I kolegice nemojte se čudit kad, vi kažete kakva revitalizacija nemaju neki ljudi ni struje. Da, nemaju ni struje ni vode, ali upravo to uključuje revitalizaciju. Dakle, na svemu tome moramo raditi.

mislim da ljudima pogotovo na Banovini je dosta i politike i političara, a pogotovo pojedinaca koji sada iz udobnih fotelja i toploga sabora vama žele docirati kako se živi na Banovini jer oni su sigurno svaki dan tamo sa ljudima i sigurno znaju kako je tim ljudima, a koliko im je bitno, koliko im je bitno pokazuje to da se cijelo vrijeme smiju dok ova tema traje, cijelo vrijeme se smiju. Dakle, mogu se kamere pogledati i tu se pokazuje njihova iskrena briga za građane Banovine. S druge strane ono što vi najbolje znate što ljudima treba je ovo što je ministar rekao, rokovi, mjere, načini, modeli, kada, kako i onda ljudi imaju vjeru, imaju nadu i onda znaju da će doći u svoj dom, u svoje dvorište. Sve ovo drugo danas je smiješno. Prije odgovora imamo povredu poslovnika, Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. kolega Mažar kaže da mi iz oporbe ne znamo kakvo je stanje na terenu i da se ne smijemo tamo pojaviti. Pa nisu nas gađali grudama ja se pojavim u Petrinji ljudi mi prilaze, govore mi o njihovim problemima, a kad se smijemo, smijemo se ovim glupostima koje vi govorite, ne smijemo se situaciji u kojoj se ljudi nalaze.

Imate opomenu ovo je bila replika. Josip Borić povreda poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grmoja čl. 238. mislim da kolega Grmoja to najbolje zna, on je i po presudi i po okladi suđen da laže. Znači govorite neistinu cijelo vrijeme, napadate kolegicu ovdje bez ikakvih razloga, ne samo danas, svaki puta. Zašto? Zato jer ste pokušali i vi nešto u političkoj borbi i niste dobili ništa u toj županiji, nećete buduće … Banovini niti u izbornoj jedinici jer je to primjetljivo kod vas da to radite na jedan krivi način i sve što radite, radite kontra sebe. I pogotovo zato što je napadate na temama o kojima ne znate ništa.

Izvolite odgovorit na repliku kolegice Komes. **Komes, Mikrofon upali. Da, zaista jesu građanima najvažniji rokovi, ali ono što smo i komunicirali što je zaista najbitnije zapravo plan i priprema obnove, dakle plan, napraviti plan i pripremiti je pola posla. I upravo zbog najavljenih izmjena, promjena i najave plana obnove ministar Bačić je zapravo i prepoznat kao povratak nade među naše građane.

u cjelokupnom postupku osim što ste kako ste rekli obilazili i dijelili pakete građanima što je svakako važno za jedno kratkoročno zadovoljavanje potreba, ali ne za dugoročno i svakako ne za egzistencijalne važne potrebe, a to je svakako izgradnja njihovog doma. Također da nam objasnite koja je uloga cijelo ovo vrijeme bila ministra Medveda, što je on radio i koji su ključni problemi? Zašto obnova stoji? Jesu to izvođači radova? I kako mislite da će sad odjednom novim zamahom sve biti u redu i da će se sve popraviti? Hoćete pozvat ministra Bačića da se preseli svoj ured da bude operativno bliži da ne gubi vrijeme na dolaske, obilaske putovanja Zagreb i ostalo da bude svaki dan dostupan građanima, svima onima kojima treba i da jednostavno kontrolira sve izvođače radova i cjelokupne postupke da budu operativniji? Za minutu, dakle nisam rekla da sam dijelila pakete to je bilo zaista povremeno. Moja uloga je održati grad Petrinju na životu koja je i prije potresa bila na samrti, a vidjeli ste kako izgleda nakon potresa. Dakle, provodimo završavam projekte iz internetskog plana, obnavljamo grad i provodimo određene projekte i iz NPOO-a. Pozivam vas da dođete u Petrinju, provest ću vas kroz cijeli grad da vidimo koliko imamo gradilišta. Ministar Tomo Medved je najveću svoju ulogu odradio u onih nekoliko prvih dana nakon potresa da bi na neki način barem donekle vratio život i normalizirao život na području Petrinje i ostalih područja Banovine. I da ste tamo barem ponekad vidjeli biste koliko se on daje u cijeli taj postupak, da je dostupan građanima 24 sata dnevno, da se javlja na svaki poziv građanima i nastoji pomoć svakom građaninu Banovine.

Petrinja je bila kao što ste rekli i kao što svi znamo epicentar potresa i to su bili razmjeri koje ne možemo uopće zamisliti. Uz to je se dogodili i brojni, brojne štete na infrastrukturi koju sada pojedini kolege ne žele uopće priznati što to znači. Ako znamo da je preko 230 trafostanica popravljeno i obnovljeno, da je brojna vodovodne mreže, da su popravljene isto tako drugi sustavi komunalni onda je to znak zaista da se počelo zaista iz temelja

niste mi odgovorili na pitanje koji je po vama najveći problem ako ste svi toliko dostupni i operativni i na usluzi 0-24 šta je onda problem najveći po vama u obnovi? Ovo je bila replika vaša dobivate opomenu. Izvolite odgovorit na repliku kolegice Komes. da to je ono što sam cijelo vrijeme govorila da je ogromna šteta na infrastrukturi. Sam HEP je da bi uspostavio normalno funkcioniranje i dobavu struje uložio oko 50 milijuna kuna, Hrvatske vode za oštećene nasipe evo i opet imamo prijetnje poplavama zbog toga, stavljene su boks barijere privremeno. Privreda je za vodoopskrbni sustav i odvodnju prijavila na Fond solidarnosti naša privreda, komunalno naše poduzeće 200 milijuna kuna i za ceste smo kao grad prijavili 90 milijuna na Fond solidarnosti. U tijeku je izgradnja i sigurno ćemo do kraja roka Fonda solidarnosti uspjet sanirat sve ceste koje su oštećene u potresu. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Komes, evo već u nekoliko navrata spominje se ime našega potpredsjednika Toma Medveda, on je kao načelnik Stožera za sanaciju šteta od potresa za Banovinu. Vjerujem da je u tim danima, a i danas, trebalo sve to organizirati i odraditi i vi ste svaki dan sa svim, sa svim tim stradalim ljudima, pa tako i sa našim potpredsjednikom i načelnikom stožerom g. Medvedom. Što je on odradio i što još uvijek radi za te ljude, ja bi vas lijepo molila da to još ponovo ponovite jer ispada na kraju da on tamo nije ništa odradio. I da, slobodno ga pohvalite i neće se to računati kao nekakvo vaše ulizivanje, hvala lijepa. Zahvaljujem kolegice, evo rekla sam, ministar Medved je zaista cijenjen u našem kraju jer osim što brine o, koordinira tijela nadležna za obnovu i na stožerima, ali i svaki drugi dan kad nije u Petrinji ili u svom ministarstvu ili na terenu i kao što sam rekla dostupan je građanima svakodnevno, dakle cijene ga i branitelji i građani mu se svakodnevno obraćaju za probleme. Kolegice Komes završili smo sa replikama. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Sanje Radolović. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Da krenem od novog predsjednika Kluba HDZ-a poštovanog akademika Željka Reinera koji je danas ovdje rekao, što vjerujem da se gospodinu Branku Bačiću ali nikad, baš nikad ne bi dogodilo da zašto mi uopće ovdje raspravljamo o ovoj interpelaciji jer su, pazite, podaci su zastarjeli. Boriću, nemojte mi upadat u riječ, dignite povredu poslovnika ako tolko želite doći do riječi i molim da mi vratite vrijeme. Htjela bi samo podsjetit, izvješće Vlade RH na podnesenu interpelaciju HS koja koja kaže da Vlada RH odbija ovu podnesenu interpelaciju jer pazite i dobro slušajte, Vlada RH čini velike napore kako bi se sanirale posljedice navedenih događaja i Vlada RH odgovorno upravlja procesima i aktivnostima u cilju saniranja posljedica razornih potresa i obnove pogođenih područja. Dakle to je Vlada RH predvođena predvođena dragim premijerom vašim Andrejom Plenkovićem odbila ovu interpelaciju 9. rujna 2021.g., a mi je danas u siječnju 2023. raspravljamo u ovom saboru. Koliko odgovorno Vlada upravlja ovim procesom obnove je broj 6, 6 obnovljenih kuća. No međutim da se mi vratimo i dalje na meritum stvari koje od tih po g. Reineru koji nisu više relevantni, mi i dan danas još iz ove interpelacije nemamo odgovore, a to su slijedeća pitanja što se tiče i građevina stambene namjene, a i građevina javne namjene. Da li su uopće pregledane sve građevine stambene namjene, koliko će ih biti potrebno izgraditi, Da li su uopće srušene sve ruševne zgrade, a ako nisu u kojem roku se predviđa završiti postupak rušenja, te u konačnici koji stav je prema zaštićenim stambenim zgradama koje su u privatnom vlasništvu kao takve? Također ono na što se moram referirati to je slijedeća činjenica. Sve ove zakonske izmjene koje su puštene jučer u e-savjetovanje, mi moramo reć da u dobrom dijelu pozdravljamo, samo nam apsolutno nije jasno zašto HDZ nikako nikako da nauči, al nikako, pa ljudi moji pa nije sramota ako oporba da konstruktivne prijedloge kao što je ubrzavanje procedura tražimo vas po prvi put u životu da tražimo centralizaciju, stalno tražimo decentralizaciju, sad tražimo da centralizirate jedno tijelo ministarstvo, kako god, fond iz kojeg će ići, a ne da građani lutaju, da dokumenti, pazite, dokumenti koje su građani podnosili su lutali između dvije, fonda fonda i državnog ureda koji su bili na istoj adresi, danima i mjesecima su njihovi zahtjevi lutali u istoj zgradi i mi tražimo, mi smo tražili našim amandmanima i prijedlozima, zakonskim izmjenama da oformite jedno tijelo koje će voditi cijeli postupak. To ćete sada i napraviti što apsolutno pozdravljamo. S druge strane tražili smo isto tako da riješite problem što se tiče pitanja zgrada za koje nije ishodovana legalizacija i tu je Klub zastupnika SDP-a podnio HS 20. siječnja 2021.g. prijedlog, ali opet poštovani premijer Andrej Plenković kaže kako se radi o paušalnom prijedlogu, te da se tom problemu treba pristupiti nakon detaljne analize, dakle detaljna analiza poštovanom premijeru 2.g. nije našao rezultat i provedbu te detaljne analize da riješi problematiku kako će se omogućiti tim građanima koji su u kontejnerima njihova obnova. Međutim moram pročitat jednu povijesnu izjavu koja datira iz siječnja 2021.g.. Kaže ovako, tko kasni i gdje kasni, dajte mi jedan dokaz, nek čitaju zakon, nek vide načelo postupnosti kad se i kako proglašava katastrofa, koliko je ljudi bilo na terenu, koliko pomoći je dato, nego se traži namjerno eventualno nekoga negdje u nekom možda malom zabačenijem dijelu Banovine do koga eventualno još netko nije došao ili se pusti nekakva polu informacija, a onda ne znam dal pogađate o kome se radi, nastavlja, ja zaista nakon ovog iskustva imam toliko istančane radare i filtere da mi je u tri sekunde jasno tko ima kakvu agendu i tko mi spina nekakav projekt ili dojam za koji se želi ostaviti da nešto nije u redu. Ako niste znali to je izjava epohalna, povijesna vašeg dragog … …/Upadica Sanader: Josip (HDZ)** …/Upadica Borić: A šta mogu gospođa Radolović je tražila povredu Poslovnika članak 238. jer sam utvrdio da iz teksta interpelacije iz potpisa koji su tamo navedeni njih 25. da je ta interpelacija zastarjela i da je u tom vremenu SDP još bio cijeli zajedno. Poslije toga su se raspali u 10 mjesecu i ako već govore o obnovi mogli su dati malo barem obnovljene podatke ili obnovljenu ovu interpelaciju. Zato smo doveli ovdje potpredsjednika Vlade koji govori točne podatke koji ima sada sve što treba da možemo govoriti kako treba o ovoj temi, a ne ovako paušalno 6 kuća ništa, izjave premijera itd. Evo zato sam digao. **Sanader, Ante (HDZ)** Molim vas kolegice Radolović niste dobili riječ! Hvala gospodine potpredsjedniče. 238. stavak 6. koji kaže ovako: „Svojim ponašanjem odstupiti od općih pravila ponašanja u Saboru.“ Odnosi se na kolegicu Daliju Orešković koja je usred ovoga što ste ovdje događalo vrlo važne stvari dojurila, dala mobitel, ometala djelatnika koji je iz Sabora, trčala natrag tražila da je slikaju pa se vraćala natrag. Mene je to jako omelo, a osim toga nećete mi dati opomenu jer to je točno ovo što ovdje piše. Ja mislim da je to neprimjereno. Ako netko ne vjeruje postoji snimka pa dragi prijatelji pogledajte.

Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238. doista jesam pogriješila, ja se ispričavam djelatniku što sam vas dovela u neugodnu situaciju, moja krivnja a ujedno mogu reći kolega Grba Bujević žao mi je što sam vas omela. Evo gospođa se pristojno ispričala. …/Upadica Orešković: Oprostite kolegice, ne kolega./… A sad imamo repliku poštovana Dalija Orešković. prezimenom)** Zahvaljujem. Što se tiče novog zakona osnovni je problem taj što mi sada nakon tri godine ipak ne krećemo baš skroz od nule zato što su neki procesi već započeti, zato što su neka financijska sredstva već dodijeljena i očito je došlo do krive interpretacije u određivanju prioriteta. Između ostalog primijetili smo da je u medijima objavljen podatak da su neka sredstva iz Europskog fonda za obnovu zgrada dodijeljena gradu Bjelovaru, pa se mi svi sada pitamo kako to i gdje nam je najtransparentnije od svih transparentnih gradonačelnike da nam objasni kako to da su baš za obnovu zgrada u Bjelovaru prioritetno njemu dodijeljena sredstva. E zato novi zakon ne može ispraviti stare loše Drine i zato što god vi danas govorili o navodno već unaprijed neuspjeloj interpelaciji za građane ne znači da će im HDZ evo sad po stoti put obećano njihove nekretnine obnoviti. Poštovana kolegice zahvaljujem na vašem stručnom pitanju. A ja ne mogu vam baš odgovoriti konkretno, stručno. Ja vam samo mogu reći valjda da je to HDZ-ov modus operandi. Oni nas prozivaju da smo se mi raspali. Meni je draže da smo se raspali popova, nego da tu moramo skupljati nekog Hrebaka, da tu moramo skupljati nekog Zeku koji dolazi sa vrećicama bijelog praha u Sabor, ali oni to moraju raditi. Ako ne mogu legalno moraju ukrasti, drukčije jednostavno ne znaju i pokazao se ovaj dio sabornice da oni kupuju kakav zakon, pusti zakon, kakva javna nabava? Oni jednostavno ne znaju drugačije. Nakon što su opljačkali milijardu iz INA-e ni to im nije bilo dosta. Nakon što su prodali INA-u MOL-u ni to im nije bilo dosta, sad se slična situacija dešava i sa HEP-om. Prodali su Agrokor, poljoprivredna zemljišta, cijelu opskrbu države su hranom prodali, a ne znam evo šta više možemo očekivati od njih. Ovo što ste sad rekli me šokiralo, ovo je totalno nepoštivanje zakona ako su se dodijelila sredstva za obnovu gradu Bjelovaru, Ante (HDZ)** Povreda Poslovnika Magdalena … Kolegice Radolović vi ste gotovi. Kolegice Radolović završile su replike. Možete vi sjesti. Izvolite kolegice Komes. građana općenito. Dakle, ovo što ste naveli sakupljanje nekakvih žetončića zaista vrijeđa i nas zastupnike, a naročito odgovorne zastupnike. Sakupljanje većine za donošenje određenih propisa zahtijeva odgovornost i Vlade i saborskih zastupnika koji naravno da moraju biti na glasovanju iz svoje odgovornosti prema građanima. Znači mi smo ovdje odgovorni i donosimo propise, a vi ste … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … tamo da prigovarate.

Pa šutit ću i slušat ću i dalje ove nebuloze. 238. zastupnica naravno vrijeđa sve redom. Naravno da je ogorčena. Spominje Hrebaka koji je zastupnik legalno izabran u ovom Hrvatskom saboru i naziva ga žetončićem, zna da njezina stranka ni bivša, a ni ovaj klub sadašnji neće moći niti uz nikakve žetončiće ponovo se javiti kao parlamentarna stranka u ovom Saboru.

jer kolegica spominje neke žetončiće, a mi jedino kad imamo problem to je kad trebamo 2/3 većinu jer vi pričate u jednom trenutku jedno, u drugom drugo i onda na kraju kad trebate obavit svoju dužnost saborske zastupnice onda ili pobjegnete ili glasate protiv Ukrajine i samim tim dajete prednost Putinu i Rusiji. **Sanader, Ante Nikola Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, iako smo danas znali u biti da je ovo samo još jedna u nizu neuspješnih interpelacija, forma bez sadržaja ja stvarno sada u 20 sati i 45 minuta moram reći da sam tužan i razočaran prije svega kao saborski zastupnik biran od građana kao i svi vi jer se ova bezuspješna interpelacija od strane oporbe svela prvo da praktički skoro nema nikoga, ali ono što je još tužnije da saborski zastupnici prilikom ove teške teme trče da se slikaju, pričaju o temi koja nema veze sa ovom temom, izmišljaju neke stvari gradonačelnici Petrinje samo zato što valjda jedina zna pravu istinu tamo. Istinu koja njih boli jer očito da sve ono što se radi u interesu građana Banovine nekoga smeta, ali dobro. Iz toga razloga trebamo iskoristiti vrijeme koje smo ovdje da ukažemo na one stvari koje su bitne za građane Banovine i svih onih dijelova gdje je bio potres, dakle i Grada Zagreba i drugih županija, a to je da i zakon koji je jučer stavljen u e-savjetovanje i sve ono što on donosi ide prije svega ne samo u smjeru ubrzanja efikasnosti, dinamike obnove, konstrukcijske obnove, zamjenskih kuća, višestambenih građevina, predujma najma za samoobnovu, nego ide u smjeru svega onoga što je uočeno kao problematično na terenu. Ja osobno ne bojim se priznati da kao svaki čovjek imam svoje vrline i mane, da kada uočim da nešto mogu promijeniti na bolje da ću onda to ići probat napraviti i to smatram da je to dobro. Kada čovjek shvati da nešto može popraviti na bolje da ide u tom smjeru, ne da bude tvrdoglav samo zato što možda neko drugi je suprotan od njega, a to danas vidimo. Dakle, i ono što se ide u smjeru građana Banovine se treba na neki način deplasirati doslovno neistinama. danas smo čuli tu i neke prijedloge zašto ministar Bačić na bude tamo svaki dan ili zašto se ne bude na brizi ljudima. Ja ću reći samo rednu stvar da ne zloupotrebljavam ovu govornicu, sam sam bio dan poslije potresa u Petrinji gdje imamo regionalni ured stambenoga zbrinjavanja i gdje su djelatnici bili iskočili kroz prozor. Od gospodina Čuture i drugih djelatnika zajedno sa njim sam prvo pogledao da li su svi živi, zdravi i da li je sve u redu, nakon toga smo odma išli obnoviti ne samo prozore nego i dimnjak i krov i već sutradan je regionalni ured središnjeg državnog ureda radio za sve građane, kasnije se tu priključilo i ministarstvo. I od toga dana do dana današnjeg plus sada i u Glini stoje na raspolaganju svim građanima. Prema tome, država je od prvoga dana brinula, država će sigurno i brinuti i ono što mislim da treba biti u fokusu svih nas su sudbine tih ljudi. Sudbine ljudi u kontejnerima, sudbine ljudi u kontejnerskim naseljima, sudbine ljudi koji su najmovima državnih stanova, sudbine ljudi koji su i po hotelskom smještaju, sudbine i ljudi koji Bogu hvala imaju zelenu naljepnicu, žive u svojim kućama, ali koji žele ostati živjeti na tom području, koji žele da i njihove obitelji i djeca ostanu tamo živjeti. To mora biti briga ne samo ove Vlade RH nego svih vlada jer samo takvom iskrenom, pravom i dobronamjernom politikom bez obzira na stranački predznak ćemo ja mislim i svoju dužnost saborskih zastupnika obnašati onako kako smo dali prisegu. U smjeru tog čuli smo danas i pokušaje na neki način umanjenja uloge potpredsjednika i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Osobno sam i sam kao što sam rekao prvog dana nakon potresa i svih drugih dana bio član Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovanih potresom i ono što samo mogu reći bila mi je čast sjediti pored takvog čovjeka, pored generala koji je svu svoju snagu i vrlinu koju je pokazivao i u Domovinskom ratu kada je bilo nužno donositi odluke u milimetrima sekunde to pokazao i tamo tada kada se odlučivalo o zdravlju ljudi, o zdravlju djece, beba, o tome što se nema struje, vode i osnovnih potrepština za život. Sada postoje ministarstvo i druga tijela koja su zadužena za obnovu, a to nije Stožer civilne zaštite. Istina se mora znati. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Sjećate se kolega Mažar da sam rekla da ću nastaviti sa čitanjem onoga svega što se napravilo u Sisku i u Petrinji. Pa onda evo u nastavku slijedi, pa ću još onda imam jednu repliku pa ću nekome još. Znači ovako, stala sam kod bolnice, a sad kažem ovako, da je završeno uređenje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Sisku, obnavlja se zgrada jodnog lječilišta u zgradu za udruge civilnog društva. To je bio davni san, pa sad evo i to će imati u revitalizaciji Sisak. dom za starije osobe u Glini samo što nije završen, sad će. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini isto tako je u fazi izgradnje i adaptacije. Srednja škola u Glini, to smo imali prilike vidjeti je otvorena u nju idu đaci, oni koji ne bi imali kamo ići da se to sve skupa nije napravilo i o autocesti ću onda sljedeći puta. To je sve trebalo napraviti. To je napravila Vlada RH za javne zgrade i za javne potrebe i za održanje života što je najvažnija stvar da ljudi tamo ostanu, da imaju gdje ići u školu, domu zdravlja i svemu tome drugom. Hvala lijepo kolegice. Ma upravo tako, dakle svi građani Banovine ali i drugih dijelova koje je zadesio taj katastrofalan potres prije svega zaslužuju ne samo da im se obnovi ono što su imali, nego da im se napravi puno toga novoga, puno toga kvalitetnoga i puno toga što će omogućiti ne samo revitalizaciju i budućnost življenja na tim prostorima i ne samo ostanak nego i povratak. I mislim da je puno jače od bilo kakvih naših riječi i bilo koga ovdje od nas kada ljudi pogledaju recimo stranice lokalnih dužnosnika možemo uzeti primjer župana ili evo gradonačelnice Petrinje gdje su slike. Dakle, Dakle, imate svaki dan objavu sa slikama što se radi, gdje se radi, kako se radi, kada se radi i to jednostavno razotkriva i licemjerje nekih ovdje i sve drugo. A ljudi koji tamo žive ljudi to znaju i cijene i prepoznat će. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Sanja Radolović. Zahvaljujem poštovani kolega Mađar. Ja sam isto solidarna sa ljudima koji žive u kontejnerima, tako da molim vas nemojte govoriti da oporba samo proziva. Isto tako pozivam na solidarnost na koju vaše kolegice su se digle na sve četiri noge rekla bih pozivaju na žensku solidarnost. Je se samo pitam da li je to tako samo u obitelji ili u slučaju smijenjene ministrice Tramišak koju je premijer onako bacio kao rabljenu krpu. Tu nisu osjećale žensku solidarnost, a vidjeli smo zapravo na slučaju ovo što je sad kolegica Grba Bujević govorila da je Vlada puno napravila za zdravlje ljudi. Vidjeli su unatrag nekoliko dana kad je žena satima umirala u kako su joj odgovorili i djelatnici zapravo Zavoda za hitnu medicinu što misle o tome koliko zapravo valda čini za zdravstvo i za ljude ove zemlje, za zdravstvenu zaštitu. Hvala lijepo predsjedavajući. Pa evo meni je prije svega drago kolegice da vas i vidim u Saboru i da ste odjednom postali malo aktivniji. To mi je drago i to je dobro. Dobro je da ljudi vide razliku. Kolegice Radolović, sljedeći put će biti povreda Poslovnika. Molim vas suzdržite se. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. I to je dobro, to je dobro i za vas, dobro je prije svega za nas ali najbolje je to za ljude da vide razliku. S druge strane moram reći da mi je iskreno žao vaš nastup prema gradonačelnici i saborskoj zastupnici vašoj i mojoj kolegici koji je bio ispod svake razine i tim nastupom ste u biti samo pokazali da ono što ste rekli prema njoj ste govorili o sebi, a ne o njoj i ne ljudima koji tamo žive. I mislim da bi svatko od nas i da gradonačelnica napravi bilo kakav lapsus trebali stajati uz nju jer ona će večeras otići tamo, a vi znate di ćete vi večeras biti. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Mađar. Ova rasprava u stvari pokazuje da kolegice iz oporbe a evo sad se pridružuje i kolega u stvari žele samo skupiti sitne političke poene, a da stvarno o potresu ne žele raspravljati na pravi, iskren način. Na žalost potres u Petrinji je bio takvog intenziteta da se značajno osjetio i na području županija oko Sisačko-moslavačke županije što je gradonačelnica Petrinje jasno i spomenula kad je rekla da se saniraju objekti u 9 županija oko Sisačko-moslavačke županije. I nisu stradali objekti u kojima ljudi žive, ali su stradali sakralni objekti koji su stari i građeni prije možda neki i 1000 godina. I naravno da su u tako intenzivnom potresu stradali i do onda govori koliko je tek to stradanje na području Petrinje i koliko će nam trebati vremena da to sve riješimo. Na žalost katastrofalni potres se vidi prije svega u brojčanom stanju i štete i onoga što je urušeno. Osobno su me taj dan nazvali roditelji iz Vukovara jer se i tamo osjetio. Dakle i u Vukovaru i u Vinkovcima, dakle udaljenost skoro 300 km. Odnos dijela oporbe evo pokazuje i ovo danas, dakle tema koja je izuzetno važna i sa ljudske i moralne i političke i bilo koje druge strane pokazuje njihov odnos. Dakle, oni su tražili tu interpelaciju, oni su predlagatelji danas, oni danas imaju alate u svojim rukama kao što Vlada ima alate kada predlaže zakone, a pogledajte kao što ste rekli 6 kolegica i 1 kolega. Mislim da puno više treba pažnje posvetiti iskreno i pošteno prema tim ljudima, a ne snimit se kamerom u 10 u jutro u Saboru da budeš u Dnevniku u 12,00 sati. Ovaj ministar tu i ovi ljudi oni će biti uz te ljude zajedno sa gradonačelnicom. Grozdana (HDZ)** Poštovani kolega, da i ja sam htjela spomenuti od 25 potpisanih svega ih je bilo troje, a pojačanje su ovi ostali kolege koji se nisu potpisali, ali tu drže njihovu stranu. Dakle, to dokazuje koliko je njima ova tema važna. Mi smo tu i onda kada od njih trpimo itekakve uvrede i poniženja i nećemo se dati smesti i neće se ovaj ministar i potpredsjednik Vlade dati smesti nego će itekako napraviti i nastaviti ono što želimo da se tamo dogodi i što ti ljudi zaista zaslužuju ne samo ti nego i Zagreb i sve ostale stradale županije. Prema tome, to smo pokazali i onda kad je bilo najteže pa ćemo to i sada kad je jednako tako teško za to dovesti i privesti kraju. Hvala. i državnih tijela odgovornih za obnovu, pojednostavljenje postupka, smanjenje administracije za sedam koraka, odnosno za 41%, smanjenje osoba uključenih u proces obnove, uključivanje novih tijela Agencije za promet i posredovanje nekretninama koja će graditi višestambene zgrade sa zamjenskim stanovima za sve ljude, angažiranje državnih nekretnina koje će staviti u funkciju sve svoje nekretnine koje postoje u vlasništvu RH 7 vrsta RH 7 vrsta zamjenskog stambenog zbrinjavanja, biranje povoljnijega modela, da li su to montažne kuće, da li su to zidane kuće, da li je to višestambeni objekat. To je iskrena i prava briga za građane i ja se ne bojim zato što građani su ti koji će na kraju davati ocjenu, a ono što je ministar već ovih 8 dana pokazao to je ono što je bitno. **Sanader, Ante Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Mažar, evo vi dolazite iz Vukovara, iz grada gdje je uistinu u Domovinskom ratu nešto što se danas u Ukrajini događa, a što su naši kolege na ovoj strani vidjeli što se događa i na koji način to smo vidjeli danas koaliciju Sačić, Peđe Grbin protiv Tome Medveda. To je ono što jednostavno nisam mogao ni sanjati da mi je to neko rekao iako kad sve znam, neke situacije nije to ništa čudno. Povjesnica je uvijek bitna jer od povjesnice puno stvari ide u životu. Ali evo i vi ste sami rekli to što su teške stvari svjesni, proživjeli ste i kao dijete patnju što danas ljudi proživljavaju u Petrinji, Sisku i cijeloj toj okolici. Zašto se događa da naše kolege na ovakav način, a to vidimo po ovim praznim klupama poslije nekoliko aktera koji rade svoje selfie i pokušavaju se onako na PR način prikazati javnosti. Da li njih išta drugo zanima? Vidimo i veliki MOST ostao je na glavnom akteru ali tko zna dok, dok ga Raspudić ne pomakne. Hvala lijepo kolega Deur, a gledajte šta reći kada vam ista osoba osvijetli vodotoranj u boji ukrajinske zastave i onda glasa za Rusiju. To vam dovoljno govori o kakvim osobama je riječ. S druge strane

gospodinu Mažaru da završi./… Kao uvijek kada se trebalo donositi ono što je možda i manje popularno i što je teže ostaju oni koji iskreno brinu o nečemu. Tako je i večera, tako će biti i u buduće. Ja moram istaknuti, spomenuli ste i potpredsjednika Vlade Tomu Medveda, jednu situaciju kada smo nepuna 2-3 dana poslije potresa bili u vojarni i donosili kao stožer ključne i bitne odluke i kada su bili potresi praktički nekoliko puta dnevno i kada smo gledali da li će nam nešto pasti na glavu, ne nama nego 500 civila koji su bili u vojarni tada je upravo general Medved bio ispred tih 500 civila i svih onih kojima je bila potrebna ne samo pomoć nego da i osjete da je lider tu među njima. Naravno da to nekima smeta.

puno toga dobroga u interesu obnove, a čuli smo i svega i svačega od vrijeđanja pa do građenja kulta ličnosti. Po vašem mišljenju je li uspjela interpelacija potpisana 25 zastupnika od kojih je trenutno u sabornici nazočno dvoje potpisnika? Hvala lijepo poštovana kolegice Zmaić, pa gledajte ne mi nego povijest govori da one osobe koje ne mogu govoriti na temelju činjenica se spuštaju ad hominem odnosno na osobnu razinu. To je bilo i danas vidljivo od određenih pojedinaca iz oporbe da jednostavno nisu mogli činjenično parirati gradonačelnici Grada Petrinje i onda su išli na osobnoj razini. Sa druge strane puno posla je pred nama i mislim da treba imati manje ovakvih rasprava koje nikome ne donose dobro, a više rasprava konkretnih mjera, rokova i onoga što je pred nama. Imamo zadana vremena, imamo 30. lipnja, imamo 1. studenoga, imamo 2.208 kontejnera, imamo 4 i po tisuće ljudi koji su u kontejnerima pored svojih kuća ili 450 u kontejnerskim naseljima. Idemo brinuti o njima i idemo vratiti život u Petrinju. S ovim smo iscrpili vašu raspravu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Dalije Orešković.

Kolegice i kolege, htjela sam u ovoj pojedinačnoj raspravi govoriti o tome kako bi obnovu zapravo trebalo provesti što u Zagrebu, što na Baniji i u drugim oštećenim područjima, na žalost ne mogu jer prije toga moram nešto reći o ovim vašim političkim udarcima koji su se mogli čuti tijekom rasprave. Dakle, je li interpelacija uspješna ili nije zapravo je i nebitno. Neuspješna vam je obnova. Obnova je neuspješna, a vi imate odgovornost prema građanima. I reći ću vam nešto što će vas valjda šokirati i iznenaditi. Zakon o obnovi nije pisao ni Putin, ni Vučić, ni oporba. Pisali ste ga vi. Kao što vam Putin, Vučić i oporba nisu birali ministre koje ste smijenili, a neki su vam bili i uhićeni niti su vam drugi birali čelne čelne ljude u Fondu za obnovu koji eto sad više nije niti potreban i u Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Dakle, HDZ-ovci ovo je vaša nacionalna sramota. A da je uistinu nacionalna sramota, nismo morali zbog toga i ni potpisivati ovu interpelaciju, evo ja je osobno nisam ni potpisala o njoj raspravljam. Bilo bi mi puno draže da smo raspravljali o točci dnevnog reda koja dolazi iz vaših redova. Između ostalog na dnevnom redu nalazi se i Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, da ne citiram dalje u 2021. godini koji je predan u proceduru u kolovozu prošle godine, evo to ste mogli staviti na dnevni red ili barem spojiti s ovom točkom dnevnog reda pa bi podaci koji se tu nalaze doista bili poražavajući i onda bi pričali o argumentima, a ne o ovakvim političkim podbadanjima. Dakle, svaki put kada postavim neko konkretno pitanje kao što je bilo pitanje o tome po kojim je kriterijima i po kojem redoslijedu prioriteta grad Bjelovar dobio sredstva za projekte iz Fonda za obnovu vi krenete sa protunapadima, pa vam je odgovor na pitanje eto da stranka moja jedna ili druga ima nekakav slab i da vrlo vjerojatno radi toga neću ponovno biti u saborskim klupama u nekom sljedećem sazivu. Pa ni ne trebam, pa ni ne trebam pa bolje i to nego biti dio neke koruptivne vladajuće većine. Eto to je problem, mene bi toga bilo sram. A da je vladajuća većina koruptivna nije to nikakva novost iz ovog saziva, mi žetoniranje imamo već sad kao uhodanu tradiciju HDZ-a sa ljudima koji imaju optužnice pa im je to motiv za poslušnost i dizanje ruku petkom, kao i čitav niz drugih razloga između ostalog nemogućnost da na temelju vlastitog imena i prezimena zasluže svoj mandat. No vratit ću se na taj Bjelovar transparentan do bola, dakle nemam ništa protiv da se obnavljaju zgrade javne namjene, nemam ništa protiv toga da se tamo između ostalog ulaže i u tehnološki park i u poduzetnički inkubator to je dobro za naše građane i za naše gospodarstvo, ako na primjer, pa šta ja znam povlačenja sredstva iz eu fondova za Osijek ili neke druge sredine pa tako i za Bjelovar možemo primijetiti praksu da su vladajući nekako u dodjeli sredstava skloniji onim sredinama u u kojima je gradonačelnik taj koji je bitan za opstojnost vladajuće većine, e to je jedan oblik zlouporabe vlasti koji je kvaran i koruptivan u svojoj srži mada možda to Kazneni zakon i ne prepoznaje do kraja i to je problem jer šteti interesima onih građana koji očekuju da ova država upotrijebi svoje resurse da obnovi njihove domove. A zašto država ne obnavlja baš svuda zgrade javne namjene i tu je doživjela najveći poraz? Zato što ima problem u kadrovima koji su uhljebljeni možda nekompetentni. Ignorira činjenicu da 30 godina imamo nesređene imovinskopravne odnose i pravosuđe koje te imovinskopravne sporove ne zna riješiti i činjenica je to da nemamo javno dostupan registar nekretnina, štoviše nemamo niti potpune evidencije pa niti država, a niti lokalne sredine ne znaju do dana današnjeg s čim uopće raspolažu. A državi nije niti u interesu da se ti registri i te evidencije uspostave jer bi se tada vidjelo, a tko od njih ima korist. I tu obnova zapinje i tu je najveći rizik od toga da dodijeljena europska sredstva ne budu utrošena jer ih naprosto ova država ne može zamračiti kao što je to navikla činiti do sada.

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolegice i kolege. Evo novi ministar počeo je svoj mandat predavajući sedmu obnovljenu kuću na Baniji u dvije godine, no kuća u Luščanima zapravo nije obnovljena i starica koja se trebala useliti vratila se nakon snimanja s ministrom u svoj kontejner jer će joj kuća biti gotova za useljenje za otprilike godinu dana u kontejner koji prokišnjava u kojem se zimi smrzava, a ljeti kuha od vrućina. U novu kuću nije uvedena ni struja iako nekoliko metara dalje prolaze mjesni elektrovodi. Dakle, to je prva slika koju je poslao novi ministar, lažno predstavljanje obnovljene kuće. Ne znamo samo je li to slika dosadašnje obnove ili je to najava ove nove faze. A što bi doista trebalo konkretno napraviti na Baniji? Naravno mnogo toga jer nije napravljeno gotovo ništa. baniji treba hitna obnova kuća i zgrada, ali i treba i cjelovita obnova zajednice. Potrebno je urediti osnovno, kao što je npr. sanacija dimnjaka jer još uvijek nakon dvije godine vjerovali ili ne, ima dimnjaka koji nisu sanirani i koji bi se trebali ili ili srušiti ili sanirati. Zatim sređivanje kontejnera kako ne bi prokišnjavali, treba hitno ljude koji još uvijek danas evo sada žive u uredskim kontejnerima bez sanitarnog čvora, treba ih preseliti barem u pristojne kontejnere. Potrebno je zaštititi do pola izgrađene tipske kuće kod kojih su podizvođači bankrotirali i one ne zaštićene propadaju ljudima koji su trebali u njih useliti pred očima. Potrebno je osnovati mobilne timove koji će na listu mjesta rješavati birokratske poslove, pomagati ljudima da ispune dokumentaciju, objašnjavati sve potrebno između ostalog objašnjavati kakve su danas montažne kuće, da su jednake kvalitete, pa i bolje u smislu potresne potresne sigurnosti i visoke energetske učinkovitosti i što je najvažnije u smislu izgradnje do 30 do 45 dana. Potrebno je mobilnim timovima skratiti birokratske procedure i putovanja dokumenata od Banije do Zagreba, pa od Zagreba do Banije, pa od Banije natrag u Zagreb itd. Potrebno je što se montažnih kuća prefabriciranih kuća tiče, potrebno je informirati i educirati ljude o jednakoj vrijednosti kao što sam rekla takvih kuća u odnosu na zidane. Njihova potresna sigurnost je čak i veća, vrijeme izgradnje kao što sam rekla kuće i one su visokoenergetski učinkovite. Također je potrebno u samoobnovi ukinuti elaborate za rušenje gdje oni nisu potrebni, kod samostojećih kuća gdje nema drugih zgrada, a ako su zaista potrebni treba ih platiti država, naprosto zato jer ljudi na Baniji novaca nemaju da ih plate. Osim zgrada i kuća, potrebna je i obnova zajednice, neophodno je osnovati jedan interdisciplinarni tim svih potrebnih ministarstava, osim graditeljstva, socijalu, obrazovanje, kulturu, poljoprivredu, koordinacija humanitaraca, ali i pučka pravobraniteljica izvještavaju da je socijalna ugroženost stradalog stanovništva na Baniji, ne samo da ne raste nego pada i sve je niža, a posebno su zapostavljeni stariji građani u zabačenim ruralnim sredinama i u velikom su riziku. Posebno treba naravno, brinuti i o specifičnim i osjetljivim potrebama djece i mladih bez kojih ova regija nema nikakvu budućnost i nema šanse, zato treba podržati i dati podršku lokalnim školama, vrtićima, domovima za djecu, ali i udrugama u obrazovanju i kulturi. I poljoprivrednici su zaboravljeni u mjerama obnove jer mjera 5-2-1 od starta je bila većini neprimjenjiva i nedostupna zbog osnovne tehničke dokumentacije koja se mora priložiti, a oni si ju ne mogu priuštiti opet zbog siromaštva. Zbog kratkoće vremena, ja moram završiti. Navela sam samo dio problema i prijedloga koje biste trebali uzeti u obzir ukoliko ne želite još dublje pasti u glib, živi pijesak i debelo banijsko blato. Hvala. Kolegice i kolege, ne znam tko, jeste li vi, kolega Mažar rekli koliko je nas iz oporbe sada trenutno u Saboru. Pa taman koliko ste kuća izgradili na Banovini, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, došao je kolega Grbin, to je ova možda sedma o kojoj je ministar Bačić, potpredsjednik Vlade danas govorio da su možda još dvi izgrađene u ovom periodu, taman toliko. Dakle ovo smo se dogovorili da nas bude toliko da vam pokažemo što ste u 2 godine napravili na Banovini. Da, pa dobro, i njih je i njih je toliko, morali su sada tu doći, ipak je tu i ovaj bivši predsjednik kluba, tako da, disciplina je na nivou, moralo ih je biti nešto više, ali tu smo mi koji imamo nešto reći, koji su zaduženi od svojih klubova da nešto kažu o ovoj temi i oni koji se ovom temom bave. Dakle ja sam zastupnik koji je izabran u ovoj 6. izbornoj jedinici i jako je nekorektno govoriti da smo mi tu nešto da bi se slikavali, nitko se od nas ovdje nije slikavao, jako smo ozbiljno dakle, pa dobro nemojte sad na temelju jedne situacije optuživati dakle sve kolege iz oporbe, ovaj, to nije korektno, a ja mislim da je rasprava od većine sudionika bila izrazito konstruktivna, dakle od kolegice Taritaš pa do ostalih koji su sudjelovali u raspravi, koji su upozorili na neke stvari koje ne funkcioniraju i koje je potrebno mijenjati, ali to smo radili otpočetka, dakle nakon potresa, kao što ste vi rekli da je većina, vi ste bili 1. dan, i ja sam bio 1. dan u Petrinji i pomagali smo na terenu, pomagala je cijela Hrvatska i ne trebamo se mi tu političari nešto puno isticati, puno su više pomogli navijači, volonteri, dakle i cijela Hrvatska koja je stvarno bila jedno srce i željela pomoći Banovini u tom trenutku. Zato sam i rekao gradonačelnici Petrinje da mora više poštovati svoju funkciju i svoj grad i ne slažem se s ovom njenom pričom gradonačelnik treba bit konstruktivan. Ma nekad treba i kritizirati da se stvari da se stvari ubrzaju, da se stvari pokrenu, a ovo što se sada događa, definitivno nije dobro, nije dovoljno, odnosno užasno je. Dakle nemoguće je da nama Republika Srpska obnovi više kuća na Banovini nego sama država koja je navodno sa svim svojim kapacitetima stala ovaj iza te obnove, to nikako nije dobro, s tim se ne možemo pomiriti i ne slažem se da je ova rasprava nepotrebna. Dapače, ona je jako potrebna, dobro je i da novi ministar vidi dakle da cjelokupna oporba, koliko sam ja mogao čuti, svi su izrazili želju novom ministru da napravi bolji posao nego njegovi prethodnici da jednostavno ova tema bude prioritet, ne samo rada Vlade, kako je rekao premijer da će to biti prioritet u ovoj 2023. g. nego i da bude prioritet najvišeg, ovog najvišeg doma, dakle Hrvatskog sabora. Tako da ja mislim da je ova rasprava korisna, zahvaljujem se kolegama iz SDP-a koji su dakle svoju točku koju su već bili uputili, prepoznali, dakle njihove službe da je u dnevnom redu i da bi zato mogli sada prikupljati potpise, da imamo ovu raspravu i ne vidim zašto svaki put kad imamo nekakvu ovakvu raspravu u Saboru mi koji smo izabrani da bismo raspravljali, da bi govorili o problemima koji muče hrvatske građane, zašto imamo s vaše strane poruke da je nepotrebna, da je oporba ponovno poražena. Ja ne znam, poraženi su i jedino građani i mi cjelokupno, cjelokupna politička elita, cjelokupni Sabor jer ono za što smo svi željeli da uspije i o čemu smo svi govorili ovdje 2 godine se nije dogodilo. Tako da je ovo najviše poraz vladajućih, ali poraz je i nas iz oporbe, bez obzira, evo, što mi nismo glasovali za Zakon o obnovi, što smo upozoravali na stvari koje su loše, ali definitivno ovo je poraz svih nas koji sjedimo u ovom u ovom visokom domu i mislim da je rasprava bila korisna, mi ćemo kao opozicija nastaviti i dalje upozoravati na ono što je loše, to je naš zadatak, davati konstruktivne prijedloge, a evo, zadatak je novog ministra da pokrene stvari, mi mu od srca želimo da u tome uspije. Hvala. završne rasprave. Prva je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Pa evo, prije nego pređem na neke ključne točke koje bi trebalo uklopiti u način provedbe zapravo politike obnove, želim reći i to da, evidentno je i znam da je to i novi ministar vjerojatno brzo shvatio, da se novac iz Fonda solidarnosti usprkos ovom produženju koje je dobiveno, neće sav iskoristit. sam, gledala sam izvješće iz 2016. g. odnosno evaluaciju, program Fonda solidarnosti kako su koristile i iskoristile druge zemlje, neki jesu zaista skoro 100%, neki 90%, itd., uglavnom dosta su visoki postoci iskorištenosti, međutim, većinski se radilo o katastrofama gdje se novac i trošio na one hitne mjere spašavanja i sanacije one prve koje se radi. Tamo gdje su se radili veći zahvati kao kod nas, i dalje je iskorištenost veća nego što će bit naša, ali nije 100 postotna. Međutim, usprkos toj činjenici da nam iskorištenost neće bit velika, ja vas moram pitati zašto mi u ovom Saboru prije nismo dobili informaciju da je Grad Bjelovar stradao u potresu? Ja to nisam znala, ja ne znam, jeste vi znali da je Grad Bjelovar stradao u potresu? Ja nisam. Nisam jer mislim da smo znali pa bi prije ih uklopili u naša pitanja i u, i tražili izvješće šta se obnavlja u Bjelovaru, ali evo, ja nisam znala da je Bjelovar stradao u potresu. Dok ja nisam vidjela, evo sad, s kolegicama da je neki dan objavljeno da je Grad Bjelovar dobio 30 milijuna kuna za obnovu 3 zgrade javne namjene koje su stradale u potresu. Je li u izvješćima ikad bio Bjelovar? Ja nisam nikad vidjela Bjelovar u izvješćima. Procjene šteta, ja ne znam, evo. I sad kako da mi koji sad sjedimo ovdje se to ne pitamo je li to zbog toga što Hrebak drži većinu? Evo, kak da se to ne pitamo? Jer nije nam jasno, npr. po istoj logici, Križevci su bliže Petrinji, jesu Križevci dobili? li su Križevci dobili? Koprivnica? Je li Koprivnica stradala u potresu? Evo, mislim, evo, ja jednostavno nisam čula evo, do sad, da je Bjelovar stradao u potresu, ako jest, ja se nadam da u svim onim izvještajima koje smo imali nakon petrinjskog potresa ćemo naći podatke o tome što je u Bjelovaru stradalo od potresa. Kada govorimo i o Fondu solidarnosti, ali još više kada govorimo dakle o obnovi koja se financira iz javnog proračuna. Još nekoliko stvari. Dakle, već sam u pojedinačnoj napomenula jedan od ključnih problema nam je pitanje organiziranja tržišta projektanata i izvođača. Da, nemamo dovoljno izvođača. I da bi osigurali široki bazen tvrtki koje sudjeluju kao prvo, u projektiranju jer mnogi ne žele zbog cijena koje se propisuju sudjelovati u projektiranju projektanti, ali onda i u radovima na obnovi, smatramo da trebamo proširiti dakle tržište odnosno prilike i na druge zemlje koje imaju jak građevinski sektor koji može pokriti potrebe koje imamo i da to treba napraviti uz sudjelovanje HGK i gospodarskih komora tih ciljanih zemalja i naravno, diplomatskim putevima. Također, moje pitanje koje upućujem svima zapravo koji provode obnovu, možemo li početi koristiti objedinjeni sustav dinamičke javne nabave, dakle koji je propisan Zakonom o javnom nabavi? To je jedan od modela gdje možemo za 5, 10 godina, koliko predviđamo da ćemo obnavljati, raspisati natječaje za određene vrste radova, su, možemo staviti normalne uvjete za ulazak, sve firme ulaze u pool, one su u tom bazenu izvođača, a kada je gotova dokumentacija za nešto, svi „bidaju“ dakle svi daju ponude u roku od 10 dana, zaključi se ugovor sa onim koji je dao najpovoljniju ponudu, ali svi ostaju i dalje u bazenu za neke druge poslove. Žalba u tom slučaju ne odgađa izvršenje ugovora, što je jako bitna nama zbog brzine kojom trošimo sredstva i kojom ulažemo u obnovu. Evo, molila bih da novi ministar zaista počne uvoditi takav sustav javne nabave jer ćemo smanjiti papirologiju, smanjit ćemo broj nabava, ubrzat ćemo ju .../Upadica: Vrijeme. Vrijeme./... i imat ćemo zapravo jedan bazen izvođača na koje možemo računati. Hvala. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno će se obratiti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, državna tajnica, kolegice i kolege. Ova Interpelacija je danas trebala biti. Mi u oporbi smo apsolutno svjesni, kad bi mi recimo, predložili nešto što je apsolutno svima jasno, odnosno kad bi predložili i rekli, evo želimo odluku da je danas četvrtak, sigurno bi se našli oni koji, odnosno vladajući bi rekli da oporba je tu nešto krivo predložila pa krivo odradila. Zašto je trebala ova Interpelacija danas? Pa mi imamo izvješće na dnevnom redu Sabora i ono bi moglo doći u raspravu jedino kad bi oporba skupina 30 potpisa pa da dođe u dnevnim redu Sabora. Ali, manimo to na stranu. Kad je bio donešen zakon, prvi zakon, onda sam s ove iste govornice rekla, ljudi moji, donosite zakon koji neće biti provediv, nemojte to raditi. Nemojte to činiti, vodite računa. Odmahnuli ste rukom i donijeli zakon. Nakon godinu dana tadašnji ministar Horvat došao tu i rekao, čujte, mi imamo zakon koji je neprovediv pa da bi ga mogli provesti, moramo napraviti izmjene i dopune zakona, on je to rekao, ne ja, on je rekao da je zakon neprovediv, da bi se onda išlo provoditi. U jednoj emisiji je bio ministar Horvat jednako tako, kad je došao čovjek i rekao, što nam činite. Ja moram skupiti, ja sad sve što kažem ću lagati, ali mislim da je bilo u pitanju 9 kilograma dokumentacije i donesao je, a onda je ministar Horvat rekao, pa zašto se bunite, pa vidite da ste to mogli skupiti. Dakle, cijela obnova je složena na način, to je sadašnji ministar Bačić jednako tako rekao, da on sa svoje Korčule odluči kupiti sad kuću u Petrinji i raditi zamjensku obiteljsku kuću po Zakonu o gradnji, procedura bi mu bila jednostavnija, brža i sve ostalo nego da to radi po sadašnjim zakonima o obnovi. Dakle ja samo ponavljam ono što ste vi rekli i utvrdili. je užasno velika neprilika za pojedine dijelove ove zemlje, ali potres je trebao biti i prilika za razvoj. Trebao je biti prilika za transformaciju Grada Zagreba koja se nije dogodila, a trebala je biti i prilika i za razvoj Banije odnosno Banovine. Ja sam s ove govornice odnosno jednom prilikom premijeru Plenkoviću, meni je najodgovornija premijer Plenković, premijer Plenkoviću rekla, pretvorili ste Baniju odnosno Banovinu u kontejnerland i on se je užasno naljutio i rekao je da kako to mogu reći. Jedna interpelacija i jednako tako na, poslana u Vladu na očitovanje. Vi ćete, Vlada će se očitati kako hoće, kao što je branila ministra Horvata do zadnjeg trena pa onda nije ovdje došao. Ja lijepo molim, pročitajte tu Interpelaciju, ne morate meni odgovoriti, odgovorit ćete meni ono što ćete htjeti odgovoriti, ali odgovorite sebi. Da li su pregledane sve stambene, zgrade stambene namjene? Koliko će bit potrebno izgraditi zgrada? U kolikom roku se predviđa donošenje odobrenja? U kojem se roku predviđa donošenje izgradnje? Koliko je sredstava potrebno i način na koji ćete ih osigurati? Jesu srušene sve ruševne zgrade? Koji stav je prema zaštićenim stambenim zgradama koje su u privatnom vlasništvu, a pri tom mislim zaštićeni s aspekta zaštite kulturne baštine? Koliko godišnje u Hrvatskoj se može napraviti obiteljskih kuća? 50, kad država radi, 50, 100? Koliko je građevinska operativa u stanju napraviti? Koliko možemo računati na građevinsku operativu izvan Hrvatske? Koliko su projekta Koliko je, kao što je ona Danica iz one priče o pojedinačnoj raspravi uzela papir pa izračunala koliko bi radnika trebalo bit da u određenom roku se napravi radova za 5 milijardi kuna, tad je bilo u kunama? Ne morate meni odgovoriti. Meni ćete i ovako ionako odgovoriti da ništa ne znam, da tih 288 kuća što smo napravili u Gunji za 15 mjeseci, da to niš ne vrijedi, da je, izvući ću, tu ima još natpisa u novinama koje je bilo pa još te natpise u novinama možete koristiti od jednog natpisa u novinama je moj svekar skoro dobio srčani udar, nije više među nama, ali je bio natpis koji je bio vezan uz njega, sve je to uredno prođemo. Za kraj ću reći sljedeće, nakon Cvelferije i tog posla kojeg sam napravila, ja sam rekla, ako bilo kojeg ministra zadesi .../Upadica: Vrijeme./... tako, nek ne radi ništa. Niste me u tom dijelu trebali slušati, u ovom jeste, ali u tom ne.

da podržavaju ministra, da podržavaju donošenje izmjena i da podržavaju novi zakon, da podržavaju ono što je i stavljeno u novi zakon i na neki način su spustili lopticu na zemlju. Iz toga razloga i mi kao HDZ danas tokom cijelog dana rasprave smo ukazivali na konkretne činjenice, na konkretne probleme, na istinite podatke, jedino u onim dijelovima kada se išlo osobno ili ad hominem ili kada se išlo prema gradonačelnici Petrinje na jedan neprimjeren način smo naravno morali i mi uzvratiti. Vjerujem da, prije svega, građani i građanke i Banovine, ali i drugih dijelova koji su doživjeli katastrofu potresa od nas očekuju konkretne mjere, od nas očekuju da se ponašamo kao državnici, da se ponašamo kao najviše predstavničko tijelo i da donosimo i zakone i podzakonske akte i uredne i pravilnike koji će omogućiti povratak na na njihova ognjišta, na njihove domovine, na njihova zemljišta. Iz toga razloga upravo ono što je pred nama i što će biti vrlo brzo i opipljivo i vidljivo, već za mjesec i po' dana i snažni građevinski radovi, ali i iskorištavanje sredstava iz Fonda solidarnosti, kao i konstrukcijska obnova, zamjenske kuće, višestambene zgrade su ono na čemu treba biti fokus. Naravno, ne samo brzina nego i kvaliteta. Kao što je i sada, bez obzira na, ja bih rekao, puno toga dobrog učinjenog, ali ovo što nam je svima trn u oku, dakle konstrukcijska obnova za koju je prvi upravo premijer Andrej Plenković rekao da je spora i prvi ukazao na tu problematiku na način da se ne bježi od problema, da se ne okreće glava nego da se povlače potezi, smjenjuju ministri, stavljaju novi zakoni problemi rješavaju. Dakle jednom odgovornom, čvrstom i snažnom politikom, ali prije svega sa ministrom u liku i djelu Branka Bačića koji iza sebe, ne samo da ima političko iskustvo, političko znanje i da je bio ministar već, nego u svemu onome što je vidljivo da je pokazao u ovih nepunih 9 dana, sigurno pokazuje da pred obnovom, ali i pred svima su, ja vjerujem, ne samo ljepši dani što se tiče dolaska proljeća, nego ljepši i bolji dani što se tiče broja gradilišta. I zato trebamo, bez obzira na drugačije stranke ili drugačije opredjeljenja, u svojim nastupima biti i iskreni, priznati ono što nije dobro, što se treba ubrzati, što se treba promijeniti, ali i priznati ono što se radi, e a nedavno smo imali situaciju sa poplavama, da Hrvatske vode nisu uložile preko 100 milijuna kuna i da ne planiraju još 500 milijuna kuna u ove dvije godine, pitanje je kako bi nasipi izdržali. Da Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture nije napravilo sve one komunalne i socijalne infrastrukturne stvari, pitanje je kako bi se druge stvari odvijale, prema tome i danas kada ovdje večeras pričamo u Saboru moramo znati da se trenutno sada radi 105 zamjenskih kuća koje su u različitim fazama izgradnje, neke su unutarnji obrtnički radovi, neki čekaju naravno, radi temperature da bude iznad 0 stupnjeva i da se mogu raditi fasade, 578 zamjenskih kuća je ugovoreno, trenutno se radi 20 višestambenih zgrada za 308 stanova i sve je to nešto što ljudi koji čekaju da iz privremenog smještaja ili iz kontejnerskog smještaja budu prebačeni u odgovarajući smještaj, da znaju, što se radi, kako se radi i kada se radi. Mi ne smijemo zaboraviti da osim ključnoga dijela, dakle 450 osoba koje se nalaze u kontejnerskom naselju i koji se nalaze i u kontejnerima pored svojih razrušenih kuća, imamo i nekoliko tisuća osoba u zamjenskom smještaju, dakle da li u državnim stanovima, da li u stanovima u kojima država plaća najam za njih i koji isto žude da se vrate na na svoja ognjišta, na svoja zemljišta, bez obzira što su možda trenutno u Zagrebu ili u nekim drugim dijelima. Iz toga razloga apeliram na sve nas na ozbiljnost i odgovornost i da kritiziramo što treba kritizirati, ali da donosimo odluke u interesu građana. Hvala. Sad u ime Vlade, poštovani potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem na raspravi koja je, kao što sam rekao, za samu .../nerazumljivo/... sam daljnji procesom obnove i izradu zakona će meni biti korisna. E kao što sam rekao, zakon je pisan u vrlo kratkom vremenu kako bi što prije došao u Sabor, ne samo zbog toga kako bi što prije došao u Sabor sa zakonom nego kako bismo mogli sve one benefite koje taj zakon donosi što prije realizirati jer nakon zakona treba donijeti i podzakonske akte pa tu ima još dosta obveza, tako da nam je bilo važno što prije doći u Sabor, tako da ćemo kroz kroz očitovanje o primjedbama i mišljenjima koja su izražena u e-Savjetovanju i mi sami još intervenirati i mi ćemo sami još intervenirati što nismo uspjeli u ovom kratkom vremenu, malo ćemo još vjerojatno i zakon učiniti propulzivnijim, ali će sve bitno i meritum ostati ono što sam, što govorim i što sada u zakonu napisano. No, nekoliko dilema, htio bih poštovanoj gđi. zastupnici Benčić odgovoriti da nije Bjelovar izuzetak, dakle, kada je u, vođen postupak Vlade za Fond solidarnosti, onda je utvrđeno 9 županija koje su obuhvaćene potresom, ne samo ovih 5 zbog kojih je zakon donesen, tu je još slavonsko-požeška, Brodsko-posavska, Međimurska i Varaždinska i u tom procesu je Svjetska banka na tim područjima za objekte javne namjene, privatne, nego javne namjene koje se mogu koji utvrdila da je doista šteta nastala na tim objektima i Ministarstvo kulture kao operativno tijelo je prijavilo te zgrade javne namjene, među njima i Bjelovar, bjelovarski određeni objekti su tamo ušli i zbog tog su one i ušli kao krajnji korisni, grad Bjelovar u smislu obnove svojih zgrada kroz Ministarstvo kulture. Gđo. Raukar, niti sam išao u objekte koji nisu dovršeni niti mi je to taj dan bilo cilj. Mi smo taj dan obišli 3 objekta da vidimo kakav je to tip kuća koje su u obnovi, koji su, koje i konkretno, kuća kod koju ste gospođi govorili je kuća koja je gotova apsolutno i još je ostalo samo namještaj i priključak na električnu energiju, a rekao sam da tih dana je, tih dana je nažalost na području Banovine pao veliki snijeg, Glina je bila bez električne energije, Elektra je te dane i dok sam ja bio tamo još spajala određena sela na granici i nije prespojila struju. Ja sam uvjeren da će to ići brzo i da ne ide za 5 dana, za 10, nije mi to u ovo .../Govornik se ne razumije./... bitno mi je da što prije dođe struja, da što prije gospođa useli, ali 3 smo objekta obišli koji su u potpunosti završeni. Što se tiče još i prijedloga o, o zamjenskom smještaju, privremenom smještaju dok se budu gradile kuće ili dok se bude, dok budemo u postupku gradnje višestambenih zgrada, svakako da će nam trebati dodatan prostor na Banovini. Stoga sam to i prije spomenuli, angažirali smo .../nerazumljivo/... APN, Agenciju za promet nekretninama, da taj posao odradi odmah i pored toga, Agencija je zadužena ući odmah u nabavku radova za 30-ak, sada tu moramo još dogovoriti sa kolegicom Komes i sa gradonačelnikom Jankovićem u Glini i sa gradonačelnicom u, Ikić Baniček u Sisku, a prije svega, jasno i sa županom kako bismo napravili, što je moguće veći broj takvih višestambenih zgrada. Naš je cilj da ih se izgradi doista dovoljno da čitav proces obnove ne bi kasnio da možemo promptno u zgrade iseljavati ljude i iseljavati ih kako se budu njihovi objekti, gradili novi objekti ili bila konstrukcijska obnova dok oni ne mogu biti u tim zgradama. To sam maloprije rekao, kolegica Benčić govori o montažnim kućama. Mi ćemo ući u ovaj proces, imamo tipske projekte koji se sada, realizira sa njih 109 u ovom trenutku imamo još mogućnosti i to, i nadam se da ćemo to ubrzati sa ovim zakonom dodatnih tristotinjak novih zamjenskih kuća za koje su već natječaji dovršeni i na taj način da ovu zimu možemo lakše zajedno sa tim našim sugrađanima provući. Sve u svemu kratko je vrijeme da još, još nešto reći. Vidimo se vrlo brzo. Ja se nadam za petnaestak dana da se vidimo ovdje sa prijedlogom zakona. Hvala vam. Hvala potpredsjedniče Vlade. U ime predlagatelja poštovani Peđa Grbin. Poštovani ministre potpredsjedniče Vlade, počet ću tamo gdje ste vi završili, a to je držim vas za riječ. Držim vas za riječ. Savjetovanje završava ako se ne varam 1. veljače. Naravno trebalo bi trajati dulje, ali ovdje će svi razumjeti ovaj rok i doista mislim da se predugo čekalo i da do 15. veljače ovo moramo imati u raspravi. Ono slijedeće čemu se nadam je da ćete kao ministar imati više razumijevanja za konstruktivne prijedloge, za konkretne i dobre prijedloge nego što ste imali kao zastupnik, ali ono što je daleko najvažnije od svega ovoga, a to je da se ljudima pomogne i da se problem koji evidentno postoji riješi što je moguće prije jer život u kontejneru, hladnoći po zimi, vrelini po ljeti, život gdje za nuždu moraš izlaziti poljski wc dok padaju snijeg ili kiša po noći nije život dostojan čovjeka. A naša zadaća kao političkih aktera kao onih kojih obnašamo vlast ili smo u opoziciji pa tu vlast kritiziramo i ukazujemo na stvari za koje držimo da ne radi dobro je da ljudima u ovakvoj situaciji pomognemo. Niti više niti manje od toga. Ta pomoć prije svega mora biti usmjerena ka tome da ljudi žive u normalnim uvjetima, uvjetima dostojnog čovjeka, a onda i da ozbiljno razmislimo o tome koji su to projekti revitalizacije koji bi prije svega na području Banije trebali pomoći da se kvaliteta života tamo unaprijedi na viši standard od one koja je bila prije nego što se potres dogodio. Mi činjenicu potresa ne možemo maknuti i za potres nitko nije kriv, nitko, ali za otklanjanje posljedica potresa, za osigurati da se građevine na tlu RH grade na način koji će odoliti budućim potresima, e za to je naša odgovornost itekakva. Ovo je doista bio jak potres, ali ako pogledate u Japanu kakvim potresima odolijevaju zgrade onda moramo, moramo postaviti pitanje zašto to nije tako i u Hrvatskoj. Čeka nas puno posla. Vas ministre, nas iz opozicije, vas koji u ovom trenutku imate i čast i odgovornost da obnašate tu pa pa rekao bih prevažnu dužnost, nas koji imamo zadaću da vas u tome nadziremo da u slijedećih godinu, dvije, tri ili koliko god bude trebalo da se obnova završi stvari budu bolje nego što su bile dosada. 2 godine za Baniju i 3 godine za Zagreb su u prevelikoj mjeri potrošene. Ja nikada neću reći da nije napravljeno ništa, neću, ali da nije napravljeno dovoljno e to hoću, moram. Naprosto moram jer zato sam ovdje. I ovakve rasprave kao što je bila ova današnja bez obzira na to što smo u određenim trenucima malo i skrenuli s teme, jesmo nemojmo se lagati i nema tu odgovornosti samo na jednoj strani jer niti jedan zvončić, pardon novčić ne zvoni sam, ali ovakve rasprave kao što je bila ova danas popodnevna i večerašnja su možda zalog da se neke stvari u Hrvatskoj promijene jer smo razgovarali vrlo konkretno, o vrlo ozbiljnim stvarima i čuli su se vjerujem da ćete se složiti vrlo dobri prijedlozi. I mislim da ako nastavimo ovako sa određenim stupnjem uvažavanja da se neke stvari mogu početi kotrljati nabolje. Da gledam samo onaj svoj sitni politikantski interes meni bi odgovaralo kao političaru da vi ne uspijete, ali mi kao čovjeku ne bi. Ne bi, jer kada se suočite sa stvarnim životima ljudi i problemima s kojima se oni nose od one bake na vrh brda, male babe, pa do brojnih drugih ljudi koji čekaju da se stvari pomaknu sa mrtve točke to ovako kao što je bilo sada ne može ići dalje. I zato je pred vama kolega Bačiću ogroman zadatak. Vaši prethodnici se s njime iz ovog ili onog razloga nisu bili u stanju nositi. I ja vam doista želim da vi budete bolji od njih. Na vama je velika zadaća, očekujemo vas kroz 2 tjedna u saboru i nadam se još jednom da ćete kao ministar pokazati više razumijevanja nego kao zastupnik. Hvala. S ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Nastavljamo sutra ujutro Prijedlogom Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine